ja juhatuse ettevalmistatud päevakorraga. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Kõnesoove ei ole.Siis liigume edasi kohaloleku kontrolli juurde. Nimelt, Riigikogu täiendava istungi ajal kontrollitakse kohalolekut enne hääletust, kui mõni Riigikogu liige kohaloleku kontrolli nõuab,

eelnõu 366 kolmanda lugemise materjalide kättesaadavaks tegemise küsimus. Enne kui me läheme päevakorra kinnitamise juurde, on meil vaja see küsimus lahendada. Küsimuse sisu on järgnev. Nimelt on meil järgmise, s.o 18. töönädala teisipäeva kavandatud isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 366 kolmas lugemine. See tähendab, et kolmanda lugemise aluseks olevad dokumendid ehk eelnõu lõpptekst pidi Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 62 kohaselt olema Riigikogu liikmetele kättesaadavaks tehtud eilseks, s.o 11. juuni kella 17-ks. Juhatus arutas oma 10. juuni istungil seda küsimust, kas lükata dokumentide kättesaadavaks tegemise aeg ühe tööpäeva võrra edasi, s.o 14. juuni kella 17-ks, kuid siin ei saavutatud konsensust. Kuna juhatuses ei olnud selles küsimuses üksmeelt, soovib üks juhatuse liige panna Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 16 lõike 4 alusel Riigikogu täiskogus hääletusele küsimuse, kas võimaldada eelnõu 366 kolmanda lugemise aluseks olevate dokumentide esitamist 14. juuni kella 17-ks. Ja seda küsimust me peaksime hääletama. Nagu ikka, nüüd tulevad ka mõned protseduurilised küsimused. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on hea näha teie väljapuhanud ilmet. usun, et te saate ka pudeli lahti. Küsimus on selles, et ma väga hindan teie sellist, ütleme, demokraatlikku lähenemisviisi teatud parlamentaarsete küsimuste lahendamisel.

vabandust, rahu armastav kollektiiv. Ja siis te võtsite vastu sellise saalomonliku nagu otsuse, et me arutame selle küsimuse läbi. Mul on väga hea nentida, et juhatus on töötanud, ja ilmselt siiski ainult tänu ametnike tõsisele pingutusele [on õnnestunud] veenda teid selles, et seekord oli Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal absoluutselt õigus hääletamise protseduuride läbimisel. Nüüd on meie meilile saadetud teade hääletamise korra kohta. Ma saan aru, et Imre Sooäär protesteerib selle peale, sest tema arvates peaks ikkagi niimoodi olema, et võimatu on kuskilt Riigikogu tagumistest nurkadest isikutel jõuda siia joosta. Ma tuletan Imrele meelde, et meil on täiskogu istung, täiendav istung. Me peame olema saalis, aga mitte Riigikogu tubades kuskil. Aga nüüd on küsimus ... Ma tahan teid esialgu tänada. Aitäh! Jaa, tänamist on ikka hea kuulda meil kõigil. Nii et Riigikogu juhatus tõesti seda arutas ja siin ei olnud meil eriarvamusi. Läheme siit sellest küsimusest edasi. Paul Puustusmaa, palun protseduuriline küsimus! Suur tänu, hea juhataja! Ka mul on ülimalt hea meel teid näha tänasel lauapäevasel hommikul ja üldse kõiki meie häid kaaslasi on hea näha – kõik on rõõmsad-rõõsad ja me saame selle asjaga pihta hakata.

kvoorumi olemasolu nõutavust seoses erakorralise istungiga, siis kuidas see kodukorra järgi on – kui mina olen küll saalis, aga ma ei registreeri ennast ära, kuigi ma istun siin, kas ma olen siis kvoorumi hulka loetav või mitteloetav? Aitäh! Kui te istute siin saalis ja on kohaloleku kontroll ja te vajutate nuppu, et te olete kohal, siis te olete kohal. Kui te istute siin saalis ja te seda nuppu ei vajuta, siis teid ei registreerita kvoorumi hulka. Sellist praktikat on siin saalis olnud ka varem. Te soovisite edu laupäevaks, aga meil on ju mõnus päev ka homme väga suure tõenäosusega ees, kui peaks juhtuma, et päevakord ei saa ammendatud. Aga nagu eelmine kord, me töötame lootuses, et tempo on mõnus ja hea.

366 teine lugemine täna lõpeb? Äkki ta ei lõpe ka homme. Siis tuleb jälle uuesti hakata arutama või Aitäh! Selles mõttes on teil õigus, et eks me peame siin Riigikogus dünaamilised olema. Aga kui vaadata järgmise nädala päevakorda, siis tõsi on see, et 366 kolmas lugemine on ka päevakorda tingimuslikult kirja kirja pandud, kui see lõpetatakse täiendaval esimesel või täiendaval teisel istungil. Nii et selles mõttes on teil õigus – oht on, et seda ei lõpetatagi, ja sellepärast ongi ta päevakorras tingimuslikult. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Nüüd, kus me oleme selgeks saanud selle hääletamise korra, mis annab ... No ütleme, et see asi on selge põhimõtteliselt. Aga siis me oleme fakti ees, et üks eelnõudest, mis tekitas vaidluse, läbis siin saalis lugemise ebaseaduslikult ehk oluliselt protseduure rikkudes. Kuidas me peaksime praegu lahendama selle olukorra, et see asi muutuks seaduslikuks? Aitäh! Kui te viitate sellele hääletusele, siis ka juhatuse palve saalile on ju see, et me lähtuksime sellest väljakujunenud praktikast,

Ruuben Kaalep, protseduuriline küsimus, palun! Tere hommikust, lugupeetud Riigikogu esimees! Tere hommikust! Ma tahaksin meelde tuletada, et meie üle-eelmisel istungil juhtus selline kahetsusväärne intsident, et kolleeg Henn Põlluaas soovis võtta 10 minutit vaheaega enne ühte olulist hääletust, kuna ta tegi seda pärast saalikutsungit, siis teie talle selleks võimalust ei andnud. Nüüd on Riigikogu juhatus teinud otsuse või õigemini avalduse, öeldes, et täiesti selgelt ja üheselt ütleb Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 83 lõige 2, et vaheaega võib nõuda, ma tsiteerin, enne hääletamist. Ja Riigikogu juhatuse avaldus oli ka mõistetav niimoodi, et hääletuse alguseks loetakse istungi juhataja haamrilööki. Nüüd, kui seda võimalust kolleeg Henn Põlluaasale enne hääletust ei antud, kas seda tuleb siis mõista nii, et teie Riigikogu esimehena panite sel hetkel toime Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse rikkumise? Aitäh! Nagu juhatus on vastanud, on lisaks Riigikogu kodu- ja töökorrale Riigikogu tööpraktika. Ja tööpraktikale tuginedes oleme võtnud kümneminutilisi vaheaegasid või palunud kümme minutit vaheaega võtta kohe enne hääletusprotseduuri algust. Aga ma arvan, et nüüd on see küsimus paremini paremini selge meile kõigile, ja ma arvan, et see on tervitatav. Helle-Moonika Helme, protseduuriline küsimus, palun! Jaa, mul on selline protseduuriline küsimus, mis puudutab hinnanguid parlamendikoosseisule. Siin 10. juunil on Reformierakonna

Üle-eelmisel istungil selgus, et Riigikogu juhatus on vastu võtnud otsuse, et kui läbirääkimiste käigus saadik tsiteerib mõnda klassikut või ükskõik keda raamatust, siis ta ei saa kolme lisaminutit. See on väga halb signaal meile kui vanale põlisele kultuurrahvale, et juhul kui raamatut tsiteerid ... Aga minu küsimus on: kas sel juhul, kui raamat välja printida

kui pärast tehakse faktikontroll. Mil moel saab abimaterjale kasutada? Aitäh! Ma saan aru, et teie küsimus on seotud läbirääkimiste voorus kuni kolme minuti lisaaja küsimisega. See on olnud ja on. Selle mõte on see, et alati juhataja otsustab, kas anda seda kolme lisaminutit või mitte. See ei saa kindlasti olla seotud sellega, kas midagi tsiteeritakse või ei tsiteerita. Kalle Grünthal, palun protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Et oma küsimust arusaadavamaks teha, ma toon piltliku näite elust. Me teame kõik, et punase tulega ei tohi jalakäija

Aitäh, lugupeetud härra esimees! Me tunneme teid kõik kui väga demokraatlikku, pehmet ja iga inimesega ühist keelt leida soovivat inimest. Aga kõik selles saalis ei ole sellised. Ja meile teie debatt nende protseduuriliste küsimustega küsimustega seoses ei paku mingit huvi. Mul on protseduuriline küsimus: kas mul protseduuri alusel on võimalik teha teile ettepanek panna sellele saalile hääletamiseks otsus protseduuriliste küsimuste kuulamise lõpetamiseks? Aitäh! Aitäh! Seda on päris palju arutatud ka Riigikogu juhatuse tasandil. Meie hinnangul kodu- ja töökorra seadus sellist võimalust ei anna. Ruuben Kaalep, protseduuriline küsimus, palun! Jaa, vaadake, hea Riigikogu esimees, teie ütlesite selle üleeile toimunud hääletuse kohta, kus rikuti kodu- ja töökorra seadust, niimoodi, et see teema on praeguseks lõpetatud ja kõik on lahendatud. Minu jaoks see niimoodi ei ole, kuna see protseduurireeglite rikkumine tähendas ühtlasi, et mina ei saanud teostada oma demokraatlikku mandaati. Nähes selgelt tolles olukorras, et seadust rikuti, olin ma veendunud, et selline hääletus ei saa olla õiguslik, ja seetõttu jätsin hääletamata. Nüüd ma tahaksin küsida, kuidas me selle olukorra lahendame. Sellel seaduse ja protseduuri rikkumisel oli siiski selge mõju ka hääletustulemusele. Jaa,

ei ole need vaidlustatavad. Nii et ma arvan, et sellest me peamegi lähtuma. Protseduuriline küsimus, Urmas Reinsalu, palun! Aga millega me õigupoolest täna ja homme siin tegeleme?

kas topeltbaasid jäävad alles; milline on ristkasutus; kas kuritegude kataloog, mille puhul passi sõrmejälgi kasutada, on liiga avar või mitte;

Möödunud on nädal ja praegu seisab meil ees nädalavahetus küsimuses, mis vajaks sisulist arutelu parlamendis ja ka kompromissi otsimist.Ja

Ma saan öelda nii palju, et me oleme püüdnud ka juhatuses seda kompromissi otsida, teades ju väga selgelt, missugune fraktsioon selle eelnõu pärast on obstruktsiooni alustanud, ta on selle ka ise välja öelnud, aga see ei ole andnud võimalust isegi kompromissi otsimisele minna. Mulle tundub, et seda nähakse väga mustvalge lahendusena. Nii et kahjuks seda [kompromissi] ei ole saavutatud. Aga loomulikult ma peaksin seda õigeks ja ma arvan, et see oleks parim, kui me saaksime siit minna edasi ilma obstruktsioonita. Helle-Moonika Helme, protseduuriline küsimus, palun! olla? Hea kolleeg Mihhail Stalnuhhin siin tegelikult juba alustas selle teemaga. Ta juba tegi selle ettepaneku, mis on tegelikult sisuliselt väga ebademokraatlik.

parlamendi töös ajalugu lõppenud. Kõik on selgeks saanud, Riigikogu liikmetel ei olegi küsimusi? Meil ju tegelikult jooksvalt tõusetub igasuguseid küsimusi, mida me ei saagi teistmoodi küsida kui protseduuriliselt. Kuidas siis sellega on? Kuidas me hakkame siis maha hääletama seda võimalust?

juba etteulatuvalt teie suhtumine sellisesse asja võiks olla? Aitäh! Kõigepealt, ma arvan, et kõik ettepanekud, mis Riigikogu liikmed teevad – neid saab täiesti teha ja selles ei ole midagi halba.

Tarmo Kruusimäe, protseduuriline küsimus, palun! Tänan, hea esimees! Jah, te vastasite mu küsimusele, et see on juhataja otsus. Aga see ei saa olla päriselt nii, et juhataja otsustab, läbirääkimiste voorus, ja kui saadik kasutab paberkandjat selleks, et mõnda tsitaati välja öelda, siis ta annab

Jah aitäh! See on juhataja otsus, kas seda kolme minutit antakse või mitte. Reegel või meie praktika on see, et antakse kolm minutit. Samas on juhatajal ka õigus seda mitte anda, anda, oleneb sellest, missugune on sellel hetkel see ajaline piirang, aga tavaliselt seda on antud. Nii et see on iga juhataja otsustada, kuidas ta teeb. Paul Puustusmaa, protseduuriline küsimus, palun! Suur tänu, lugupeetud juhataja! Ma pean siiski ütlema, mulle tundub vähemalt, et meie hea kolleegi Tarmo Kruusimäe viide et tegemist ei ole mõistliku seisukohaga, on päris pädev. Sellepärast, et kui me lähtume põhiseaduse §-st 12, mis käsitleb võrdset kohtlemist,

suvana lihtsalt, nagu ütles ka Tarmo, vaid seda võiks määratleda omavolina. Ehk siis võiks öelda teisiti: kui on ühele antud, siis peab teisele andma, või kui ei ole ühele antud, siis ei pea ka teisele andma. Siin ikkagi võib‑olla päris niimoodi ei saa.Aga

pakkus välja väga mõistliku mõtte: ei ole mõtet seda jalgratast vändata, see vaevab meid kõiki ja kurnab meid kõiki, mõistlik on ikkagi kompromiss. Äkki hea juhataja võtab vaheaja, sihukese tunnise, kutsub kokku vanematekogu ja me lahendaks selle probleemi ära? Me arvan, et tunni ajaga me suudame lahendada selle probleemi lõplikult ära nii, et meie järgnevaid obstruktsioone üle elama enam ei pea. Mis te arvate sellest? Aitäh! Teie küsimuse sisust selles viimases osas, kus te toetute ka härra Urmas Reinsalu mõttele, ma arvan väga positiivselt. Tuleb leida see kompromiss. Ja ma taas tänan, et te töötate sellises koostöövaimus, seda on väga hea näha.

Aga siiski mõned veel on jäänud. Peeter Ernits, protseduuriline küsimus, palun! Hea juhataja! Mul oli üks protseduuriline, aga ma

Nüüd ma võin ka küsimuse esitada. Ma olen austusega suhtunud meie ühte vanemasse olijasse Mihhail Stalnuhhinisse, kes on siin juba aastast 1999.

Mina arvan hetkel seda, et me peaksime minema nüüd täiendava istungi päevakorra arutelu juurde. Ma pean ausalt ütlema, et ega väga palju uusi nurki nende protseduuriliste küsimuste raames ei ole ette tulnud.

ning tekkis vaidlus meie, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja teie vahel. Me püüdsime teile selgeks teha, et siin on hääletamise korda rikutud. Ja see pingpong käis meil umbes 40 minutit, ma arvan.

mingi aja möödudes Riigikogu juhatus koos oma spetsialistidega kogunes ja leidis sellele asjale lahenduse. Sisuliselt, selle asemel et 40 minutit siin pingpongi mängida küsimuste-vastustega on võimalik tõusetunud probleem lahendada ära konstruktiivselt. Ja praegu ma näen umbes samasugust protsesside käiku. Mina küsin konkreetselt

Ehk siis mul on õudselt tahtmine kogu selle seadusloomega edasi minna, aga nii kaua, kui me ... No ma saan aru, et minu küsimused on võib-olla ebamugavad ja õiguslikust vaatevinklist te ei suuda leida põhjendusi, aga võiks ikkagi proovida seda möödunudnädalast praktikat, et arutame läbi, võtame vaheaja

te olete hoidnud head taset. Protseduuriline küsimus, Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, hea Riigikogu esimees! Mind ikkagi süda kohustab tulema tagasi selle üleeilse õnnetu hääletuse juurde. Miks? Mitte sellepärast, nagu te võib-olla saite mu küsimusest valesti aru või eeldasite valesti, et mina praegu justkui nõuan rangelt, et toimuks kordushääletus. Mina saan Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest aru just niimoodi, et praegu ei ole võimalik seaduslikult teha seda kordushääletust, ja see ei ole see, mida ma praegu nõuan. Minu soov ja pöördumine teile on pigem inimlikku laadi. Ma lihtsalt tahaksin teada, kas te saate aru, et üleeile seda hääletust läbi viies te tegite vea, eksisite ja selle käigus rikkusite seadust. Ma arvan, et selle vea tunnistamine ei kahanda kuidagi teie autoriteeti Riigikogu esimehena. Me kõik nii poliitikutena kui ka oma elus võime teha vigu. Küsimus on pigem selles, kas me oleme valmis neid vigu tunnistama. Aitäh! Kui me räägime lähenemisest, siis lähenemine on tulnud Riigikogu tööpraktikast. Kui te küsite minult, et kui täna oleks selline olukord, et on kaks minutit saalikutsung

Jüri Jaanson, protseduuriline küsimus. Just, aitäh! Omateada ja ma arvan, et ka paljude teiste Riigikogu liikmete teada tulime siia täna tööle, et päevakord päevakord läbi töötada ja ära menetleda ning mingi tulemuseni jõuda. Nüüd ma vaatan, et nende protseduurilistega läheb asi hästi pikaks.

antakse edasi hommikusi tervitusi, sisuarutelusid põhiseaduse teemadel, varasemate vigade teemadel ja on veel muud suured leiutised. Teine

protseduuriliste küsimuste küsijad ei ole seni avastanud näiteks võimalust, et protseduuriliste küsimuste jooksul võiks ju tegelikult kogu Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse otsast lõpuni läbi lugeda. Aitäh! Aitäh! Tõsi on see, et ei ole fikseeritud protseduuriliste küsimuste ajalist määra. Võib olla mingeid eeldusi, et seda võiks teha minuti jooksul. Ma vaatan, et mõned protseduurilised küsimused lähevad juba üle kolme minuti. Selle mõte on ju olnud kogu aeg see, et kui istungi rakendamisel või ka tehniliselt on mingeid muresid, siis Riigikogu liige tõstab käe – vanasti oli nii, nüüd ta vajutab vastavat nuppu – ja seejärel saab need küsimused jooksvalt lahendada. Ma ei ole näinud hetkel, viimase poole tunni jooksul, et oleks mingeid uusi nurki tulnud välja protseduuriliste küsimuste raames.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Aga miks ei ole? Soe suvepäev, siin saalis on suudetud põhiseaduses kokku leppida, siin saalis on suudetud iseseisvuse taastamises kokku leppida. Ja nüüd ühe andmebaasi suhtes, millele on miljoneid eurosid juba kulutatud, ei suuda täiskasvanud mehed ja naised kokku leppida. Tule taevas appi! Ma ei teegi ettepanekut, nagu tegi hea Paul, võtta pool tundi vaheaega, kuna see mõjuks sellisena, et ma sooviksin seda istungi kulgu torpedeerida. Ei, mul seda ettepanekut ei ole. Minu ettepanek on konkreetne.

kui seda jalgratast siin vändatakse. Püüame leida konkreetselt, mis on probleemid, käime selle läbi, otsime seda, teeme selle katse. Jürgen siin hõiskab mulle rõõmsalt, et seda on tehtud.

Aga mul on ettepanek. Isamaa fraktsiooni esindajaid sellesse arutelusse minu teada kaasatud ei ole, ma saan aru, et ka mitte sotsiaaldemokraatide esindajaid. Parlamendis on viis poliitilist jõudu. Komisjonis, nagu viitas hea istungi juhataja, mingit kokkulepet tegelikkuses otsitud ei ole. Nagu ma ütlesin, kogu teemade poleemika kerkis esile teise lugemise ajal komisjonis, kus meil oli võimalik ainult kõigile sümpaatselt ja meeldivalt proua Ruth Annuselt valitsuse esindajana saada mõningaid vastuseid küsimustele, aga mitte ehedalt seda kompromissi otsida. Nii et minu ettepanek on konkreetne: ärme väntame seda jalgratast siin kaks päeva ja, ma ei tea, järgmine nädal, nagu on räägitud. See on küsimus, millele saab ratsionaalselt otsa vaadata. See ei ole tohutult ideoloogiliselt laetud väärtuskonflikt, selles mõttes, et siin on võimalik ratsionaalselt võtta

registrid on lihtsalt amortiseerunud tehnoloogilises mõttes. Nüüd on küsimus andmekaitses. Ma arvan, et meil pole mõtet seda vastasseisu siin kõrglaadida kahe päeva jooksul, vaid pigem tuleks pühendada tunnid kokkuleppe otsimisele kui päevad lihtsalt siin loksumisele. Aitäh, Aitäh! Ma kordan enda eelnevat vastust. Ma olen teiega nõus, et kompromiss ja kokkulepe oleks parim.

ei saa pabermaterjali kasutada, sest Riigikogu juhataja võib otsustada, et ta ei anna lisaaega. Ma näen, et siin on tegelikult päris suur probleem: me anname Riigikogu rolli ära juba täitevvõimu jaoks. Ja see on suur probleem.

Paul Puustusmaa, protseduuriline küsimus.

olulisem viide on praegu ikkagi tänasele päevakorrale. Siin ma tahan nüüd tulla appi ja toetada Urmas Reinsalu, kes ütles, et valed mehed on asja otsustanud. Sellepärast et meil on kodukorra kohaselt olemas

kaks korda 30 minutit, no siis ta on kodukorra järgi, ja arutada läbi, sest see kaotatud tund toob meile tagasi võidetud päevad. Nii et kaaluge seda ikkagi. Aitäh! Kindlasti, vanematekogu on täiesti hea vorm, aga ma arvan, et seda vormi tasub kokku kutsuda siis, kui on mingigi tunnetus, et kompromissi on võimalik leida. Nagu ma olen teile kirjeldanud, ma olen seda otsinud vähemalt kahel juhatuse koosolekul või istungil, kuid hetkel seda isegi ei paista. Aga ma olen nõus teiega, et kindlasti vanematekogu ühel hetkel võib tulemust anda. Täna ma ei näe võimalust, et see annaks tulemust. Helle-Moonika Helme, protseduuriline küsimus, palun! tulevikku vaadates protseduuride muutmiseks, mida siin juba kaks valitsuserakonna esindajat on teinud. Miks me siin praegu

Reformierakonna aseesimees teeb ettepaneku parlamendis ka seda 60 küsimuse mahtu piirata, kuna tema hindab – tema hindab! –, et ülejäänud küsimused ettekandjale ei pruugi olla asjakohased.

eelnõude kohta väga häid vastuseid, mida me ei ole saanud komisjonides ja mida me ei ole saanud ka võib-olla eelnevalt fraktsioonides läbi arutada.Mul läbi arutada. Mul on tõsine mure tulevikuprotseduuri pärast, ma näen väga suurt ohtu demokraatia piiramiseks. Ma näen väga suurt ohtu, et meil hakatakse sellist Põhja-Korea parlamenti tegema, kus opositsiooni suud tahetakse sulgeda, isegi küsimusi ei tohi enam esitada, küsimuste arvu hakatakse piirama.

Siin juba hakkab vaikselt kooruma välja, mida peaks tegema, sisuliselt. Nagu lugupeetud juhataja ütles, on juhatuses püütud kompromissi leida. Aga juhatuse koosseis on kolmeliikmeline. Üks juhatuse liige on seda meelt, et peaks sisuliselt arutama ja püüdma [kompromissi] leida. Teine juhatuse liige, juhatuse esimees, on sama meelt, et peaks

Ma küsin, kas tema ongi see. Mina saan aru, et tema ongi see jäärapäine pistrik, kes ei ole nõus ühtegi sammu tagasi astuma, seega loogiliselt selle obstruktsionismi tegelik põhjustaja – ei ühtegi sammu tagasi. Minu ettepanek on selline: kui kolmest juhatuse liikmest kaks on seda meelt, et peaks otsima reaalset kompromissi, aga kolmas ei ole, siis äkki peaks selle vanematekogu, kus on rohkem päid, küsimus, palun! Teie käsitlus on vale ja see ei olnud protseduuriline küsimus. Mihhail Stalnuhhin, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, härra esimees! Protseduuriline ja väga konkreetse ettepanekuga, nagu ka kolleeg Reinsalul mõni aeg tagasi oli. Ma Ma siiralt ei saa aru, miks me rõõmustame ainult teineteist siin. Mul on ettepanek – ja ma ei palu vastust sellele, aga ma arvan, et juhatus peaks seda arutama –, et me teeksime järgmised istungid sellised väljasõiduistungid mõnes ilusas kohas. Kuna tsirkust Tallinnas ei ole, ajalooliselt, siis teeks ettepaneku, et koguneks loomaaias, viiks seal läbi selle istungi, Jaapani toonekurge või seda musta jõehobu vaadates. Võib-olla mõni kolleeg, näiteks Peeter Ernits, saab siis aru, mis asi on eneseväärikus.

Nii et ma tänan selle ettepaneku eest. Kalle Grünthal, palun protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma olen kuulnud täna siin teie suust etteheiteid, et me kogu aeg ainult küsime ja küsime, aga aga see ei ole nagu kena ja me võiks asjaga edasi minna. Aga ma ei tahaks nõustuda sellega, et ainult küsijad on selles olukorras süüdi. Ma

mõni aeg tagasi pika loengu selle kohta, et me võiksime kuskil mujal mingisuguses isikute grupis arutada seda, näiteks seesama kohviku lugu, kus tegelikult asi läks edasi.

Aga küsimus on selles, et mingi hetk tagasi tuli minu selja taha Reformierakonna üks liikmetest, Mart Võrklaev, kes hakkas rääkima

läksin Mardi juurde ja küsisin, milles see piinlikkus siis seisneb. Ta ütles, et tuleks ikkagi edasi minna, kui juhatuse otsus on juba tehtud, et et selle hääletamise puhul me käitume tavade ja praktika järgi. Siis ma küsisin, et aga ütle mulle, hea Mart Võrklaev, mismoodi me siis käitume niimoodi, et me ei võta seadust aluseks, vaid võtame tavad ja praktika. On olemas ju õigusaktide hierarhia. Vaat siis enam Mart minuga rääkida ei tahtnud. Mul on nagu kaks mõtet. Äkki kõigepealt lugupeetud Jüri Ratas vastaks vastaks konkreetselt küsimustele, punkt üks, ja lahendaks ära ka selle küsimuse, et kumb on ülimuslik, kas parlamendi tavad, kombed ja praktika või kodifitseeritud õigus. Mina muidugi kaldun arvama, et kodifitseeritud õigus on kõrgemal tasandil. Ma küsin küsin nüüd uuesti: mis on teie arvamus selle minu viimase arvamuse kohta? Aitäh! Me töötame siin seaduste, eeskätt kodu- ja töökorra seaduse raames ja kindlasti ka väljakujunenud praktika raames. Seadused kõiki küsimusi ei reguleeri. Urmas Reinsalu, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Ma teen nüüd viimase katse ja ma luban, et ma rohkem selle kohatu mõtte juurde – otsida kompromissi parlamendis – tagasi ei tule. Ma saan aru, et siin kedagi see mõte ei eruta, kuna tuleb

Küsimus on väga lihtne. Austatud istungi juhataja osundas, et Riigikogu juhatuses otsiti kompromissi. Ja siis, ma saan aru, EKRE esindaja ütles: nad toetavad seda, et 366 SE-d ei tohi menetleda. Aga kompromissil on kaks osapoolt, iga armastus peab olema kahepoolne. Mul on esimene konkreetne küsimus istungi juhatajale: aga mis siis oli kahe teise juhatuse liikme pakkumine kompromissiks? Millised need konkreetsed pakkumised olid?

esiteks konkreetne küsimus, mis puudutas seda, mis oli kahe juhatuse liikme ettepanek kompromissiks; ja teiseks konkreetne kompromissitee, lahendus, kuidas näiteks ühe võimalusena seda menetleda. Aitäh! See seis, kas leida kompromissi – täpselt nii ongi, et kui üks pool ütleb, et seda üldse ei peaks menetlema, teine pool ütleb, et me soovime seda menetleda, ning ei ole arutelu, kas on võimalik teha mingisuguseid kuidas seda eelnõu edasi menetleda, siis seda võimalust ei ole. See on esimese küsimuse vastus. Teise küsimuse vastus. Kas see võiks olla mingi teoreetiline teekond? Võiks olla, aga ma arvan, et siin ei ole täna poliitilist kompromissivalmidust, et sellisele teekonnale minna. Nii et me peame lähtuma sellest, mis on täiendavad istungid, ja siit edasi minema. Aga ma hindan siiralt teie panust selleks et kompromissi leida ja ma arvan, et see oleks täna parim lahendus. Ruuben Kaalep, palun protseduuriline küsimus! Jaa, aitäh, hea Riigikogu esimees! Mina küsisin teilt, kas te mõistate, et üleeilsel hääletusel te tegite vea, mille käigus toimus möödaminek Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse nii sisust kui ka mõttest. Teie vastasite selle peale, et te lähtusite olemasolevast praktikast, et kui praegu toimuks uuesti selline hääletus, siis te käituksite teistmoodi. See vastus minu küsimusele oli selles mõttes poolik, et te otsesõnu ei öelnud ega tunnistanud, kas te tegite vea, vaid justkui ümber nurga ja läbi lillede andsite mõista, et mina kui küsija saaksin aru, umbkaudu, et see oli vea tunnistamine. On kaks erinevat lähenemist poliitilisele diskussioonile kui sellisele, mida alkeemikud võiksid kutsuda solaarseks ja lunaarseks printsiibiks. Ma arvan, et mõlemat on vaja selleks, et poliitikas oleks tervik, ja mõlemad peavad olema esindatud. Seega, kui teie esindasite seda

Ma jään oma vastuste juurde, mida ma teile ütlesin. Ei ole nii, et kõik on sada protsenti seaduses kirjas. On ka praktika, millele tuginetakse, ja seda tuleb vaadata koostöös, koosmõjus. Peeter Ernits, protseduuriline küsimus.

suur autoriteet minu silmis, Mihhail Stalnuhhin tegi suurepärase ettepaneku viia Riigikogu istung loomaaeda. Mina kui endine loomaaiatöötaja kiidan selle sügavalt heaks. Aga minu küsimus on see – kindlasti on fraktsioonis seda asja arutatud –, millises rollis lugupeetud kolleeg Stalnuhhin kavatseb seal loomaaias esineda. Kas ta plaanib hüpata läbi põleva rõnga

mul on protseduuriline küsimus. Lugupeetud Riigikogu esimees! Mitu tundi või mitu päeva või mitu nädalat me peame vaat niiviisi istuma,

uued Riigikogu valimised. Kas juhatus on arutanud, et ka selline võimalus on täitsa olemas? Aitäh, seda arutelu ei ole olnud. Protseduuriline küsimus, Henn Põlluaas, palun!

sellepärast et me oleme täiesti pretsedenditus olukorras, kus Riigikogu liikmetele on saadetud laiali üks päevakord, aga kui me vaatame Riigikogu veebilehte, siis sealne erineb sellest Nüüd minul ongi selline küsimus: kumb päevakord siis kehtib? Ei ole ju võimalik, et nad mõlemad on

õigus teada täpset päevakorda, mille põhjal me hakkame töötama. Kui on sellised lahknevused, siis ei ole ju võimalik ka ennast ette valmistada järgmise nädala päevakorrapunktide aruteluks ega küsimuste esitamiseks. Mis me nüüd teeme? Minu meelest on siin küll väga-väga tõsine probleem üleval. Ega Ega me ju tegelikult ei saa ka selle nädala teemasid arutada, kui meie tänased punktid, mida me peaksime täna arutama, on kirja pandud järgmisesse nädalasse. Mis me teeme selles olukorras? Igatahes nii või teisiti see ei vasta meie kodu- ja töökorra seadusele.

üldmõistega. Ma ei puuduta praegu siin Riigikogu töökorra seadust, ärge seda palun küsimusele vastamisel puudutage. Minu küsimus on ainult see ja kui te hakkama ei saa, siis küsige oma nõunike käest –, kumb on õiguslikult tähtsam, kas seadus või tavad ja praktika. Aitäh! Ma ei loe seda protseduuriliseks küsimuseks. Jüri Jaanson, protseduuriline küsimus, palun! austatud juhataja! Pool tundi tagasi te leidsite, et viimase poole tunni jooksul, teie sõnastust ma enam-vähem tsiteerin, te ei kuulnud protseduurilistes küsimustes uusi nurki. Ma arvan, et praeguseks saate enam-vähem sarnase väite teha viimase tunni aja suhtes. Kas see ei anna alust protseduuriliste küsimuste lõpetamiseks? Või võiks

ta räägib viimast korda kompromissist, rohkem ta ei räägi, ma võtan selle teatepulga üle ja püüan ka viimast korda rääkida, lootes, et see ikkagi mõjub. Ma sain aru, et jutud kompromissi otsimisest – ma pean nüüd silmas 366 SE-d nüüd silmas 366 SE-d – ei olegi päris tõesed, sellepärast et kompromissi pole olnud, kuivõrd üks osapool on ühel seisukohal ja teine on teisel seisukohal, seal vahepeal pole midagi isegi otsitud, nad on lihtsalt oma seisukoha avaldanud. See tähendab seda, et kompromissi pole otsitud.

Aitäh, lugupeetud esimees! Siin mitmed kolleegid on mitu korda öelnud, et nad teevad viimast korda selle ettepaneku. Kuna ma täna küsinud pole, siis ma teen esimest korda ettepaneku siiski seda Urmas Reinsalu teekaarti kaaluda. Kuna te enne ütlesite, et tund aega võtta ei saa, mis on tõsi, siis te võite ju võtta ka kaks korda pool tundi aega, et seda arutada ja siiski leida see lahendus. Kui te enne ütlesite, te arvate, et valmidust kompromissi leidmiseks ei

Tänaseks on seda aga nii palju ümber tehtud, et meie tahtsime sisse viia oma muudatused. Neid muudatusi aga ei arvestata. Ja kogu see protsess käib selle nimel, et neid muudatusi arvestataks. Kui te ütlete, et te olete arutanud seda, aga ei leia kompromisslahendust, siis see tähendab, et teie ütlete

Me peame selle asja ära lahendama. See teerull, mis te praegu tahate teha meiega, viib ikkagi selleni, et me jaurame siin. Aitäh! Aga muudatusettepanekuid me vaatamegi täiendava istungi päevakorras punktis number 3 läbi. Seal tulevad ilusti muudatusettepanekud kõik meil ette. Peeter Ernits, palun protseduuriline küsimus! Aitäh, hea juhataja! Ma alustan sellest, millega teie välja tulite, et peaks hakkama

köster tuli sinna saali või klassiruumi ja küsis, kuhu läks Toots, siis oli absoluutne vaikus. Siis ta põrutas kaardikepiga hirmsa kisaga: "Kuhu läks Toots?" Ja Kiir vist näitas, et sinnapoole, kuskile magamistuppa. Mina kahjuks ei saa selle kaardikepiga põrutada ja teie käest vastust välja nõuda,

Aga te vastasite minu küsimuse peale, et see ei ole protseduuriline küsimus. Nüüd ma küsin pikemalt, et te aru saaksite. Palun teie küsimus! Jah, küsimus on selline: kuna teie saatsite, st juhatus saatis välja teate, et et me lähtume Riigikogu praktikast ja tavadest hääletamise läbiviimisel, aga see on ometi vastuolus Riigikogu

Jaa, lugupeetud Riigikogu esimees! Mul oli siin lauasahtlis üks raamat, see on Viktor Pelevini romaan "Tšapajev ja Pustota", mida ma olen ka siin suure saali ees ette lugenud ja hea meelega olen valmis seda veel tegema. Aga praegu ma võtsin selle raamatu lahti ja leidsin siit ühe imelise tsitaadi, mis ütleb nii: "Kui kahe õilsa mehe vahel tekibki mõni väike arusaamatus, kas ei pudene see kohe põrmuks, kui mõlemad suunavad sellele oma mõistuse teraviku?" Ja nüüd ma küsin teilt. Lähtuvalt minu eelmisest protseduurilisest küsimusest,

teie vastust minu eelmisele küsimusele peaks mõistma niimoodi, et tavad ja praktika ning seadused ja määrused

katkestada ... Ma lähtun sellest, et protseduurilise küsimuse saab ära küsida ühe minuti jooksul, mitte kolme minuti jooksul. Palun, Henn Põlluaas! Aitäh! Protseduurilise küsimuse jaoks ajalist piirangut ei ole meie kodu- ja töökorra seaduses ette nähtud.

paberi peal, nagu nad alati on. Kui ma nüüd vaatan neid päevakorrapunkte siin ja võrdlen selle päevakorraga, mis oli meil eelnevalt laua peal, mille me kinnitasime kolmapäeval, siis siit on kadunud, nende edasilükkunud päevakorrapunktide seast on kadunud kolm olulist teemat, kolm olulist

siis ma loen need ka teile maha. Tõsi on see, et siin on toimunud muudatusi. Läheme edasi. Protseduuriline küsimus, Riho Breivel, palun! ... Ma ikkagi tahan pöörduda selle juurde, veel kord, aga ka vist viimast korda, mis puudutab selle kompromissi leidmist. Urmas Reinsalu ja Paul Puustusmaa mõlemad pakuvad välja lahenduse. Ma püüdsin ka seda sõnastada. Sa ütled, et kuna need ettepanekud on hääletamisele tulemas, siis ettepanekud on ju olemas ja on laual. Aga me kõik teame, et juhtivkomisjon hääletas need ettepanekud maha. Järelikult siin sõidetakse igast ettepanekust meil teerulliga üle. See ei ole kompromiss.

Hea juhataja! Protseduuriliselt, võiks nagu austada kolleegide juttu. Mind sügavalt häiris, kui sa mu pinginaabri jutule peale rääkisid, ta ei jõudnud isegi rääkida ega küsida oma küsimust.

liige ja praegune peaminister, kui ta oli opositsioonis, siis ta kommenteeris Riigikogus toimuvat ja ka protseduuri niimoodi: ""See, mis toimub, on räige seaduserikkumine. Riigikogu liikmetelt võetakse õigus küsida, debateerida. Reformierakonna saadikud kindlasti protestivad juhatuses," ütles Kallas." Selles mõttes see protseduurika, mis on siin kogu aeg olnud kasutusel, oli neile tookord meelepärane, sest nemad tegelikult ju tegid sedasama. Nad põhimõtteliselt samamoodi protseduuriliste küsimustega ja absoluutselt kõigega täpselt sedasama tegid, mis praegu Riigikogu saalis on. Aga praegu ta kirjutab:

See ei ole protseduuriline küsimus. Hetk tagasi te ütlesite seda, et protestide kõneaeg on üks minut. Nüüd on minu küsimus: kas vahepeal on muudetud põhiseaduse § 59 ja asendatud lause "Seadusandlik võim kuulub Riigikogule" lausega "Seadusandlik võim kuulub Riigikogu juhatuse esimehele"? Aitäh teile! Läheme edasi. Protseduuriline küsimus, Paul Puustusmaa, palun!

seal lõige 2 ütleb ka seda, et tegelikult tava ei saa muuta seadust. See on selle asja kohta. Aga minu küsimus on selles, et kuna meil on täna päevakorras 366 SE

Esiteks, ma protesteerin selle vastu, et te katkestasite eelmine kord minu protseduurilise küsimuse ega lasknud seda lõpuni esitada. See ei kuulu sugugi hea tava juurde. Aga ma nüüd jätkan oma küsimust. Kuna need kolm väga olulist eelnõu kadusid meil siit laualt, üks nendest oli planeeringuseaduse teema, mida minister Aab oleks tulnud meile siia tutvustama, ja siia on jäänud endiselt ikkagi see ABIS, mille kohta te ütlesite, et kompromissi ei tule – see on väga kahetsusväärne, EKRE on küll kompromissiks alati valmis olnud –, siis minul ongi

Aitäh, Kõigepealt ma vabandan, et ma segasin vahele, aga ma arvan, et me suudame kõik oma protseduurilised küsimused ühe minutiga ära küsida ja ma hakkan seda aega piirama, sest muidu see ei ole mõistlik. Kui te tahate protseduurilist küsimust küsida, siis kõik Riigikogu liikmed suudavad selle vähemalt minutiga küsida. Vastus teile: juhtivkomisjonil on õigus teha vastavaid ettepanekuid.Head Riigikogu liikmed, mul on ettepanek lõpetada protseduuriliste küsimuste küsimine ja minna päevakorra juurde. Peeter Ernits, palun protseduuriline küsimus!

siin on see 366 pandud kolmandaks. Enne me peaksime härra Odinetsi ära kuulama ja veel midagi, aga ... Härra Ernits, ma palun teie küsimus! Jaa, küsimus ongi nüüd. Aga selle tänase

ma sain teie küsimusest aru. Vastus on ju, et järgmisse nädalasse pannakse asjad tingimuslikult, kui eelnevalt lõpetatakse teised lugemised või esimesed lugemised, olenevalt sellest, mis seisus on seaduseelnõu menetlus. Tarmo Kruusimäe, protseduuriline küsimus, palun! Kas meil on reglementeeritud protseduurilistele küsimustele vastamise aeg? Ehk siis te patroneerivalt ütlesite, et protseduurilise küsimuse ajaks peab olema inimene kohal. Aga meil ei ole teada, kui pikalt vastatakse sellele küsimusele. Mille järgi peab siis saadik teadma? Sest mõnele küsimusele vastatakse pikalt, mõnele lühikeselt, see ei ole meil reglementeeritud.

mingit protseduurilist muret, vaid soovitakse midagi muud. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mind väga hämmastas teie lause selle kohta, et nüüd on niimoodi ja protseduuriliste küsimuste esitamise aeg on üks minut. Meie kodu- ja töökorra seadus seda ei võimalda. Ei võimalda. Mõistate? Ei võimalda. Ja ma näen praegu täiesti sarnaseid elemente selle olukorraga, kus selle kurikuulsa NETS-i ajal tuli rahvas tänavale ning politsei reageeris liiga tugevalt ja taheti inimesi oma põhiõiguste realiseerimisel takistada. Mul on väga kurb nentida, et teie otsusega piirata protestiaega ühe minutiga on seesama politseiriik jõudnud juba ka siia Riigikogu saali. Aitäh! Ruuben Kaalep, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, hea Riigikogu esimees! Siin mõni küsimus tagasi ma jälgisin teid ja nägin, et te pöördusite oma vasakul käel istuva nõuniku poole. Ma lugesin teie huultelt, et te küsisite, kas protseduurilisi küsimusi ära lõpetada ei saa. saa. Nüüd ma küsin teilt, kas see oli nii. Ja kui see nii oli, siis tunnistage, kas te olete Riigikogu liikmete küsimustele vastamisest tüdinenud

Aitäh! Selle protesti, mis esitati, Riigikogu juhatus vaatas läbi ja suunas juhtivkomisjonile. See oli Riigikogu juhatuse otsus, et seda meie lahendama ei hakka. Henn Põlluaas, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, austatud esimees! Mind paneb tõesti imestama, kuidas te nii vabalt võtate endale voli muuta meie kodu- ja töökorra seaduses sätestatut. Seal on öeldud, et igal Riigikogu liikmel – ma ei hakka seda paragrahvi praegu ette lugema on õigus esitada küsimusi, on õigus esitada proteste, ja Riigikogu juhataja või aseesimehed, kes parasjagu istungit juhatavad, peavad sellele vastama ja [probleemi] viivitamatult. Mitte üheski paragrahvis ei ole ära toodud seda, et protseduurilistele küsimustele oleks pandud mingi ajaline limiit või et istungi juhataja ... Aitäh, lühendada või pikendada või muuta. Juhataja peab ära kuulama Riigikogu liikme küsimuse. Ja minu küsimus ongi see: kui te teatasite, et te kavatsete edaspidi lühendada selle ühele minutile, panna ajalimiidi, siis millisele meie kodu- ja töökorra seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile te tuginesite? Aitäh! Ma tuginen sellele, et Riigikogu liige, kui tal on protseduuriline küsimus, saab seda teha kiiresti, selgelt, konkreetselt ja mitte venitades. Minu palve oli analoogselt küsimusega see pöördumine sõnastada minuti jooksul. Seda hetkel ei tehta, see on ju arusaadav. Protseduuriline küsimus, Peeter Ernits, palun! siin viimaste päevade tegevus meenutab tõesti nagu uppujat, et haaratakse vasakult ja paremalt ja need päevakorrad muutuvad ka tingimuslikult.

Mis siis juhtub, kui me näiteks täna, homme või nädala sees esitame

juhatus on mõelnud, kuidas ta suudab siis selle järgmise töönädala või ka selle nädala asjadega ühele poole saada? siis tuleb veel mingi täiendav erakorraline istung, et plaanitud töödega hakkama saada? On juhatus või lugupeetud esimees seda arutanud? Kui esitatakse umbusaldusavaldus, siis tuleb käituda seaduse järgi. Paul Puustusmaa, protseduuriline küsimus, Mul on hästi lihtne see küsimus sedakorda, et saada selgust teatud momentides ja regulatsioonides. Kas ma saan õigesti aru, et kui suures saalis võetakse vastu otsus

Kindlasti on täiskogu otsused ülimuslikud. Leo Kunnas, protseduuriline küsimus. Austatud istungi juhataja, hea Jüri! Sa olid puldis, kui ma tutvustasin sulle obstruktsiooni matemaatikat ja tervele saalile. Te olete leidnud hea vastuse, et meil lähevad päevakorrast välja

ja 394 SE esimene lugemine, mis teeb kokku kümme tundi obstruktsioonilist aega. Tunnustan teid tubli manöövri eest, aga ühtlasi see näitab ka seda, et ilmselt te ei ole valmis kompromissiks. Loomulikult, kui see on siiani nii läinud, siis ka meie osapool on sunnitud sellele vastama. Sellest on mul isiklikult muidugi kahju. Kui teerull leiab tankitõrjekraavi, siis loomulikult saab sellele anda uue suuna, aga on olemas ka teisi pioneeritõkkeid.

et mul on ka väga kahju, et me oleme praegu sellisesse olukorda jõudnud. Aga siin on lahendusi ju tegelikult välja pakutud ja küsimus ongi selles, et neid ei ole kuulda võetud. Aga minu protseduuriline küsimus on see: kas Riigikogu juhatusele on laekunud protest selle kohta, kuidas eelmisel nädalal, kui seal teie asemel puldis oli Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur, kes siis üritas Riigikogu liikme kõne sisu hinnata ja määrata ning diskretsiooni Aitäh! Minu teada sellist protesti ei ole, vähemalt mind pole sellest informeeritud. Peeter Ernits, protseduuriline küsimus. Aitäh! See olin mina, kellel aseesimees Pevkur kõne katkestas ja keda ta käskis kõnepuldist kaduda. Ma ei kadunud, seisin seal mõnda aega, aga ma ei ole protesti esitanud. Kas ma saan seda teha veel? Te saate alati Riigikogu juhatusele kirjutada oma seisukoha või protesti. Anti Poolamets, palun protseduuriline küsimus! Aitäh, juhataja! Ma olin eile Postimehes koos Jürgen Ligiga ja selgus, et Reformierakonnas on päris tugev kriitiline suhtumine eelnõusse 366. Seda oli huvitav kuulda, aga samas ma nägin ka, et Jürgen Ligi ei olnud teemasse süvenenud ja seal oli veel väga palju selgeks tegemise ruumi. Äkki teete ettepaneku täna ka Riigikogu juhatusele üks pool tundi seda teemat veel omavahel arutada? küsimus. Aitäh! See ei ole protseduuriline küsimus. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus. Aitäh! Ma arvan, et mul on protseduuriline küsimus, mis seondub juhtumiga Peeter ErnitsversusHanno Pevkur.

Aga mul on küsimus, et kuna meie kodu- ja töökorra seadus seda ei reguleeri, siis mis saab siis, kui inimene sealt puldist ära ei tule. Millised on siis need hoovad, millega saab teda sealt välja kangutada? Aitäh! Aitäh! Ei tea, et sellist asja oleks varem siin olnud. Protseduuriline küsimus, Peeter Ernits. Jah, ma ei jätka praegu sellega, aga ma tulen selle juurde veel minu mure on see, et on öeldud, et me oleme siin kummitempel. Eks me tegelikult olemegi. Aga selleks, et seda vältida, st vaadata riigimehelikult või -naiselikult või sünnitava inimese seisukohalt – või mittesünnitava, nagu poliitkorrektne paistab olema –, mis on riigile tegelikult olulisem,

saavutada mõne sellise dogmaatilise eelnõu läbisurumist. Minu küsimus on planeerimisseaduse kohta, mida ma olen ammuilma oodanud. Nüüd ohverdatakse see planeerimisseaduse esimene lugemine, see samm, sellele teisele andmebaasile. Minu küsimus on, kas juhatus ei peaks vaatama, arutama sisuliselt, mis on riigile olulisem.

on lõppenud. Võtan uue vaheaja kümme minutit.

Head ametikaaslased, juhataja võetud vaheaeg on lõppenud. Protseduuriline küsimus, Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, hea Jüri! Sa oled mulle tõeline inspiratsiooniallikas oma kannatlikkusega ja see on ääretult meeldiv. Aga ma ootaks ühtlasi sealt puldist ka juhindumist õigusest ja õiglusest. Ja kui jälgida põhiseadust, siis meil ju õiglus prevaleerib õiguse üle. Vaata, siit tulebki küsimus. EKRE fraktsioon tegi protesti seoses 366 muudatusettepanekute liitmisega, esitas selle juhatusele ja juhatus võttis vastu saalomonliku otsuse, et tema ei süüvi sellesse, no ei taha, ei suuda, ei julge, aga ta saadab selle tagasi sinnasamasse komisjoni, kus õiguserikkumine aset leidis. Nüüd on juhatus ju teadlik, et tegelikult kodukorra kohaselt selle komisjoni istung, kus hakatakse probleemi lahendama, toimub tuleval esmaspäeval või teisipäeval, vastavalt juhatuse otsusele. Aga ometigi on see punkt päevakorras juba täna, kusjuures me hakkame siis komisjonis arutama mullust lund või. Kuidagi tundub väga ebaloogiline. Või kuidas see loogika töötab? Aitäh! Ka varasemalt on ju tehtud proteste, isegi ma arvan, et selle aasta alguses komisjoni menetluse kohta juhatusele. Tõsi, siis oli eelmine juhatuse koosseis, aga põhimõtteliselt käituti samamoodi – paluti, et juhtivkomisjon selle üle vaatab.

Vastavalt džentelmenide kokkuleppele EKRE fraktsioon lõpetab hetkel protseduuriliste küsimuste esitamise. Aga mul on siiski üks küsimus. Kuna meie fraktsioon viib seda obstruktsiooni läbi õilsal eesmärgil, et vältida jälgimisühiskonna ja politseiriigi teket Eestis, siis oleme me väga usinalt kasutanud seda võimalust sõnavõttudeks ja küsimusteks. Minul on küsimus üleeilse intsidendi kohta. Nimelt, aseesimees Hanno Pevkur väga inetult

Ühesõnaga, ta püüdis dikteerida Riigikogu liikmele, mida ta peab ütlema, ja püüdis tsenseerida tema sõnavõttu. Nüüd on kavas selle kohta esitada protest. See on juba ka istungiosakonnale edastatud. Palun selgitage meile, kuidas sellise protesti lahendamine

nõus ka avalikult siinsamas Riigikogu saalis vabandama Peeter Ernitsa ees? Aitäh! Kui see protest on teie teadmisel juba jõudnud istungiosakonda, siis ma usun, et õige pea jõuab see ka Riigikogu juhatuse liikmeteni.

Head ametikaaslased, viime enne hääletust läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Head ametikaaslased, panen hääletusele järgmise küsimuse: kes on selle poolt, et määrata eelnõu 366 kolmanda lugemise arutelu aluseks olevate dokumentide kättesaadavaks tegemise ajaks k.a 14. juuni kell 17? Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 55, vastu 15 ja erapooletuid ei ole leidis ettepanek toetust.Head ametikaaslased, oleme jõudnud päevakorra täpsustamise ja kinnitamise juurde. See punkt tekitas ka väga palju protseduurilisi küsimusi, nii et otsused ja tähelepanekud on järgnevad. Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 55 lõikest 1 tuleb täiendava istungi päevakord istungi alguses kinnitada.Aga enne selle kinnitamist on meil järgnevad täpsustused. Esiteks, õiguskomisjon on teinud ettepaneku arvata tänase täiendava istungi päevakorrast välja järgmiste eelnõude arutelu. Punkt üks, Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 403 esimene lugemine. Punkt kaks, Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 394 esimene lugemine. lugemine. Kultuurikomisjon on teinud ettepaneku arvata tänase täiendava istungi päevakorrast välja haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 arutelu. arutelu. Majanduskomisjon on teinud ettepaneku arvata tänase täiendava istungi päevakorrast välja järgmiste eelnõude arutelu. Esiteks, Vabariigi Valitsuse algatatud e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 376 teine lugemine. Teiseks, Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 372 teine lugemine. Kolmandaks, Vabariigi Valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 378 esimene lugemine. Ja nüüd me peame, head ametikaaslased, alustama hääletust päevakorra kinnitamise üle koos eespool loetletud täienduste ja muudatustega. Henn Põlluaas, palun!

tingis? Need olid komisjonide ettepanekud. Ja me hääletame seda päevakorda, mis on teile laudadele välja jagatud ja mis on juba täpsustatud. Härra Kruusimäe, palun! hea aseesimees! Jah, õiguskomisjonis me arutasime, millised punktid me jätame välja. Aga minu murekoht on see, et siin ei hakkaks elama vandenõuteooriad. Ma küsiksin selle hariduse arengukava kohta. No seda võetakse kogu aeg välja. Kumma ministri apsakas see nüüd on, et ta nii toores on, et iga nädal muudkui välja lendab? Ja kas me üldse peaksime siis menetlema sellist dokumenti? Aitäh! See ei ole protseduuriline küsimus. Me saame minna edasi päevakorra kinnitamise juurde.Head kolleegid, panen teie ette hääletusele

Ettepanekut toetas 55 Riigikogu liiget ja vastu on 17. Päevakord on kinnitatud.Head

Nii. Tänane esimene päevakorrapunkt on korruptsioonivastase erikomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 397 esimene lugemine. Palun kõnetooli, Eduard Odinets! Austatud aseesimees! Head kolleegid! Minul on au tutvustada teile Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni algatatud seaduseelnõu 397, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõike 2² muutmise kohta. Edaspidi kasutan oma kõnes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse asemel meile kõigile teada-tuntud lühendit Eelnõu eesmärk on sõnastada § 48 lõige 2² järgmiselt: "Revisjonikomisjoni liige ei või töötada töölepingu alusel sama valla või linna ametiasutuses, täita sama valla või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ega mittetulundusühingu tegevjuhi, juhataja, juhatuse liikme ega sama valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juhi või tema asetäitja ülesandeid." Korruptsioonivastane erikomisjon otsustas algatada KOKS-i muutmise seaduse oma istungil 17. mail aastal 2021, selleks et kõrvaldada sisemine ebakõla kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduses.

Selle sätte senine redaktsioon nägi ette volikogu liikme volituste lõppemise, kui ta töötab sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel. Õiguskantsleri hinnangul riivas see intensiivselt kohaliku omavalitsuse volikokku kandideerimise õigust,

Riigikohtu otsus see lauseosa tühistada jõustus 17. oktoobril 2020. aastal ja seadusandjale anti tegelikult pool aastat aega vajalike sätete kehtestamiseks. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 48 kuulub revisjonikomisjoni pädevusse muu hulgas valla- või linnavalitsuse ametiasutuse ja nende hallatavate asutuste tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ning tulemuslikkuse kontrollimine ja hindamine.

Käesoleval ajal kehtib keeld osaleda kohaliku omavalitsuse revisjonikomisjonis sama valla või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevjuhi, juhataja, juhatuse liikme ja hallatava asutuse juhi või tema asetäitja puhul.

kui ka kõnealuses eelnõus käsitletavad isikute grupid on võrreldavas olukorras, sest alluvad otse valla- või linnavalitsusele. Riigikohtu argumentatsioon otsuse tegemiseks tõi välja selle, et avaliku teenistuse seaduse varasem redaktsioon jagas avalikud teenistujad ametnikeks ja abiteenistujateks, kellest viimased töötasid töölepingu alusel ning tegid tehnilist tööd. Kehtiv avaliku teenistuse seadus defineerib ametniku mõistet sisulist kriteeriumit kasutades: ametikohale nimetatud ametnik teostab avalikku võimu, juhib ametiasutust, teostab järelevalvet, viib läbi siseauditit, menetleb süütegusid, valmistab ette ja rakendab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu, valla- või linnavalitsuse ja ametiasutuste pädevuses olevaid poliitikat kujundavaid otsuseid ja tema ülesandeks on muud tegevused, mida ei saa avaliku võimu kindlustamise ja arendamise huvides anda ametiasutusega üksnes eraõiguslikus suhtes oleva isiku pädevusse. Riigikohtu otsus andis võimaluse eneseteostuseks kohaliku omavalitsuse volikogu töös kohalikus omavalitsuses töölepingu alusel töötavatele isikutele. Sellel ametikohal ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse üksnes avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Eelkõige kuulub siia kategooriasse raamatupidamine, personalitöö, asjaajamistöö, hankespetsialisti tegevus, haldustöötajate tegevus, infotehnoloogia ja muud avaliku võimu teostamist toetavad tööd, mida tehakse töölepingu alusel. Sealhulgas toob avaliku teenistuse seadus välja ka linnapea või valla- või linnavalitsuse liikme juures abistavate või nõustavate ülesannete teostamise kuni nimetatud isiku volituse või fraktsiooni tegevuse lõppemiseni valdavalt tähtajalise töölepingu alusel. Kuigi ametiasutuse töötaja ei teosta avalikku võimu, võib volikogu liikme volituste ja töökoha huvide vahel tekkida esinduskogu toimimist kahjustav huvide konflikt. Seejuures tuleb märkida, et vaidlusalune ametite ühitamise keeld kohaldub suurele hulgale töötajatele, kelle tööülesanded võivad olla väga erinevad. Sõltuvalt tööülesannete sisust võib konflikt mandaadi ja töökoha vahel ning sellest tulenev negatiivne mõju volikogu toimimisele olla väga erineva suurusega. Töölepingulise töötaja avaliku võimu teostamist toetavad ülesanded võivad olla sisult äärmiselt mitmekesised, sh oma seoste poolest avalike ülesannete täitmise ja avaliku huviga üldiselt. Näiteks, raamatupidajal, kes mõnel pool võib täita ka finantsjuhi ülesandeid, ja hankespetsialistil on see tihedam, paljudel töökohtadel aga nõrgem. Niinimetatud segafunktsiooniga ametnikeversustöötajate probleeme on käsitlenud ka riigihalduse minister oma vastuses Riigikohtule. Revisjonikomisjoni liikmena peaksid linna- või vallavalitsuses töölepingu alusel töötavad isikud järelevalvet teostama oma otsese ülemuse tegevuse üle ning tulenevalt huvide konflikti vältimise reeglist ennast pidevalt taandama. Huvide konflikt on aga ametiisiku ametikohustuste ja erahuvide vastuolu, kus erahuvid võivad mõjutada ametikohustuste täitmist, st iga huvide konflikt ei pruugi viia korruptsioonini. Samas on Riigikohus rõhutanud, et olukord, kus ametiisik täidab olemuselt vastandlikke ülesandeid ja taotleb vastandlikke eesmärke, võib põhjustada minetusi tema ametikohustuste täitmisel ja võib luua eeldusi korruptsiooniks. Nii ongi üks võimalus lahendada olukord, kus volikogu revisjonikomisjoni liige peab valla- või linnavalitsuses oma tööandja üle järelevalvet teostama, enda taandamine. Siiski tuleb silmas pidada, et taandamiskohustuse täitmine sõltub ametiisiku teadlikkusest ning õiguskuulekusest. Lahendamist nõudvad olukorrad võivad olla määratlematult nüansirikkad, mistõttu on kindlam välistada valla- või linnavolikogu töötajate revisjonikomisjoni töös osalemine. Töö kohaliku omavalitsuse volikogus võib toimuda väga mitmesugustes komisjonides ja muudes töövormides, kuid revisjonikomisjoni töö võib moodustada nii nii suure sekkumise kohaliku omavalitsuse toimimisse, et töölepinguga seal ametiasutuses töötava volikogu ja revisjonikomisjoni liikme koormamine pideva enesetaandamise kohustusega on ebaproportsionaalne. Aga miks me ei või jätta olukorda selliseks, nagu ta on? Seaduse piires ja sellega reguleerimata küsimustes on omavalitsusüksusel ulatuslik enesekorraldusõigus. Samas, korruptsiooni ennetamine on õigusriiklikult aktsepteeritud põhjus nii põhiõiguste piiramiseks kui ka muudeks piiranguteks eneseteostusel. Ka seesama Riigikohtu lahend tsiteerib põhiseaduskomisjoni viidet Riigikontrolli 2017. aasta auditile, mille kohaselt on korruptsioonivastase seaduse rikkumine tuvastatud enam kui 60% Eesti kohalike omavalitsuste See on väga kurb statistika, head kolleegid, mille parandamiseks ongi kõnealune eelnõu alles pika tee esimeste sammude seas. Konflikti puhul ametiisiku ametikohustuste ja erahuvide vahel võivad, kuid ei pruugi erahuvid sobimatult mõjutada ametikohustuste täitmist. Huvide konflikt ei ole korruptsioon, kuid võib viia korruptsioonini, mis kahjustab kohaliku omavalitsuse ausat ja õiguspärast toimimist kohaliku elanikkonna huvides. Kuivõrd korruptsioon kahjustaks kohaliku omavalitsuse ausat ja õiguspärast toimimist kohaliku omavalitsuse huvides, on korruptsiooni ennetamine õigusriiklikult aktsepteeritud põhjus põhiõiguste piiramiseks. Eelnõu ettevalmistamisel esimeseks lugemiseks oli arutelu põhiseaduskomisjonis väga kiire ja konstruktiivne ning loodame sellele ka edaspidises menetluses. Samas tuleb silmas pidada eelseisvat massiivset tööd kohaliku omavalitsuse õiguse arendamisel. Rahandusministeeriumis töötab KOKS-i ekspertgrupp, kus analüüsitakse ning tehakse ettepanekud KOKS-i ja teiste omavalitsuste aluskorraldust puudutavate seaduste muutmiseks. See suur eelnõu ootab meid 2022. aastal. KOKS-i muudatuste väljatöötamisel on vaja jätta ruumi kohaliku omavalitsuse hartast tulenevale kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigusele, aga pidada silmas ka seda, et kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigus ei ole piiramatu. Seadusandja võib kehtestada kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigusele piiranguid. tegi korruptsioonivastane erikomisjon uuringu selle kohta, kuidas on opositsioon kaasatud kohalike omavalitsuste töösse. Üks selle töö rõõmustavaid tulemeid oli teadmine, et paljudes kohalikes omavalitsustes ei olegi koalitsioon ja opositsioon eristatavad ning palju otsuseid tehakse konsensuslikult kohalikku elu edendades. Samas oli näiteid sellest, kus opositsiooni esindajatel ei võimaldatud osaleda komisjonide töös. Veelgi enam, kui kirjutamata hea tava kohaselt juhib revisjonikomisjoni opositsioon, sellepärast, et see on üks paljudest korruptsiooniriski vähendamise meetmetest, siis mitmes kohalikus omavalitsuses seda ei võimaldatud. Nendime, et oli juhtumeid, kui revisjonikomisjoni juhtis koalitsiooni esindaja, sest opositsioon ei olnud seda ülesannet vastu võtnud. Kuigi kõnealuse eelnõu eesmärk on lahendada olukord, mille kohaselt Riigikohtu otsusest tuleneb õigus võimaldada eneseteostust kohaliku omavalitsuse volikogus sama kohaliku omavalitsuse töölepingulistel töötajatel, ei ole see ainus korruptsioonivastase erikomisjoni initsiatiiv kohalikes omavalitsustes töö läbipaistvuse tagamisel. 2020. aasta kevadel edastas Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon selle töö tulemusel ettepanekud KOKS-i ekspertgrupile KOKS-i muutmiseks ning kohalikele omavalitsustele kohaliku elu läbipaistvamaks korraldamiseks. Lisaks on kohaliku omavalitsuse läbipaistvaks toimimiseks vaja leida lahendus olukorrale, kus volikogu liige on eraettevõtja, näiteks füüsilisest isikust ettevõtja, või kuulub äriühingu omanike ringi või on äriühingu juht või järelevalveorgani liige. Vähemalt sama tõenäoline on huvide konflikt siis, kui volikogu liige on omavalitsuse hallatava asutuse juht. Mõlemal juhul on aktiivsel ja suure oskusteabega inimesel palju panustada kohaliku elu edendamisse, kuid samas on vaja leida meetmeid, kuidas vältida tema mandaadi ja ärihuvide või tööülesannete vastuolu. Samamoodi tuleb tagada, et töölepinguga ei kaasata kohaliku omavalitsuse töösse isikuid, kelle sisuline ülesanne on avaliku võimu teostamine – nn segafunktsiooniga töötajad ja ametnikud, kellele viitas ka riigihalduse minister oma vastuses Riigikohtule.

vaid peaksid olema lahendatavad poliitilise kultuuri edendamise abil. Näiteks, KOKS-i § 47 lõige 1 annab igale volikogu liikmele õiguse kuuluda vähemalt ühte komisjoni tuleb tagada piisavad meetmed volikogu iga liikme kaasamiseks volikogu komisjoni koosseisu, ja lahendada juhtum, kui komisjoni töös soovib osaleda rohkem volikogu liikmeid, kui on komisjonis kohti. Samuti tuleb kaaluda, kas volikogu komisjonide moodustamise kordades tuleks sätestada volikogu liikmete võimalus käia kuulamas teiste komisjonide istungeid. Volikogu liikmeks mitteolevate isikute kaasamisel kohaliku omavalitsuse volikogu komisjoni on kohane kaaluda nende kaasamisaluste piiritlemist, näiteks kohaliku omavalitsuse piirkonna esindajana või valdkonna asjatundjana, ning täpsustada, et poliitilise tasakaalu nõuet ei arvestata volikokku mittekuuluvate komisjoni liikmete puhul. Kohaliku omavalitsuse hallatavate asutuste juhtide ja sihtasutuste juhtide valimisel on kohane viia läbi konkurss ka juhul, kui valdkonda reguleerivad õigusaktid seda ei nõua, lähtudes eelkõige asutuse ja sihtasutuse eesmärgist ning ametikoha vajadustest, samuti on vaja tegevustesse kaasata ka opositsiooni esindajad.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon on nii poliitilise kultuuri kui ka kohaliku omavalitsuse õiguse edendamise poolt. Sellest põhimõttest lähtub ka eelnõu 397, et piirata samas omavalitsuses töölepingu alusel töötavate volikogu liikmete kuulumist volikogu revisjonikomisjoni.

48. Miks see niimoodi on? Kas see tähendab seda, et komisjonidel ei ole omavahel sidet, või on see tingitud sellest, et hoiame Riigikogu tööd igal juhul alles? Kas on näha, et me nädala lõpus või kuskil arutame veel ühte KOKS-i paragrahvi muutmist? Kas me ei saaks neid kuidagi nagu loogilisemalt ja koos teha? Aitäh! See on väga hea küsimus. Riigikohus tegi oma otsuse, nagu ma mainisin, 17. aprillil eelmisel aastal, andis Riigikogule võimaluse ja ka kohustuse teha asjad korda. See asi on nüüd kestnud rohkem kui aasta aega ega ole kuhugi jõudnud. Meie Riigikogu korruptsioonivastases komisjonis nägime, et kehtivas KOKS-is, kui ta jääbki kehtima, nagu ta on, töölepinguga linna- või vallavalitsuses töötavatel inimestel õigus kuuluda revisjonikomisjoni ja teostada järelevalvet oma tööandja üle. Meie pidasime oma komisjonis seda olukorda ebanormaalseks, mittelubatavaks, ja sellepärast algatasime sellesama 397, mis meil praegu laua peal on, loomulikult teades, et see 212 seisab juba üle aasta põhiseaduskomisjonis.Ja siis, kui me selle algatasime, põhiseaduskomisjon järsku avastas, et üks eelnõu on nende sahtlis, võttis selle sahtlist välja ja tõi siia saali. Samas, meil ei ole ju täit kindlust, et see 212 siin saalis vastu võetakse. Meil ei ole kindlust – me kunagi ei tea, kas president selle välja kuulutab. Aga see küsimus, konkreetne küsimus on siin üsna kiire, sest kohaliku omavalitsuse valimised on ukse ees ja see teema on vaja lahendada. Loomulikult, kui Riigikogu siin väga kiiresti töötab ja näiteks järgmisel nädalal võtab vastu 212, siis kaotab see eelnõu iseenesest oma mõtte. Aga niikaua on see väga mõistlik ja väga oluline just huvide konfliktide vältimiseks kohaliku omavalitsuse volikogus. Aitäh! See on Aitäh! Riigikogu ei ole viimastel päevadel väga kiiresti töötanud, aga 212 me väga põhjalikult ju arutasime. Mul on küsimus veidi laiem. Samamoodi olen kursis sellega, et on omavalitsusi, kus volikogudes revisjonikomisjoni töö on ülimalt formaalne, kui see üldse toimib. see üldse toimib. Ja on ka piirkondi või kohti, kus üsna jultunult sisuliselt revisjonikomisjon mehitatakse võimukoalitsiooni esindajatega või vähemalt neile väga meelepäraste inimestega. Kas selle eelnõuga seda muret saab lahendada? Või mismoodi seda muret üldse saaks paremini lahendada? Kui rangelt peaks, ütleme, siis Riigikogu või seaduse tasandil ette kirjutama kohalike omavalitsuste volikogudele selle revisjonikomisjoni, ütleme, mingeid reegleid? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest! Nagu ma oma ettekandes mainisin, väga palju küsimused siin taanduvad poliitilise kultuuri küsimuse peale. Poliitilist kultuuri aga ei saa seadusega paika panna, Sellepärast me peamegi vaatama nüüd selliseid asjaolusid, mida me saame seadusega ära reguleerida. Tuleks võtta näiteks mingi konkreetne grupp konkreetsete tunnustega, antud juhul töölepingu alusel töötavad inimesed kohalikus omavalitsuses, ja piirata nende õigust kuuluda revisjonikomisjoni.

valimisliitude inimestega, aga tegelikult mitte midagi seal peale paari formaalse koosoleku ei toimu, siis ma arvan, et sellest kohast ja punktist, kus kultuur aitaks, me oleme Eestis juba

Ma mõtlen korruptsioonivastast erikomisjoni. Põhiseaduskomisjonist räägib põhiseaduskomisjoni esindaja. Me puudutasime sama ärihuvisid ja muid selliseid huvisid, mis võivad sattuda ka revisjonikomisjoni. Aga taas nentisime, nagu ka selles uuringus ja nendes ettepanekutes, mis me tegime Rahandusministeeriumile selle KOKS-i revisjoni raames, et kõik taandub poliitilisele kultuurile. Ja kuna KOKS-i ekspertgrupp praegu töötab ja kavatseb tulla välja suure uue eelnõuga, mis reguleeriks kogu seda temaatikat, siis ma arvan, et kõik, ka teie fraktsiooni ettepanekud ja konkreetselt, härra Pohlak, teie ettepanekud on teretulnud sinna uude KOKS-i, selleks et seda teemat paremini reguleerida. Korruptsioonivastane erikomisjon jõudis oma aruteludes pigem poliitilise kultuuri ja soovituste teemani. Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus lähtub ka sellest Riigikohtu lahendist, kus 17. aprillil 2020 tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks

või selgitust sellele, kuidas selline olukord üldse tekkis, kus kirjutati seadusesse sisse vastuolu põhiseadusega. Tegelikult meil on ju ka varem olnud selliseid juhtumeid, kus on on kas valitsusametnikud kirjutanud või Riigikogu vastu võtnud seaduse, mille puhul on hiljem selgunud, et seal eksisteerib vastuolu põhiseadusega. Kas meie riik, ametnikkond, poliitikud või ühiskond tervikuna ei väärtusta siis põhiseadust piisavalt? Aitäh,

juba pikalt sellest, kuidas meil avaliku teenistuse seadus muutus ja kuidas ametnikest ja abiteenistujatest said avalikku võimu teostavad ja abistavad töötajad. Ja seal see probleem tekkis, kuna selline definitsioon, kes on ikkagi see abistav töötaja, läks oluliselt laiemaks ja tekkisid ka n-ö segafunktsioonid. Tekkis olukord, kus

Urmas Reitelmann, palun! Aitäh, härra istungi juhataja! Austatud erikomisjoni esimees! Seaduseelnõu, millega me praegu tegeleme, on kahtlemata ülioluline, arvestades just ajalugu – seda, mis on toimunud näiteks Reformierakonna juhitud Viimsis, Keskerakonna juhitud Narvas, Kohtla-Järvel ja eriti Tallinnas, kus korruptsioon on lausa lausa kirjeldamatu ulatusega. Kahetsusväärsel kombel on aga selle eelnõu selgitavasse teksti sattunud jampsi. Siin viidatakse Riigikogu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile. Sellist kolleegiumit Riigikogus ei ole. Siit on minul teile mõnevõrra protseduuriline küsimus: kas me ei peaks Riigikogu liikmetele nii olulise eelnõu menetlemise käigus andma üle korrektse eelnõu teksti, võtma selle praegu päevakorrast tagasi ning seaduses või menetluskorras ette nähtud ajal esitama uue ja korrektse eelnõu teksti? Aitäh,

suur mingi seaduseelnõu, kus oli hästi palju, kobareelnõu nimelt, ja president ütles, et seal on ikka põhiseaduse riive. No meil ei olnud seal midagi, tulime siia ja menetlesime uuesti ära. Probleem oli see: nad kartsid, et vabatahtlikud hakkavad isikuandmetega hullama.

välja? Ma ikkagi jääksin selle seaduse puhul selle seaduse temaatika juurde. Ja kui ma mainisin presidenti, siis see oli selles kontekstis, et 212

Hea Eduard! Kas sa oskad mulle öelda, mispärast meie komisjonides ja Riigikogus tegeleme väga kummaliste asjadega? Iseenesest, olles komisjoni liige samamoodi, ma saan sellest loogikast aru, mida nüüd püütakse teha.

Mitte mingit probleemi sellega kuskil ei ole olnud, aga ärkas õiguskantsler, kohtud ärkasid. Kui me vaatame praegu ka seda paragrahvi muudatust, mis me praegu teeme, siis tegelikult selles ka probleemi ei ole, aga me lihtsalt näeme, et seal loogikat ei ole sees. Kuskilt õiguskantseleist või kohtust tuleb initsiatiiv

Aitäh! Mina ei oska ega taha – see ei olegi minu töö – arvustada õiguskantslerit või kohtusüsteemi. Nemad teevad oma tööd ja kui nad tuvastavad kusagil mingid sätted, mis on põhiseadusega vastuolus, siis toimetavad vastavalt nendele antud volitustele. Miks me seda praegu teeme, seda ma üritasin 17 minutit selgeks teha: et välistada olukorda, kus linna- või vallavolikogu revisjonikomisjoni töös osalevad inimesed, kes on sama valla või linna töölepingulised töötajad ja peavad andma hinnangut oma tööandja

Me oleme koos Ida-Virumaal neid asju püüdnud ajada ja parandada kogu aeg. Ja vastavalt eelmisele küsimusele oli mul ka selline küsimus. Kuna sa oled ise ju praktik olnud nendes küsimustes, väga lähedalt seotud, siis ma tahaksin teada sinu enda nägemust. Kas sul on kunagi olnud sellist kokkupuudet üldse – no vaat meil on neid omavalitsusi ju väga palju

Meil ei pruukinud siiamaani sellega probleeme olla, et töölepingulised töötajad kuuluvad revisjonikomisjoni. Seda seetõttu, et siiamaani, st eelmise aasta 17. oktoobrini kehtis neile keeld kuuluda üldse volikogusse. Nende volitused lõpetati ennetähtaegselt ja sellepärast seda probleemi ei olnud. Selle aasta jooksul ei ole seda ka selles mõttes tekkinud, et need, kelle volitused lõpetati, nemad ei saanud ju tagasi volikokku. Võib-olla on mõned inimesed, kes vahepeal asusid tööle kohalikus omavalitsuses, ja nendel tekkis õigus olla automaatselt nii volikogus kui ka tööl kohalikus omavalitsuses. Aga Ida-Virumaal on kindlasti sellega palju probleeme, kes ja kuidas ja mismoodi satuvad revisjonikomisjoni ja teevad ülevaadet.

Ja väga väikeste omavalitsuste puhul, kus volikogu liikmete arv on väga väike, võib see tekitada probleeme, kui me seame piiriks, ma ei tea, viis kuni seitse või veel rohkemgi. Ma arvan, et see on hetkel optimaalne number, mis puudutab väiksemaid omavalitsusi. Aga suuremates omavalitsustes loomulikult me peaksime vaatama, et revisjonikomisjon

See, mida selle eelnõuga taotletakse, on täiesti mõistetav ja väga õige. Tõepoolest, kui tekib huvide konflikt,

Mis te sellisest olukorrast arvate? Kas seda tuleks ka muuta? Aitäh! Nagu ma juba ettekandes mainisin, on see küsimus pigem poliitilise kultuuri tasandi teema. Siin vaevalt et me saame seadusega asju paika panna. Seadus keelab seotud isikute üle järelevalvet teostada. Ja seadus ütleb konkreetselt, kes on seotud isikud. Antud juhul kuulumine ühte erakonda ilmselt ei käi seotud isikute [klausli] alla ja taandamise küsimust siin ei ole. Siin ongi enesekultuuri ja õiguskuulekuse küsimus,

Kas on ka mingeid suuri avalikkuse tähelepanu saanud juhtumeid, mis on jõudnud korruptsioonivastase erikomisjoni lauale? Äkki te räägiksite meile lähemalt, mida on komisjonis eelnevalt arutatud ja millest on tõukunud seaduseelnõu 397 algatamine korruptsioonivastase erikomisjoni eestvedamisel? Äkki te toote mõned näited elust mis viisid selle seaduse algatamiseni? Selle seaduse algatamiseni viisid teoreetilised võimalused, mis tekivad pärast järgmisi kohalikke valimisi, kui see võimalus on laialdaselt kättesaadav töölepinguga töötavatele inimestele. Meile vähemalt minu teada või viimasel ajal, kui mina olen komisjoni esimees olnud, ei ole laekunud selleteemalisi kaebusi. Alar Laneman, Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul on natuke laiem ja üldisem küsimus. Vägisi kipub tekkima selline mulje, et me riskime siin parlamendina natuke silmakirjaliku Mõni aeg tagasi olid meil siin tõsised arutelud, kuidas anda europarlamendi liikmetele õigus osaleda kohalikes volikogudes. Mul on selle kohta üsna palju küsimusi. Me ei näinud, et ka seal võivad tekkida tõsiseid huvide konfliktid. Näiteks, regionaalarengu seisukohalt võib üks majandusharu olla meil ühes omavalitsuses väga oluline, aga võib-olla Euroopa tasemel ja suures pildis on on täiesti vastupidi. Siin me võitleme huvide konfliktide tekkimise vastu, aga teises kohas ei võitle. Kas teil on midagi arvata selle kohta? Aitäh Aitäh selle küsimuse eest! Aga europarlamendi liikmete kuulumine või mittekuulumine kohaliku omavalitsuse volikokku ei puuduta teemat, mis käsitleb töölepingu alusel samas omavalitsustes töötavaid isikuid. Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea Eduard! Kõigepealt on rõõm tõdeda, et et puldis on inimene, kes on võtnud vaevaks teemasse põhjalikult süveneda. Siin Riigikogus paratamatult iga üksik Riigikogu liige ei jõua kõigesse süveneda ja see on abiks. Aga mu küsimus on ajagraafiku kohta. Milline oleks

järgmisel päeval pärast kohalike omavalitsuste valimisi selle aasta oktoobris. Kuna samal päeval jõustuvad ka piirangud, mis ütlevad, et revisjonikomisjoni liige ei või olla sellesama omavalitsuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu tegevjuht, juhataja, juhatuse liige ega sama valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juht või tema asetäitja. Ehk see keeld, mis juba on seaduses ja mis jõustub pärast, et nende asutuste juhid ja hallatavate asutuste juhid ja äriühingud, kes on valitseva mõju

et võimulolijad, eriti kui nad on pikalt võimul olnud, eriti kui neil on sisuliselt võimumonopol, ehitavad oma liikmete, oma sõprade toiduahelaid ja ostavad üles ka konkurente. Nagu me Tallinnas näeme, siin on mitmed opositsioonis olevate erakondade esindajadki üles ostetud heade töökohtade ja heade palkadega. Kas te komisjonis arutasite niisuguseid teemasid? Kas te peate võimalikuks need jokk-skeemid kuidagi neutraliseerida ja kas revisjonikomisjonidel võiks selles olla otsustav roll? Aitäh, Aitäh! Nagu ma oma ettekandes tsiteerisin ja pikalt rääkisin, on Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon korduvalt seda teemat käsitlenud. Ma tsiteerisin teile neid väljavõtteid, mida ma pidasin õigeks. Me oleme pöördunud oma ettepanekutega nii kõikide kohalike omavalitsuste poole kui ka Rahandusministeeriumi KOKS-i ekspertgrupi poole, aga enamik neist ettepanekutest kannab sellesama poliitilise kultuuri maiku. Ja see on see, millest me tegelikult räägime, kus teie sõnul kedagi kusagil ostetakse või kuidagimoodi toiduahelaid üles ehitatakse. See on pigem küsimus valijatele, miks nad selliseid toiduahelaid järjest igal aastal toetavad. Ja kui teil on konkreetseid näiteid sellest, kuidas kedagi on üles ostetud, siis ma arvan, et te ei

töö niimoodi, et igaüks räägib selles keeles, milles tal mugavam on. Sillamäel minu meelest on põhitöökeel – ma võin küll

Poliitilist kultuuri me loome ju ise ka iga päev. Seda me teeme siin saalis ka ja viimastel nädalatel eriti palju. Mis see võiks olla siis? No oli juttu sellest, et ostetakse üles poliitikuid magusate töökohtadega ja eriti enne kohalike valimiste saabumist on päris palju näha seda, kuidas volikogu liikmed vahetavad fraktsiooni. Mis need asjad võiksid olla, kuidas seda kultuuri luuakse – kas eeskujudega või mingite keeldude-käskudega või? Noh, lihtsalt öelda, et me tahaks, et poliitiline kultuur paraneb,

Oma ettekandes ma olen mitmeid asju tsiteerinud korruptsioonivastase erikomisjoni töö protokollidest. Kindlasti saate sellega täiendavalt tutvuda, kui te ei ole minu ettekannet kuulanud. Aga see puudutab volikogu liikmete kuulumist komisjonidesse, nende õigust kuuluda komisjonidesse ja võimalust valida endale komisjoni, volikoguväliste isikute kuulumist volikogu komisjonidesse, sihtasutuste ja muude asutuste juhtide valimise konkursse ja ka hea halduse põhimõtet, samuti volikogu liikmete õigust saada teavet ja dokumente, mis on paljudes omavalitsustes

kui see on kultuur. Lõpuks valijad otsustavad, milline poliitiline kultuur neile rohkem imponeerib, ja vastavalt sellele annavad oma hääli. Tarmo Kruusimäe, palun!

juhatuse esimees, aga nüüd, kui ma kandideeriksin, peaksin vaatama, et ma ei oleks mitte üheski MTÜ-s, juhul kui erakond arvab, et ma oleks parim inimene revisjonikomisjoni. Hea Aitäh! Ma juhin tähelepanu, et MTÜ-sid puudutav revisjonikomisjoni kuulumise keeld kehtib juba praegu. See eelnõu selle teemaga ei tegele. Aga juhin ka tähelepanu, et kehtivas seaduses selle MTÜ tegevjuht, juhataja või juhatuse liige ei või olla sama valla või linna – see on oluline –, sama valla või linna valitseva mõju all. See tähendab seda, et mitte lihtsalt mõjutatav, vaid konkreetselt omavalitsusel peab olema konkreetne võim selles organisatsioonis. Temal peab olema õigus otsustada selle organisatsiooni asju. See tähendab näiteks seda, et kohalik omavalitsus on selle MTÜ asutaja või kaasasutaja ja tal on seal rohkem võimu, näiteks üle 50% selles juhatuses. See valitseva mõju all olemine on seadustes defineeritud. Ma praegu peast ei oska teile öelda, kus. Aga see on minu arusaam. Ja see on juba reguleeritud. Kui te kandideerite kohaliku omavalitsuse volikokku, siis te peate vaatama, kas see MTÜ, kus te juhatuse liige olete, kuulub selle valitseva mõju alla samas vallas või linnas, ja siis te peate otsustama, kui te osutute valituks, mis te teete – kas te olete oma MTÜ juhatuse liige või te soovite olla volikogu liige, kuuluda revisjonikomisjoni ja omada kõiki muid õigusi ja kohustusi, mis teil seal on.

selle Riigikohtu otsuse aluseks on ju ka mitte mingisugune praktiline vajadus. Ja nagu sa oma jutus rääkisid ka, siis ega praktilises elus suuri probleeme nende asjadega ei ole. Aga Riigikohus tegi ka oma otsuse tulenevalt sellest, et seal arutati piirangute ebaproportsionaalset mõju, tegemist oli õigusteoreetilise

eeldame seda. Kas sa tõesti usud, et selle seaduse kehtestamiseks praegu on põhjendust ja vajadust? Aitäh! Seda ei usu mitte ainult mina, vaid seda usub ka kogu korruptsioonivastane erikomisjon, kus konsensuslikult otsustati, et me selle eelnõuga siia saali tuleme. Ja kui ma ütlesin, et probleeme ei ole, siis meie komisjoni ei ole probleeme jõudnud. Aga need hakkavad tekkima paratamatult, nii huvide konflikt kui ka pidev taandamine, kui see säte jääb kehtima ja tulevad kohalikud valimised ning linna- ja vallavalitsustes töötavad töölepingulised töötajad või ametnikud, keda vahepeal vormistatakse töölepingulisteks töötajateks. Kõik satuvad volikokku ja hakkavad seal avalikku võimu teostama. See on olukord, mida tuleb lahendada, aga seda tuleb lahendada proportsionaalselt. Riigikohtu lahend lahendab

et sinna valitakse just need inimesed, kes vähem segavad volikogu tööd, igas mõttes. See seadus seda probleemi vist ei lahenda kuidagi ära. Aga võib-olla kuidagi serviti ikka lahendab. Milline Milline on see lõplik lahendus? Sest lõpuks meie sinuga peame ju need asjad korda tegema. See seadus mingil määral lahendab seda probleemi, sest ta välistab päris suure rühma inimesi revisjonikomisjonist. Loomulikult ta sada protsenti kõiki probleeme, mis revisjonikomisjonidega seotud on, ei lahenda. Olen nõus, et väga paljudes omavalitsustes on see probleemiks, kes kuuluvad revisjonikomisjoni, kaasa arvatud Kohtla-Järve linnas. Aga tulen tagasi oma sõnade juurde: minu jaoks on peamine küsimus siin ikka poliitilises kultuuris, konkreetselt nende inimeste puhul, kes kuuluvad volikokku, keda nad määravad sinna ning kui läbipaistev ja kui konfliktivaba, huvide konfliktist vaba on kohalike omavalitsuste volikogude töö. See seadus Aitäh! Hea ettekandja! On tõepoolest nauditav kuulata ja ka küsida, kui vastas on asjatundja, kes asja tunneb ning selgitab rahulikult ja asjalikult. Mina olen harjunud sellega, või ma pooldan tegevusi, et mõeldakse pikalt ja korralikult asjad läbi ning siis tehakse üks kord üks otsus, mis kestab pikalt.

töösuhteid reguleeritakse ka teiste lepingutega, näiteks käsunduslepinguga. Kui nüüd ilmneb kuskil praktikas mingi näide, et keegi on käsunduslepinguga, aga sel juhul ei saa seda seadust kohaldada, kas me siis hakkame seadust jälle ümber tegema selle ühe paragrahvi pärast? Aitäh! Aitäh komplimendi eest! Ja aitäh selle küsimuse eest! Jah, loomulikult lepingulisi suhteid võib olla väga erinevaid. Ja loomulikult seda suhet kohalike omavalitsustega, isiklikku suhet,

me võiksime minimeerida. See konkreetne eelnõu üritab kuidagimoodi minimeerida seda huvide konflikti, välistades töölepingulisi töötajaid.

kohaliku omavalitsuse eneseregulatsiooni ja nende õiguste harta juurde, mis neil on. Kutsun lihtsalt üles kõiki kohalikke omavalitsusi, kõiki linnapäid ja vallavanemaid mitte üritama leida seadusest

kuid tõepoolest seaduseelnõu 212, mida me siin mõned päevad tagasi ka menetlesime, teeb selle eelnõu mõju selgelt lahjemaks. Töölepinguga omavalitsuse töötaja, saades volikogu liikmeks, ei pea valima, kas ta läheb volikokku või jätkab omavalitsuse töötajana. See on selle 212 uba. Ehk tema volitused volikogu liikmena peatuvad, mitte ei lõpe. Seega saab tema asemel volikogu liikmeks asendusliige, kes hakkab selle ametniku üle järelevalvet teostama, kui ta valitakse revisjonikomisjoni.

Aga selles mõttes see ju kehtib ka praegu, et kui linnapea saab linnapeaks ja vabastab oma koha volikogus asendusliikmele, siis kes kelle mõju all on, eks ju. Seesama olukord jääb kehtima ka töölepinguliste töötajate puhul. Me ei saa kunagi välistada ega saa ka kunagi teada, kes kelle mõju all on, või mõnikord mille mõju all. Selles mõttes tulen tagasi oma poliitilise kultuuri küsimuse juurde ja selle juurde, et valija otsustab, kus ta näeb probleeme ja kus ta ei näe probleemi. Aitäh

Ma arvan, et see on mõte, mis on väärt arutelu, ja ma loodan, et ka teil soovi korral on võimalik esitada oma ettepanekud kas KOKS-i ekspertgrupile Rahandusministeeriumis. Või siis saab, kui see KOKS-i eelnõu järgmisel aastal siia jõuab, teha need ettepanekud sinna. Ma arvan, et revisjonikomisjoni liikmete

Ma tuleksin eelnõu juurde, kus on hästi palju juttu huvide konfliktist ja huvide konflikti vältimisest. Ja minu uudishimu puudutab just nimelt seda, kas see huvide konflikt on ka kuidagi defineeritud. Mina saan aru, et huvide konflikt ei pruugi sugugi olla selline materiaalne, see võib olla seotud karjääriambitsioonidega, see võib olla seotud ideoloogiliste küsimustega, see võib olla seotud ka poliitiliste kokkupõrgete või mingisuguste

Huvide konflikt on ametiisikul tema ametiülesannete täitmise ja erahuvide eest seismise vaheline konflikt. Meie komisjon tegeleb selle konfliktiga iga päev, otsides ja püüdes leida neid teid ja lahendusi, kuidas seda huvide konflikti lahendada. lahendada. Ja selle konkreetse eelnõu eesmärk on lahendada just sellist huvide konflikti, kus töölepinguga töötav inimene peab otsustama iga kord, kas tal on see konflikt või ei ole, kui ta täidab samal ajal volikogu liikme ja töölepingulise töötaja ülesandeid. Huvide

Aga ma kirjeldan ühte juhtumit, kus korruptsioon mitte ei vähene, vaid n-ö peitub. Näiteks, sügisestel valimistel linnale kuuluva ettevõtte töölepinguline töötaja kandideerib valimistel, saab volikokku ja saab näiteks revisjonikomisjoni esimeheks või aseesimeheks, kuid ettevõttes, kus ta töötas, avastatakse auditi käigus suuri puudusi, korruptiivseid hankeid, suuri rikkumisi. Nüüd läheb seesama inimene, kes on olnud osaline ettevõttes toimuvas, revideerima sedasama ettevõtet. Tal on olemas kõik info, nii et ta teab, millest mööda vaadata ning millest revisjonikomisjoni töö ja uurimine mööda juhtida. Linna ettevõttes vohav vohav korruptsioon aga jääbki paljastama. Olete nõus, et selline võimalus on olemas? Jaa, kui ta on töölepinguline töötaja linnale või vallale kuuluvas ettevõttes, kui ta ei ole selle ettevõtte juhtivtöötaja, siis puhtalt teoreetiliselt see võib tekkida, aga jällegi, seadus ütleb, et sellisel juhul samamoodi peaks ta ennast taandama selle konkreetse ettevõtte auditis või revisjonis osalemisest, sest tema on seotud isik ja temal võib tekkida huvide konflikt, mis võib viia ka korruptsioonini. Selles mõttes kõik sellised küsimused väga tihti ei olegi reguleeritud Jah, on otsesed viited sellele, mis juhul sa oled nagu otseselt seotud isik, eks ju. Aga mõned olukorrad võivad tekkida, nagu ka teie kirjeldatud näites, et see seos võib-olla ei olegi otsene, aga sõltuvus sellest konkreetsest tööandjast ja sellest ettevõttest ja edasi linnavõimust võib olla nii suur ja riivav, et inimene, kes mõtleb

Jätame kõrvale kõik need seadusandlikud nüansid. Te olete 25 aastat olnud Ida-Virumaa ühe suure linna volikogus ja olete üritanud revisjonikomisjoni pääseda. Kirjeldage seda meile, palun! See on ikka muljet avaldav katse, veerand sajandit üritada volikogu revisjonikomisjoni saada, ikka pole õnnestunud. Kuidas Kuidas need asjad on eri aegadel käinud, et teid tõrjuda? Teil on nagu mingi metsalise märk otsaees või? See oleks kõigile huvitav teada, mitte ainult Ida-Virumaal, sest see üldine probleem on tõsine. See küsimus küll ei puuduta otseselt seda eelnõu ja see eelnõu ei puuduta minu elulugu, aga kuna te väidate, et see laiemat avalikkust huvitab, siis siin on kaks põhjust, miks mina ei ole sattunud veerandsajandi jooksul Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni. Esiteks on see, et ma olen olnud kõik need 20 aastat opositsioonis, ja teiseks, Kohtla-Järve Linnavolikogus on puudusi poliitilise kultuuriga. Aitäh, Aitäh! Minu eelmisele küsimusele [antud vastusest] ma sain teada, et komisjon ei näinud seost nende kahe teema vahel, ja tehniliselt on see täpne. Aga ma natuke jätan siin õiguse kahelda, sest huvide konflikt on see, mis on toitvaks pinnaseks korruptsioonile. Ja põhimõtteliselt vahet ei ole, kust kohast see pärineb. pärineb. See, et alluv kontrollib ülemat, on ilmselgelt probleem. Aga ma natukene tahaksin ära kasutada teie rikkalikku kogemust kohaliku omavalitsuse tasandil ja loodan, et sellest on kasu ka tulevikus. See on poliitilise kultuuri küsimus, mulle tundub, et see on üsna täpselt määratletud põhjusena. Kas hiljuti, mõned aastad tagasi tehtud haldusreform aitas sellele kaasa kuidagi positiivses mõttes või pigem halvendas seda poliitilist kultuuri? Aitäh!

ettekandjast komisjoni esimees! See temaatika, mida me siin arutame, seostub väga lähedalt ühe väga sarnase küsimusega, nimelt linna- ja vallavolikogu liikmete kuulumine kohaliku omavalitsuse ettevõtete nõukogudesse. Olles ise kuulunud Tartu Linnavolikogusse, ma tean, et see problemaatika kätkeb endas suurt korruptsiooniriski, eriti kui kohaliku koalitsioonipartei liikmed istuvad korraga kahel toolil.

Aitäh! Kehtiv seadus valitseva mõju all olevate äriühingute puhul räägib tegevjuhist, juhatajast ja juhatuse liikmest. Nõukogu see ei puuduta. Ma arvan, et see on üks diskussiooni teema ja see võib olla pigem isegi mitte selle seaduse teema, vaid korruptsioonivastase seaduse teema, st millistel juhtudel seda huvide konfliktiks lugeda, millistel juhtudel peaks ennast taandama ja kus need seosed on. Ma usun, et

või on see mujal määratud. Siin ilmselt on kaks erinevat kategooriat: kas sa volikogu liikmena esindad näiteks linna või valda selles nõukogus või sa oled kuidagi teistmoodi sinna sattunud. Jällegi ütlen, et siin on, mille üle arutleda, aga see ei ole konkreetselt selle meie algatatud seaduseelnõu teema. Aitäh!

Aitäh! See tähendab seda, et volikokku kuuluvad kõik need inimesed, kellel on reaalne toetajaskond olemas, nemad on sinna valitud. Ja see on lihtsalt üks argumentidest, ütleme, kui me nüüd ei luba nüüd ei luba sinna tulenevalt sellest, et tal on tööleping või midagi, siis just nagu revisjonikomisjon ei saagi oma tööd teha, sest ei ole kedagi sinna määrata. Meie väidame seda, et inimestest, keda võib määrata revisjonikomisjoni, puudust ei tule, nad on kõik

Aga eks seegi viita PortoRollo poliitilisele kultuurile. Aga mul on teine küsimus. Meie järgmine ettekandja härra Kivimägi on võidelnud ja seisnud Pärnu kolmanda, uue silla ehitamise vastu ning kasutanud selleks oma erakonnakaaslase, rahandusministri kaasabi. Siin otseselt ei ole ju korruptsiooniga tegemist, küll aga on tegemist mõjuvõimuga kauplemisega. Kas sellised

Aitäh! Minu küsimus tuleneb selle nädala päevakorrast. Meil on terve hulk eelnõusid olnud siin menetluses. Näiteks 212 SE,

juba kolmas sellel nädalal eelnõu, mis puudutab jälle kohalikke omavalitsusi ja KOKS-i muutmist, siin siin arutatakse keeluseadust, töölepingu alusel linna või valla ametiasutustes töötajate keeldu olla revisjonikomisjonis. Miks kõike seda ei käsitleta korraga? Ja neid asju oleks ju veel kümneid, mida oleks vaja teha. (Juhataja

Hea juhataja! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus. Kolmandik ajast on Kohtla-Järve volikogus teid represseerinud minu vana kolleeg

käivad, kui te vaatate laialt ja oma kogemuse pinnalt? Aitäh selle küsimuse eest! Kahjuks ei ole mina eriti kursis, kuidas on asjad korraldatud Tartu Linnavolikogus. Kahjuks hetkel vist väga kiiresti ei jõua ka vaadata, kes kuulub sinna revisjonikomisjoni. Kindlasti ma teen seda või räägin Aadu Mustaga otse. Aga võin teile kinnitada oma tunnetust, et poliitiline kultuur Eesti kohalikes omavalitsustes ongi erinev. Aitäh Dmitri Dmitrijev, palun! Lugupeetud ettekandja! Viidates eelnõu seletuskirjas Riigikohtu 17. aprilli 2020. aasta otsusele, te küll enamasti keskendute revisjonikomisjoni liikmele kehtestatud piirangutele. Samas, kohtuotsus räägib meile tunduvalt suuremast põhiõiguslikust riivest. Nimelt, sellega tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks KOKS-i säte, mille kohaselt volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel. Ja otsus jõustus 17. oktoobril eelmisel aastal, millest alates saab valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel töötav isik olla volikogu liige. Oskate te vastata, mida teha nende isikute puhul, kelle volitused lõppesid ajavahemikus 16. oktoober 2017 kuni 17. oktoober 2020 ühes või teises valla- või linnakomisjonis ja kelle õigusi pole siiamaani taastatud? Nende Nende inimeste volitused lõpetati tol ajal kehtiva seaduse alusel. Seda seadusesätet ei ole keegi n‑ö tagasi pööranud ega seda õigust inimestele tekitanud. Aga nagu ikka, kui keegi tunneb, et talle on liiga tehtud, siis tal on võimalus pöörduda

kirja ja maininud seda, et liikmetelt on tagasiside korras laekunud küsimus, kas selline muudatus on üldse vajalik, kui revisjonikomisjoni liikmel on õigus ja kohustus end taandada teatud juhtudel.

seisukohta kujundanud, kuna põhiseaduskomisjon oli väga operatiivne seda eelnõu menetlusse võtma ja Vabariigi Valitsus on lubanud anda oma seisukoha 17. juunil 2021. Komisjon tegi järgmised menetluslikud otsused. Esiteks, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 8. juuniks 2021. Teiseks, teha ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada. Kolmandaks, määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi. Kõik need otsused olid konsensuslikud. Aitäh! Leo Kunnas soovib täpsustada. Palun! Austatud istungi juhataja! Hea Toomas! Küsiksin sama küsimuse, mille küsisin hea kolleeg Eduard Odinetsi käest. Milline võiks olla ideaalne või soovituslik ajagraafik? Kolleeg Eduard andis hea ülevaate, et oleks hea saada selle

Aitäh, hea kolleeg Leo Kunnas! Ma kuulasin sinu küsimust ka siis ja see on mul isegi siia kirja pandud, selle lehe peale. Mis menetluskava puudutab, siis just vihjasin, et kui me võtame vastu järgmisel nädalal seaduseelnõu 212,

No kui selle eelnõu on algatanud korruptsioonivastane erikomisjon, siis ma arvan, et need probleemid saavad lahendatud. Aga ma ei ole loomulikult päris kindel, et kõik probleemid korruptsiooniga saavad lahendatud. Ent vähemalt me vähendame ühte riski olulisel määral.

Heiki Hepner, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Ma küsin ka mõnes mõttes sama küsimuse, mis sai eelnõu esitajalt enne teid küsitud. Kas see seaduseelnõu 212 ikkagi mõnes mõttes ei lahjenda siin väga selgelt välja toodud probleemi lahenduse mõju?

töötaja otsustab jääda töölepinguga edasi, siis tema asemele tuleb volikokku asendusliige. Seesama asendusliige hakkab siis teda ennast kontrollima ja ta on nagu kaudse mõju all.

hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Kas ma võin kolm minutit juurde võtta? Ikka võib, kui on Kas keegi toob mu märkmepaberi sealt? Mul on mõned märkmed laua peal. Aga alustame enne märkmepaberit lihtsamatest asjadest. Kõigepealt lihtsalt meeldetuletuseks, miks me teeme tööd laupäeval. Ei ole tavaline, et me teeme tööd nii laupäeval kui ka pühapäeval. Aga põhjus on ikka üks ja sama: meie ei soovi, et Riigikogu võtaks vastu eelnõu 366 ehk biomeetrilise andmebaasi seaduse. Me jõuame kindlasti nende põhjendusteni juba tänase päeva jooksul. Aga see on see põhjus, miks me oleme siin ka laupäevasel päeval. Kõik teised eelnõud on koalitsioon kahjuks ohverdanud oma ühe suure venna superandmebaasi tegemise nimel. Aga eks see on olnud koalitsiooni valik ja eks siis nende valikute tagajärjel tuleb meil kõigil oma ülesanded ära täita.Nüüd selle eelnõu juurde, mida me just menetlesime. Siin oli palju juttu poliitilisest kultuurist. Poliitiline kultuur on sõnapaarina muidugi hästi pikk, venib nagu kumm, sellega võib tähistada igasuguseid asju. Tavaliselt muidugi, kui räägitakse poliitilisest kultuurist, räägitakse tegelikult poliitilisest kultuuritusest. poliitilise kultuuri markantsemad näited kahtlemata on Tallinna Linnavolikogus toimuvad regulaarsed ülehüppamised. See on nagu mingisugune must auk, Tallinna Linnavolikogu on nagu must auk, kus kõik asjad liiguvad ainult ühes suunas. Teiste erakondade volinikud kuidagi maanduvad Keskerakonna ridadesse. Viimane näide sellest on Mart Luik, kes Isamaast ära pudenes

teeks kas valu- või naerugrimassi, kui mainime nime Boroditš? Nagu Edgar Savisaar kunagi ütles, temasuguseid toodetakse poole aastaga. Muidugi ei ole Tallinna volikogu ainus koht, kus sellist

Tallinna volikogu ja Tallinna Linnavalitsus asuvad lähedal ajalehtede ja meediatoimetuste kontoritele – siin need uudised ületavad uudiskünnist paremini. Aga teame ju neid ülehüppamisi ja enesemüümisi nii Narvast, Jõhvist kui ka Kohtla-Järvelt. Aga no me võime võtta ka mingeid väiksemaid, oluliselt väiksemaid kohakesi, kus, ütleme niimoodi, poliitiline lojaliteet nende lubaduste ees, mis on antud enne valimisi, või nende inimeste ees, kellega koos on valimistele mindud, on kohati selline,

minu kõrvale ... Ma tegelikult ootasin natuke laiemat diskussiooni või üldisemat filosoofilist arutelu selle üle, kuidas parandada poliitilist kultuuri. Kahtlemata niisugused praktilised reeglid aitavad kaasa, sest ega poliitilist kultuuri ei loo selle kaudu, et me ütleme, et nüüd me hakkame uut poliitilist kultuuri looma. Ei-ei-ei. Poliitilist kultuuri loovad kahtlemata ka reeglid. Inimloomus on selline, et ta reageerib kahele asjale: positiivsele ja negatiivsele motivatsioonile. Kui sa teed midagi, mis on inetu, aga see toob sulle kasu ja seda ei karistata, siis sa teed seda jälle. Aga kui sa teed midagi, mis on inetu ja toob sulle kasu ja seda karistatakse, siis sa hakkad juba kalkuleerima, kas karistus on rängem või vähem rängem kui saadav kasu. Ma arvan, et meil on peamine probleem selles, et karistused halbade poliitiliste otsuste eest või poliitilise kultuurituse eest on olnud liiga väikesed. Aga nüüd on küsimus, kes see karistaja peaks olema. kes see karistaja peaks olema. Vastus on tegelikult ju väga lihtne: karistaja peaks olema valija. Ja nüüd me jõuame kõige nõrgema kohani kogu oma poliitilise kultuuri juures. Valija ei karista

poliitiliselt puutumatuteks, kui väljendada ennast India sotsiaalsüsteemi väljendiga. Aga valija võiks ja saab karistada seda erakonda, kes on neid pakkumisi teinud, seda kultuuritust ju kannab ikkagi mingisugune kollektiiv, kes võimu on teostanud. Seda võiks valija karistada. Ja valija võiks ikkagi karistada ka neid inimesi, kes üle jooksevad ühest kohast teise. Ma ei taha nüüd kõikidele inimestele, kes kunagi on erakonda vahetanud, panna templit otsa ette. Meil endalgi on erakonnas inimesi, kes ütlevad: "Aga minu maailmavaade ei ole kunagi muutunud, lihtsalt see erakond, milles ma viibisin omal ajal, on kuhugi väga vasakule ära läinud või mingit muud värvi võtnud kui siis, kui ma sellega liitusin. Elu on selline olnud." Omavalitsuste volikogude puhul me tavaliselt muidugi sellist printsipiaalsust ei näe, seal on tunduvalt pragmaatilisemad pragmaatilisemad argumendid. Mismoodi me siis valijal aitame seda karistust ellu viia? Ma arvan, et see on lihtne. Ise peab olema piisavalt valge rinnaesisega, et minna ja öelda: "Näete, nemad tegid nii, meie nii teinud ei ole ega kavatse nii ka teha." Ja siis hakkab poliitilist kultuuri taastootma poliitiline konkurents. Vaat, poliitilist konkurentsi on – jumal tänatud, et EKRE on olemas –, Eestis viimastel aastatel rohkem kui kunagi varem. Aitäh!

väga oluline ja väga suur. Mitte ainult selles mõttes, et ta käivitas nüüd lõpuks 212 – ehkki vaieldamatult see on tegelikult üks hästi oluline mõju, et see 212 käivitus –, vaid see on signaal see ei ole sugugi mitte vähem tähtis, et me siin saalis ütleme, et korruptsioon ei ole omavalitsustes tegu, mida me peaksime aktsepteerima. Kui me iga päev korruptsiooni piiramisega ei tegele, siis paraku on selle loomuses kasvada. Ja tõesti, poliitilise kultuuri kaudu annaks palju reguleerida. See on kindlasti tervitatav, kui ka meie omavalitsustes, mis on väga eriilmelised, see poliitiline kultuur tõuseks. Paraku elu on näidanud seda, et ilma seadusi tegemata ei ole võimalik ka siin kvaliteeti tõsta. Mida selgemad on piirid, seda vähem on halli ala ja seda tõesti ka, võiks ütelda, poliitilise kultuuri vabadust, mida on võimalik ära kasutada.Teine moment, mida ma tahaksin ma tahaksin rõhutada, on seosed. Tõesti, seoseid me ei saa kõiki kunagi ette näha ja ühessegi seadusesse ei ole võimalik kõikide seoste mõju ja ja nende tagajärgi ära tuua. Aga see, et me

kohustust otsustada, kas ta valib volikogu või jätkab vallavalitsuses ja tema volikogu liikme volitused sel juhul lõpevad, kui ta otsustab jätkata omavalitsuses töölepingu alusel, siis tegelikult me jätame siin selle halli ala. Me jätame võimaluse ja väga selge seose ka siin seda poliitilise kultuuri vabadust kuritarvitada. See oleks võinud olla selle eelnõu veel üks osa või läbimõeldud osa, kuidas vältida selliseid kaudseid mõjutusi. See on, ma julgeksin ütelda, selle hea eelnõu ainukene puudus praegu. Aitäh! Martin Helme, kas teil on protseduuriline? Austatud eesistuja, mul juhtus selline õnnetu lugu, et ma unustasin oma kõnes öelda läbirääkimiste käigus, et me teeme tagasilükkamise ettepaneku. Me oleme kirjalikult selle teinud, aga ma ütlen kohapealt veel lisaks oma läbirääkimistele, et me teeme tagasilükkamise ettepaneku EKRE nimel. Austatud eesistuja, mul juhtus läbirääkimiste käigus te seda ei öeldud. Kui lugeda seaduse kirja, siis ma peaksin selle jätma praegu rahuldamata. Aga mõistes seda, et me ei hakka siin teiega pidama jälle debatti selle üle, kas see on õiglane või mitte, ma loodan, et te teete sellest oma järeldused. Ja tõepoolest see kirjalikult on tulnud. Sulgen läbirääkimised.Head kolleegid! Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada.

vaheaega ja nagu ikka täiendaval istungil ka kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontrolli viime läbi enne hääletust ehk siis pärast vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

Head kolleegid, enne kui me saame minna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ettepaneku juurde esimesel lugemisel see eelnõu tagasi lükata, peame viima läbi kohaloleku kontrolli, kuna selline palve tõepoolest saabus ka EKRE fraktsioonilt. Nii et kohaloleku kontroll.

lükata esimesel lugemisel tagasi eelnõu 397. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tagasilükkamist toetas 15 Riigikogu liiget, vastu oli 55, erapooletuid 2. Ettepanek toetust ei leidnud.

Läheme tempokalt teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 359 ja meil on kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Mart Helme, palun!

Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud rõõmsad näod saalis! Eelnõu 359 on 359 on sõnastatud kui infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadus. Ja jälle, nagu enamikul puhkudel, on ju tegemist pealtnäha süütu asjaga. Aga kas ka tegelikult? Alati küsime, kas ka tegelikult. Mõningatel puhkudel on täpselt nii, nagu ütleb vanasõna: vaga vesi, sügav põhi. Ja nii on ka selle eelnõuga. Ei ole siin mingisugust vaga vett isegi.Missuguseid järeldusi me võime selle eelnõu põhjal teha? Järeldus nr 1: Eesti suveräänsus kahaneb nagu rasvaküünal, mis pimedas ja külmas öös põleb ikka lühemaks ja lühemaks. Kui me seda eelnõu loeme, siis on siin veel terve rida igasuguseid direktiive ja otsuseid ja määrusi, mis kõik tulevad sealt kaugelt. Kui lennujaamas maha astud, siis näed: Brüssel, Euroopa süda. Aga minu tagasihoidlikku geograafilist määratlust mööda ei ole ei Brüssel ega Belgia Euroopa süda. Euroopa keskpunkt on ikkagi kusagil mujal. Kui ma õigesti mäletan, siis ta peaks kusagil Leedus vist olema. Me peame Euroopat alati käsitlema kontinentaalse tervikuna ja selles kontinentaalses tervikus see, mida me tänasel päeval ja Eestis ka üha enam ja enam Euroopana käsitleme, on tegelikult Euraasia poolsaar. Muide, tuntud Ameerika geopoliitika korüfee George Friedman täpselt nii oma raamatutes ja artiklites ka kirjutab: poolsaar,peninsula. Euroopa kui poolsaar, mis sõltub tema taga oleva mandrimassi

ja nüüd me näeme, kuidas veel lisandub globaliseerumise tingimustes muidki kontinente, nagu Aafrika, Ladina-Ameerika, kuidas Euroopa on langemas jällegi demograafiliste liikumiste hoovuses. hoovuses. Ja nagu kirjutas Mihhail Veller, Eestiga seotud väga tuntud venekeelne autor, Euroopaga ei ole juhtunud mitte midagi muud kui see kõige hirmsam: seal on murdunud vaim. Seal on murdunud vaim ja seal on murdunud vaimsus. Ja masendav on see – ja see on nüüd, milleni ma tahtsin jõuda, kui ma ütlesin esiteks esiteks –, et liberaalsed jõud seda vaimu ja vaimsuse murdumist impordivad meile siia muu hulgas ka selle eelnõu näol. See on esiteks. Nüüd teiseks. Me näeme, võttes samm-sammult neid erinevaid eelnõusid, mida me siin menetleme, ja järgmine on muidugi see kõige märgilisem, see ABIS-e eelnõu, aga me näeme selle eelnõu aga ka NETS-i eelnõu puhul, HOS-i eelnõu puhul, meediateenuste seaduse eelnõu puhul ja võime otsida veel-veel terve hulga, kus on ära peidetud mingi ühe paragrahvi, ühe sõnastusega see ja ära näidatud ka see asutus, see institutsioon, mis peab meile tooma ja meile kindlustama suure venna sisseseadmise ja meie kõikide elu lahtikangutamise, meie kõikide elu koondamise

usurpeerinud oma võimu ja volitused ja kes arvavad, et neil on õigus kontrollida ja juhtida ühiskonda ja et nad peavad kõik meie kohta käiva, kõik meie kohta käiva enda valdusesse saama. See on hirmuäratav ja selles eelnõus on see ka sees. See amet konkreetselt on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Kas tuleb tuttav ette kõigile neile, kes tegelesid meediateenuste seadusega? Kindlasti tuleb tuttav ette. Tsensuuriasutus, järelevalveasutus, trahviv asutus, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve asutus. Ja on ära toodud ka, kui jämeda malakaga neil on õigus siis virutada: füüsilisele isikule 640 eurot, juriidilisele isikule 100 000 eurot sunniraha. See on teiseks. Ja kolmandaks. Kolmandaks on see, et ka meil siin tundub olevat, kui me nii lõdvalt oleme valmis kõike seda aktsepteerima, vaim ja vaimsus murdunud. Mul on tohutult hea meel, mul on suur suur uhkus esindada siin kõnepuldis seda erakonda, seda fraktsiooni, kelle vaim ja vaimsus ei ole murdunud. See on loomulikult Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Meie vaim ja meie vaimsus, meie võitlus Eesti suveräänsuse eest, meie võitlus Eesti rahva õiguste eest, meie võitlus inimeste isikuvabaduste ja inimõiguste eest on see, mille nimel me siin ka tänasel päeval tegeleme diskuteerimisega, küsimuste esitamisega, kõnede pidamisega. Ja ma tahan öelda veel. Meie ajakirjandus on langenud ju masendavale tasemele. See ei ole ajakirjandus, see on propagandakontsern tervikuna võttes, ükskõik, kas me võtame siis ühe kontserni, mis on Postimehe kontsern või Eesti Ekspressi või Ekspress Grupi kontsern või ka ERR-i kontsern, kõik nad on ju tegelikult propagandaasutused. Need ei tegele informatsiooni edastamisega nii, nagu see on algselt mõeldud, erapooletult. Nad tegelevad selgelt infooperatsioonide lansseerimisega, ühiskonna mõjutamisega teatud sotsiaalpoliitilise sotsiaalpoliitilise paradigma alusel. Ja ka seda me näeme selle seaduse näol. Ja nemad räägivad, et siin toimub praegu midagi õudset. Kujutad sa ette, siin toimub kõnede pidamine, siin toimub küsimuste esitamine! Aga mis selles õudset on? Selleks me siin olemegi ju, et kõnesid pidada, küsimusi esitada ja erinevaid vaateid omavahel mõõkadena ristata. ma saan aru, et mind visatakse siit kõnepuldist minema. Ma räägiksin hea meelega mitu tundi. Ma olen peaaegu nagu Caesar, kes suutis üheaegselt rääkida, kirjutada ja kuulata.

tuletan meelde ja palun erinevaid juhatajaid, aga kogudus, eriti minu paremal käel, kohati ei suuda oma erutust kontrollida ja on väga häälekas. Vahepeal on vaiksem jälle, aga

ja sisukas ja mitmetahuline arutelu Riigikogu protseduurika üle ja üks olulisi aspekte, mis leidis käsitlemist, oli üleeile toimunud hääletus, mille käigus, mina leian, rikuti Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse sisu ja mõtet, kuna kolleeg Henn Põlluaasal ei võimaldatud teha ettepanekut kümneminutilise vaheaja võtmiseks selle aja jooksul, mida kodu- ja töökorra seadus võimaldas. Eile tegi Riigikogu juhatus avalduse, millest tuleneb selgelt, minu arvates jällegi, et Riigikogu esimees oma tegevusega rikkus kodu- ja töökorra seadust. Mina küsisin temalt seda protseduuriliste küsimuste vormis ja pean jällegi andma hinnangu, et ta põikles vastuse andmisest kõrvale. Ma sooviksin teada, millised on erinevad seisukohad selle kohta Riigikogu juhatuses. Kas toimus kodu- ja töökorra seaduse rikkumine, ja kui selline rikkumine Riigikogu esimehe poolt toimus, siis millised peaksid olema tagajärjed? Aitäh, Eks seda siin enne väga põhjalikult, ma usun, et peaaegu ammendavalt arutati, aga nagu on võimalik lugeda ka sellest kirjast, mille Riigikogu juhatus saatis Riigikogu liikmetele selgituseks, Riigikogu juhatuses ei ole eriarvamust selles osas. Tõepoolest, kodukorda peab tõlgendama niimoodi, et vaheaega on võimalik võtta kuni hääletust alustava haamrikoputuseni, sõltumata sellest, kas enne seda on kõlanud kutsung või mitte. Tõepoolest, lausa on loogiline, et kutsung kutsub saadikud saali ja kui nad on saali jõudnud, siis nad alles saavad hakata vaheaega võtma. Aga tuleb ka arvesse võtta seda, et pikk ja ühene traditsioon, või ütleme siis tava, on Riigikogus olnud, et tegelikult võetakse vaheaeg enne kutsungit. Nii et selline see kokkuvõte on. Riigikogu juhatus pöördus ka saadikute poole soovitusega jätkata tavapärase tavaga

nii et ma ei tea, kuhumaani jõuti väljamea culpa'ga, aga ärme nüüd vägisimea culpa'sid inimestelt välja pressi. Mihhail Stalnuhhin, palun! Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kolleeg Mart Helme tõstis plangu väga kõrgele, rääkides Rooma impeeriumist. Mina lähen ajas veel kaugemale, Aleksander Suure juurde.

ja ei oskakski öelda paremini kui üks Ameerikas kindraliastmes teeninud härrasmees, kes Eestist lahkudes ütles selle kohta kõik, mida on vaja Eesti meediast üldse teada.Punkt teada.Punkt kaks. Jah, ma ei ole ka europarlamendi fänn. Ma arvan, et viimaste aastate lõikes, vaadates neid otsuseid, mida eriti europarlament vastu võtab – no kurat, see on mingi hullumaja filiaal.

ära märgitud, need on kasuks ka meile. See, et need on vastu võetud europarlamendis ja eurokomisjonis, ei ole aluseks, et need välja visata, kui need on head. Need on tõesti head, need kaitsevad teenuse saajat. Karistusmäärad, millest oli ka põgusalt juttu, on korrigeeritud vastavalt sellele, milline on üldine trend. Meie karistusmäärad on väga-väga maha jäänud. Kui me seda ei tee, siis Eesti riik on palju halvemas olukorras kui meie partnerid, kes on meie konkurendid ka ühtlasi euroliidus. See tähendab, et me peame lihtsalt seda tegema selleks, et kaitsta nii meie teenuse saajat kui osutajat. Siin saalis Siin saalis imelikul kombel ma ei saanud ühtegi küsimust ei esimesel ega teisel lugemisel. Seda meeldivam mul on siin välja tulla ja öelda, et jah, jah, mulle ei meeldi järgida tuimalt igasuguseid euromäärusi ja muid dokumente, aga antud juhul me teeme üsna õiget asja. Ja tuli meelde, mida tahtsin veel öelda. Rooma impeerium lagunes 5. sajandil, kui mu mälu ei peta, siis 476. aastat peetakse selleks, millal see tegelikult toimus. Point on selles, et ise need impeeriumi elanikud, kes tollel territooriumil nad ei teadnud, et nad lagunesid veel mitu-mitu-mitu-mitusada aastat. Alles 18. sajandil tegid targad inimesed järelduse, et see toimus 5. sajandil. Muidu see oli teadmata. Nii et kutsun üles toetama – hea seadus, igati normaalne ja Eestile sobiv. Aitäh! Aitäh! Ma annan kõigepealt repliigi Mart Helmele. Aitäh, härra eesistuja! Ma tänan Mihhail Stalnuhhinit! Minu väike esinemine täitis oma eesmärgi, me saime natuke diskussiooni siin. Ma muidugi ei nõustu päriselt sellega, et roomlased ei teadnud, [et riik lagunes]. Ma arvan, et Rooma keiser, kes ära tapeti, teadis väga hästi, kui ta oma viimase hingetõmbe tegi, et ta tapeti ja sellega teatud dünastia liin lõppes ja nii edasi, aga ärme lasku ajaloo finessidesse. Mida ma tahan öelda, on see, et ma arvan, et ka Euroopa Liit, Euroopa Parlament ei tea mõnda aega pärast seda, kui ta lagunenud on, et ta lagunenud on ja nii nagu Rooma senat käis veel mõnda aega koos pärast Rooma impeeriumi lagunemist, nii ka europarlament käib koos ja Euroopa Komisjon töötab ikka direktiive välja, ainult et keegi neid enam ei täida. Me oleme teel selle poole. Aga mis puutub konkreetsesse eelnõusse, helistab kella.) ma osundasin lihtsalt mitmele põhjale, mis tal on, aga meie fraktsiooni poolt me ei ole põhimõtteliselt sellele vastu.

protseduuriline küsimus. Kolleeg Stalnuhhini kõne oli väga huvitav, aga kui ta rääkis poolt ja vastu ja kui ta rääkis Rooma impeeriumist, mis lagunes, siis ei saanud aru, kas ta viitas viisakalt praeguse koalitsiooni sisulisele lagunemisele, See muidugi ei olnud protseduuriline. Me oleme libisemas läbirääkimistesse, aga läbirääkimistel saavad sõna võtta ainult fraktsioonid. Mihhail Stalnuhhinit siiski mainiti, nii et ma annan sõna. Palun!

See püsis kuni 15. sajandini, kui Byzantioni vallutasid türklased. Nii et me võime sellest rääkida täpselt nende sõnadega, nagu ma olen sellest rääkinud, kuigi ma pole ajaloolane ja ei peaks seda tegema. Aga kolleeg ka ei ole ajaloolane. Jah, 1453, kui ma õigesti mäletan. Aga, head kolleegid, tuleme tagasi eelnõu juurde. Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 359 kolmas lugemine. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ups, saalikutsung. Ja enne seda Henn Põlluaas. Aitäh! Vaata kui tore, et me ei pidanud siin protseduurireeglite üle hakkama vaidlema ja õigust nõudma. Ma tänan eesistujat ja minu alandlik palve on võtta EKRE fraktsiooni nimel enne hääletamist kümme minutit vaheaega ja loomulikult, nagu hää tava nõuab sellistel täiendavatel istungitel, teha ka kohaloleku kontroll. Nii teeme. Kümme minutit vaheaega. Kohtume.V

gLugupeetud kolleegid, kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli.

saame minna eelnõu 359 SE kolmanda lugemise lõpphääletuse juurde. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolthääli on rohkem kui kohalolnuid. Eelnõu toetab 70 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid on 1. Eelnõu on vastu võetud. Nüüd oleme jõudnud õigetesse kalavetesse. Järgmine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 366 teine lugemine. Kutsun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liikme Andrei Korobeiniku. Palun! Ah soo, ei saa veel. Vabandust! Henn Põlluaasal on protseduuriline. Aitäh, austatud eesistuja! Vaat nüüd me oleme jõudnud selle kurja juureni, mispärast EKRE viib läbi seda obstruktsiooni. Juba mitu päeva oleme me ülipõhjalikult küsinud kõikide eelnõude kohta ja pidanud kõnesid ja tegelikult mitte takistanud parlamendi tööd, vaid teinud seda, mida normaalselt peakski tegema, ehk süüvinud ikkagi juurteni kõikidesse eelnõudesse ja küsimustesse. Aga

Meie oleme selleks valmis. Meie oleme nõus kas või minuti pealt lõpetama selle obstruktsiooni ja kõik saaksid kenasti puhkama minna. Läheksime normaalse töö juurde tagasi. Meie eesmärk on olnud ainult sellise totaalse orwelliliku düstoopse jälgimisühiskonna loomise takistamine. Ja kui me tõesti jõuame koalitsiooniga kompromissile, siis normaalne töö jätkuks. Mul on ettepanek, et äkki te võtaksite pool tunnikest – vaevalt need läbirääkimised vähem kesta saaksid –, kutsuksite juhatuse kokku ja arutaksite kompromissivõimalust, et me saaks normaalse töörütmi juurde naasta. Aitäh! Väga suuremeelne ettepanek, aga mäletatavasti hommikul oli meil kaks korda kümme minutit vaheaega ja selle vaheaja käigus juhatus kogunes ja oli ka juttu sellest ettepanekust ja arutelu käigus ei olnud näha, et kellegi positsioonid oleks pehmenenud. Nii et mul ei ole praegu mingit alust arvata, et kellegi seisukohad oleksid vahepeal muutunud. Sellel ei ole praegu mõtet, aga niipea, kui on näha, et sellel on mõtet, siis loomulikult võtame vaheaja ja arutame. Paul Puustusmaal on protseduuriline.

et EKRE esitas juhatusele protesti seoses sellega, et tegemist oli ilmselt põhiseadusliku normi rikkumisega, kui täiesti ebaseaduslikult liideti kokku

tagasi samasse komisjoni, kus õiguserikkumine aset leidis. Samal ajal on seesama päevakorrapunkt juba meie päevakorras. Ehk siis loogika töötab selliselt, et komisjon võib küll seda probleemi arutada, aga siis on see ju [talve] lumi, see rong on läinud. Kuidas see loogika töötab? Kuidas saab sellise loogika järgi töötada Riigikogu, kes loob rahvale seadusi? Mismoodi seda mõista? Jah, Jah, tegemist on keerulise puntraga. Ühest küljest ei loe ei mina ega ükski teine juhatuse liige kodukorrast

põhiseaduskomisjon eelduslikult oma kodukorra ja töökorra reeglite järgi peaks esmaspäeva hommikul kogunema. Ma väga loodan, et ta jõuab ka seda teemat arutada. Ja komisjon saab alati esmaspäeval kella kolmeks teha päevakorda ettepanekuid ka selle eelnõuga Ehk siis enne järgmise nädala päevakorra kinnitamist ja enne kolmandat lugemist, eeldusel, et me teise lõpetame, on komisjonil võimalik seda teemat käsitleda. Me vähemalt väga loodame, et komisjon seda Tarmo Kruusimäel on protseduuriline [küsimus]. Jaa. Ma loodan, et kõiki saadikuid koheldakse võrdselt. Mulle on korduvalt öeldud, et oma joogiga saali ei saa,

Jah, see on õige märkus, meil nii on ja meil on seal oma vesi lausa välja pakutud, täiesti tervislik. Mul on palve ettekandjale, et seda purki, mis seal on, sinna mitte panna. Aitäh!

mõistan, et ei ole midagi häbiväärsemat ja piinlikumat kui see, et Riigikogu liige või fraktsioon pöördub Riigikohtu poole, et lahendada vaidlus, mis on toimunud meil siin Riigikogu majas sees. See on erakordselt piinlik, me peaksime oma asjadega ise hakkama saama. Aga selle ise hakkama saamise eelduseks on see, et me austame üksteise soove ja me järgime kodukorda – ja seda ka loogiliselt, sest me loome ju seadusi ka loogiliselt.

Ma nii ulatuslike Riigikohtu praktika teadmistega ei ole, aga mulle tundub, et ei ole. Üks põhjus on, et Riigikohtu poole otse pöördumine on üldse väga kitsalt reglementeeritud. Aga ma võin eksida. Eesti õigusloome praktikat ja Riigikohtu praktikat on varsti 30 aastat.

Aga konkreetne küsimus, et kas mina võin ka edaspidi tulla oma joogiga saali ja kõik teised ka muidugi? Päris hästi ei näe, aga mulle tundub, et kolleeg Andrei Korobeinik reageeris ilusti ettepanekule oma jook ära panna. Ta on selle ära pannud, ma saan aru. Nii et jääme ikka selle juurde, et meil on kokku lepitud komme, et süüa-juua saali ei too. Meil on siin puldis esinejatele klaas vett alati olemas. Nii, saame minna eelnõu teise lugemise juurde. Palun, Andrei Korobeinik! Suurepärane uudis. Hea istungi juhataja! Head rahvasaadikud! Nende päevadega oleme saanud nagu üheks suureks perekonnaks ja seda parem meel on mul tutvustada teile seda, mis toimus põhiseaduskomisjonis eelnõu 366 arutelul. Mul on hästi palju materjale, aga kuna tegemist on üsna tehnilise eelnõuga, siis ma väga detailidesse ei lähe. Räägin teile üldjoontes, mis istungitel toimus.Põhiseaduskomisjon kogunes kogunes teise lugemise ettevalmistamisel lausa kolm korda ja arutelu oli palju põhjalikum kui enne esimest lugemist. Istungid toimusid neljapäeval, 3. juunil

kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus koos nõunikuga. Ajaloost siis niipalju, et eelnõu läbis täiskogus esimese lugemise 21. aprillil ja muudatusettepanekute tähtaeg oli 5. mai. Eelnõule tuli tähtajaks 110 EKRE muudatusettepanekut ja austatud kolleegi Kalle Grünthali poolt 20 muudatusettepanekut.

Alguses, kuna läks ikkagi mitu nädalat aega, meenutasime, milleks on tulevane andmekogu üldse vajalik. Sinna tulevad biomeetrilised andmed ja muud andmed. Biograafilised andmed jäävad teistesse andmekogudesse ja see on oluline just turvalisuse aspektist. See ajalugu on üsna pikk. Juba aastal 2017 arutas valitsus ABIS-e loomist ja siis oli debatt selle üle, kas selleks on üldse seadusemuudatust vaja. Jõuti järeldusele, et ilmselt ei ole, aga selguse mõttes võiks seda seadusandluse kaudu Toimus arutelu selle üle, kui turvaline on ABIS-andmebaas ja kes ja mis tingimustel sinna pääseb. Arutelu käigus vastasid Siseministeeriumi esindajad, et reeglid oluliselt ei muutu, juba aastast 2012 saab näiteks kriminaalmenetluse raames prokuröri loal

Esimene muudatusettepanek puudutas seda, et andmed, mida

puudutas üleminekuperioodi, et aastani 2025 saaks kasutada paralleelselt ka muid süsteeme, selleks et veenduda, et see üleminek oli sujuv ja et andmed üleminekuperioodi käigus kaduma ei läinud. Ja kui midagi juhtub, siis meil on olemas nii-öelda varukoopia. Kolmas muudatusettepanek puudutas jõustumise tähtaega. Kuna peale esimest lugemist sai arutelu hoogu juurde, siis tehti ettepanek jätta jõustumise kuupäevaks 15. juuli.

saadetakse saali kolmapäevaks, 9. juuniks. Seisuga 5 : 2 tehti see otsus. Täna meil on juba laupäev. Aga siin me nüüd oleme. Peale seda tegi hea kolleeg Paul Puustusmaa sellise džentelmenliku ettepaneku, et võiks kõik EKRE ettepanekud korraga läbi hääletada. Aga Toomas Kivimägi sellest kinni ei võtnud ja

tutvustama. Teise istungi lõpus toimus järjekordne hääletus ja otsustati saata eelnõu täiskogu päevakorda.

toimus tempokalt, kogu istung võttis aega veidi üle tunni. Kõige põnevam osa on lõpus. Nimelt, istungi lõpus otsustati teha järgmised menetlusotsused. Komisjon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada. Poolt oli 5 inimest ja vastu 2. teine otsus oli see, et kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse, siis komisjon teeb ettepaneku võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 16. juunil, mis on

Jaa, küsimusi on. Kõigepealt Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Kas te saaksite tutvustada ka teistele saadikutele, millistele uurimustele tugineb raudne teadmine, et selle uue süsteemi või andmebaasiga ei juhtu selliseid apsakaid, kus

ta oleks justkui sugu vahetanud. Sarnaste nimede puhul neid eksitusi on. Mina ei usu, et see oleks pahatahtlikult juhtunud, aga mingid sihukesed anomaaliad on. Kui me koondame nad kõik sinna ja anomaaliad ei tule esimese hooga üleminekuperioodi jooksul välja,

Aitäh küsimuse eest! Ka mina ei usu, et Eestis toimuvad pahatahtlikud soovahetusoperatsioonid. Aga mis puudutab isikuandmeid, siis neid seal andmebaasis lihtsalt ei ole. Seal on ainult biomeetrilised andmed ja isikuandmed on mujal. Kui neid ei ole, siis nad ka lekkida ei saa. See on oluline aspekt selle andmebaasi juures. Aitäh Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Miks on selle superandmebaasi, automaatse biomeetrilise isikutuvastussüsteemi andmekogu loomisega loomisega nii kiire? Miks te soovite seda nii kangesti toore jõuga läbi rammida? Ometi on selge, et märkimisväärne osa parlamendist ja järjest suurem osa Eesti inimestest on selle seaduse vastu. Õhus on palju küsimusi nii eelnõu sisu osas kui ka selle suure rahasumma osas, miljonite osas, mille eest saaks teha midagi oluliselt kasulikumat. Päästjate palgatõus jäi ära, meie meditsiinitöötajad võib-olla vajaksid seda raha hoopis. Miks on sellega nii hirmus kiire? Miks te seda toore jõuga soovite siin parlamendis läbi rammida? Tahaks selle kohta väga selgeid vastuseid, miks on sellega nii kiire. Miks ei jäeta selle jaoks aega, et parlament saaks arutleda?

ja komisjoni ei ole jõudnud infot ühiskonna pahameele kohta. Kui ma hommikul jõudsin parlamenti, siis rahvamassi seal väljas ka ei paistnud. Aga võimalik, et see info vastab tõele. See vajadus on tingitud sellest, et need vanad andmebaasid on lihtsalt hästi vanad. Tehnoloogia areneb väga kiiresti ja juhul, kui sa kasutad tehnoloogiat, mis on

kas on äkki mingi kokkulepe, et seda registrit hakkab haldama keegi konkreetne tegija, näiteks Spin TEK, nagu lemmikloomade registri puhul. Ma mäletan, et ka lemmikloomade registri ajal me natukene vaidlesime sellel teemal. Kui see register oleks riiklik,

sarnane. Selles mõttes see ime ei ole. Mis puudutab seda teist osa, siis komisjon konkreetset teenusepakkujat ei arutanud. Ma eeldan, et kui tegemist on riigitellimusega, siis need protseduurid on üsna paigas ja mingit eelvalitud teenusepakkujat ikkagi ei ole.

ära kaardistama, et oleks võimalik teada, mida nad teevad või ei tee. Aga ma paluks ka vastust, millistele uuringutele on selle eelnõu koostamisel tuginetud, et kaitseväelased on ühed väga potentsiaalsed seaduserikkujad, et me peame väga täpselt hakkama neid andmeid andmebaasidesse panema. Ma eeldan, et teil on ikka mingid uuringud olemas, mille alusel see kokku pandi. Palun rääkige lähemalt. Aitäh! Ma olen oma ettekandes ka maininud, et see, kellelt ja mis alusel neid andmeid kogutakse, see ei muutu selle eelnõuga. Juhul, kui meil on mingisugused kahtlused või probleemid, siis neid võib arutada ja lahendada, aga need ei ole selle eelnõuga paraku

alati on hirm, et midagi lekib välja ja kui on teatud situatsioon, siis saadakse nendele registritele lihtsalt ligi ja saavad meie vaenlased sinna ligi. Ja täpselt sama seis on ju ka selle registriga. Ta muudab meie riigi kodanikud haavatavaks, kui teatud situatsioonid võivad tekkida. Te vastasite Tarmo Kruusimäele,

oleme ausad, sellepärast et ilma inimeseta ei ole ka biomeetrilist sidet olemas, nii et isikuandmete andmebaas ja biomeetria andmebaas

halvas seisus. Veel kord: ma olen juba kaks korda vastanud sellele küsimusele, aga ma vastan ka kolmandat korda, et uusi andmeid keegi koguma ei hakka. Need on juba täna täna kogutud eraldi andmebaasidesse ja see olukord ei muutu. Tõepoolest, kui häkkerid tegutsevad väga efektiivselt, siis andmeid võib varastada, aga see, et andmed on lahku löödud, on umbes sama, mis näiteks teie meiliaadressiga ja sotsiaalvõrgu kontoga. Nad kuuluvad küll ühele inimesele, aga asuvad kahes eraldi infosüsteemis ja et need kätte saada, pead mõlemasse sisse häkkima. See ikkagi vähendab seda tõenäosust oluliselt, mitte kaks korda, vaid suurusjärkude võrra. Nii et selles mõttes see uus andmebaas tegelikult tõstab turvalisust seeläbi, et andmed on lahku löödud ja selleks, et varastada, sa pead neid varastama erinevatest kohtadest, mitte ühest. Veel Paul Puustusmaa, palun! Suur aitäh, juhataja! Mu armas Andrei! Sa praegu eksitasid rahvast, kui sa ütlesid, et Puustusmaa pakkus komisjoni koosolekul välja idee hääletada EKRE muudatusettepanekuid korraga,

eelnevalt niimoodi, et komisjon pidi võtma vastu otsuse, kas muudatusettepanekute ebaseaduslik liitmine, ühendamine on õige või vale, kas see on seaduslik või mitteseaduslik,

Aitäh, hea Paul! Sarnane arutelu oli meil ka siis, kui sina olid vanas põhiseaduskomisjoni koosseisus ja meil oli üks teine eelnõu, nimelt abielureferendumi eelnõu, kus me ka niimoodi hoogsalt grupeerisime asju.

ma ei ole ilmselt pädev vastama. Tookord vist jäi see kõik ära.Aga nüüd, mis puudutab seda esimest poolt, siis jah, sa tegid tõepoolest ettepaneku kiita kõik EKRE ettepanekud heaks. Aga juhul, kui see läheks sedasi hääletusele ja komisjon mingil arusaamatul põhjusel sind ei toetaks, siis ilmselt sellega komisjoni arutelu nende ettepanekute üle ka lõppeks. Aga nii ei läinud, sellepärast et komisjoni esimees tahtis põhjalikumat arutelu

kaadrikaitseväelasi. Sul oli täiesti õigus, kui sa väitsid, et uusi andmeid nende kohta ei lisandu, ehk siis kõike, mida seni kogutakse, kogutakse ka edaspidi. Aga probleem ongi selles, et praegu on need

Juhul, kui sul on andmed kõik koos – nimed, sõrmejäljed –, siis kui [need andmed] varastatakse, siis sa tead nende inimeste kohta üsna palju. Kui varastatakse ainult pooled [andmed] ehk siis biomeetrilised andmed, siis see risk on palju väiksem. Sul on küll sõrmejäljed, aga mida nendega peale need väikesed andmebaasid on üsna vanad ja nende turvarisk on selle tõttu oluliselt kõrgem. Lihtsalt inimestel ei ole seda kompetentsi enam. IT-maailmas on asjad niivõrd palju muutumas ja niivõrd kiiresti, et selliste süsteemide haldamine muutub iga aastaga palun! Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Omal ajal, kui mulle seda eelnõu tutvustati, siis oli jutt sellest, et me loome uue ühtse andmebaasi, sest need vanade andmebaaside IT-arendused on vananenud, need on kokkukukkumise ääre peal, neid tuleb pidevalt putitada ja see on väga kallis. Ja siis me need ülejäänud andmebaasid sulgeme. Praegu on olukord niisugune, et luuakse küll superandmebaas, aga neid vanu ei sulgeta. Nüüd ühtäkki nad ei olegi enam nii halvas olukorras ja neid ei peagi putitama ja see ei olegi kallis. Ühesõnaga, me teeme 17-miljonilise kulutuse, mis on suurusjärgus sama palju, nagu me kärbime kaitsekulusid, ja samal ajal jätkame vanade andmebaaside ülalpidamist, putitamist, nende peale jooksvate kulutuste tegemist. Ja loome lisaks veel ühe [andmebaasi]. See ei ole ju mõistuspärane tegevus. Aitäh, kuna muud andmed on teistes andmebaasides, siis kindlasti suur osa andmebaasidest jääb, rahvastikuregister näiteks, kus on inimeste kohta andmed. Nüüd, see üleminekuperiood on aastani 2025 see risk ei ole selles mõttes selline absoluutne, et mõned andmebaasid on uuemad, mõned on vanemad ja see risk lihtsalt suureneb aja jooksul. Kui me tuleksime selle teema juurde tagasi näiteks viie aasta pärast, siis see risk oleks juba oluliselt kõrgem. Nii et see ei ole lõppkuupäev, lõppkuupäev, kus kõik kukub kokku, vaid see risk lihtsalt iga päevaga kasvab. Aitäh! Rene Kokk küsis teilt, miks kogutakse kaitseväelaste DNA-proove ja mida nendega tehakse ja kuhu need talletatakse. Te vastasite talle, et kaitseväelaste DNA-proovide võtmine ei ole absoluutselt seotud selle käesoleva eelnõuga, mille üle me siin arutame. No väga tore. Aga ma tahaks sellisel juhul siis täpselt teada, millises andmebaasis ja kus neid kaitseväelaste, ajateenijate DNA-andmeid hakatakse sellisel juhul hoidma ja kui kõik andmebaasid on plaanis ikkagi ühendada, kõik need biomeetrilised ja muud isikutuvastuseks vajalikud andmed kavatsetakse koondada ABIS-esse, siis tegelikult ju lõpuks lähevad nad kõik sinna. Kuidas sellega on?

see, mis andmeid Eesti riik inimeste kohta erinevates sihtgruppides kogub, ei ole selle eelnõu skoop. See eelnõu ei muuda seda, kelle andmeid kogutakse. Juhul, kui on vaja teada, mis [andmeid] näiteks kaitseväe kohta kogutakse, siis ilmselt on targem seda uurida vastavatest asutustest. Aga selle eelnõu raames pole komisjon seda absoluutselt arutanud.

Väga paljud muudatusettepanekud, ka minu kirjutatud muudatusettepanekud puudutasid silmaiiriste andmete korjamist. Ning sellest ka minu küsimus: miks ei võinud siis silmaiiriste andmete korjamine või selle keelamine läbida komisjoni? Ja küsimuse teine pool: kas Eestis on üldse

kellelt ja millal, see eelnõu ei reguleeri. See eelnõu reguleerib seda, kuidas on tagatud juurdepääs olemasolevatele andmetele, mitte seda, kuidas kogutakse uusi uusi andmeid, mida praegu keegi veel ei kogu. Seda, mis tulevik toob, ma ei tea, 50 aasta pärast, ma küll siit puldist ennustada ei oska. Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! See teie vastus, mis mulle tuli, tekitab hämmingut. See tekitab ikka nii suurt hämmingut, nii suure Ä-tähega, kaks täppi veel juurde. Et me korjame

aga me ei tea, kellele need kuuluvad, ja me korjame kõiki neid muid asju, aga me ei seo neid. See ei ole ju mingi kunstiprojekt. Ma saan aru, et on mingid andmed, aga võib-olla oleks sama tark tegu korjata lihtsalt tuvijälgi. Et kui sul ei ole mingit asja, mis mõtet on siis isikustamata biomeetrilistel andmetel? Või on see lihtsalt mingi keelevääratus? Või on see teadlik saadikute eksitamine? Ei, seda "isikustamata" ma ei ole kasutanud oma vastuses, aga see vastus, ma võin ka teist korda selle siis esitada, seisneb selles, et kui täna on kõik andmed ühes andmebaasis, kas nüüd paarsada miljonit, selles ma kahtlen, kahtlen, see on selline optimistlik ettekujutus Eesti suurusest, aga ikka natuke on seal. Tulevikus on nad eraldi, ehk biomeetrilised andmed on ühes kohas ja siis on biograafilised andmed teises kohas. Nad ei ole ühes kohas ja kui keegi varastab, siis ta varastab ainult poole nendest. Ehk siis, kui ta varastab biomeetrilisi andmeid, siis ta ei tea, kellele need kuuluvad, sellepärast et tal puuduvad biograafilised andmed. Ma loodan, et nüüd sai selgemaks, aga kui mitte, siis mul on väga-väga kahju. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Me saame aru, et siin püütakse tehnilisi küsimusi lahendada ja IT-lahendusi ongi vaja täiustada ja juurde luua. Aga väidetavalt on praegune siseminister Kristian Jaani öelnud avalikkusele, et seda on sellepärast vaja praegu nii kiiresti menetleda, et muidu suured arendused kukuvad kohe kokku. Minu küsimus on, et kuidas see läheb kokku meie ülihea e-riigi kuvandiga, mida siiamaani maailmas müüakse, Gröönimaast kuni Aafrikani. Isegi president käis mööda Aafrikat ja püüdis meie lahendusi seal maha müüa, just e-riigi argumendi ja kuvandiga. Aga ABIS-e puhul tuuakse põhjenduseks, et kui seda nüüd kevadel kohe vastu ei võta, kukuvad senised IT-lahendused kokku. Kas minister Jaani on valetanud või ongi meil e-riigiga probleem, mida keegi ei tea? Kas minister komisjonis ka selle argumendiga põhjendas seda, miks on selle eelnõuga nii kiiresti vaja edasi minna? Aitäh,

austatud siseminister Mart Helme on oma panuse teinud juba mõnda aega tagasi sellesse. Ja kogu see plaan on tegelikult aastast 2017

on üsna eakad ja juhul, kui täna mõni maailma riik alustaks oma e-teenuste loomisega, siis ta kindlasti alustaks tänapäevase tehnoloogiaga. Aga Eesti riik peabki niimoodi samm-sammult uuendama neid vanu lahendusi, et meie e‑teenused oleksid ka edaspidi töökindlad ja turvalised. Uno

võib tekkida teoreetiline risk, et tehakse päring, aga sina ei näe seda. Aga selleks on olemas politseil järelevalvemehhanismid, et keegi ei kuritarvitaks seda andmebaasi.

Veel kord, ma olen sellele küsimusele vastanud. See on umbes sama olukord, et sul on meilikonto ja sotsiaalvõrgustikukonto samale nimele. Me teame, et see on sama inimene, aga andmed on eraldi andmebaasides ja eraldi infosüsteemides. Niimoodi toimib meie Eesti riigi X-tee, kus eraldi andmed on eraldi andmebaasides, aga neid ühise protokolli kaudu saab kokku viia. Näiteks kui sa muudad oma aadressi ARK-is, ARK-is, siis see muutub igal pool ja sa ei pea igas registris seda muutma. See ongi meie e-riigi põhimõte. Mõned vanad andmebaasid veel sedasi ei toimi, aga

selle eelnõu kõrvalmõjusid võibki olla see, millele te enne viitasite, et meeleavaldajaid väljas ei ole. Tulevikus ei olegi enam valitsusevastaseid meeleavaldajaid, seepärast et osalejaid on võimalik kiiresti mõne üksiku tunnuse või kaamerapildi pealt tuvastada, kuidas ta kõnnib, tema näokujutis. See tehakse kõik palju lihtsamaks. Aga mis vanu baase puudutab, siis mulle tundub, et vanad baasid jäävad endiselt püsti ja pigem jäävad need tagaukseks, kust saab käia

Aga üks oluline asi, mida ma teilt küsiksin. Te olete ka ise IT-sektoris tegutsenud. Kujutage ette, kui need andmed, kõik need biomeetrilised andmed satuvad väljapoole riigisüsteemi kellegi kätte. Hiljuti olid uudised, et näokujutise järgi on võimalik tuvastada inimese maailmavaatelist eelistust, kas ta on liberaal või konservatiiv, 71%-lise tõenäosusega. Postimehe teadusuudised jaanuaris kirjutasid.

On täpselt teada, et Matile tuleb läheneda sellest küljest ja Katile sellest küljest, et talle mingi asi maha müüa. Mina näen siin reaalset ohtu, et kes saab selle andmebaasi enda kätesse, võib saada täieliku kontrolli meelsuse üle. Pikk Pikk küsimus, aga see küsimuse pool jäi kuidagi häguseks. Ma ei ole seda artiklit Postimehest lugenud. Ma olen paar korda kohanud seda mõtteviisi, et näiteks sünnikuupäev ka määrab igasuguseid isikuomadusi. Ma suhtun sellesse üsna skeptiliselt, ausalt öeldes. Aga kunagi ei tea muidugi, eks maailm ongi selline imelik ja üllatusi pakkuv. Pikk

samal ajal me räägime ka DNA-andmetest jne, igasugustest erinevatest andmetest veel, mida on võimalik hiljem sinna juurde lisada. Nüüd ma saan aru, et selle eelnõuga ei ole seatud mingit piirangut sellele, et nende andmete hulka ja erinevaid vorme hiljem täiendada. Kas ma saan õigesti aru, et valitsus võib oma otsusel hiljem sinna juurde lisada igasuguseid erinevaid andmevorme? Kas tõesti ei ole sellele ette nähtud mitte mingisugust piirangut tuleviku

ja ma arvan, et mida rohkem seaduseelnõusid tuleb Riigikogu kaudu, seda parem. Siis me tegeleme sisulise tööga, mitte sellega, millega me siin juba mitmendat päeva tegeleme. Merry Merry Aart, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Ma siiski paluksin veel natukene selgitust, kes hakkavad seda andmebaasi kasutama. Kes on need, konkreetselt, kes seda kasutama hakkavad? Ma lugesin ajalehest, et seda saavad kasutada ka pangad klientide identifitseerimiseks. Mis garanteerib, et erafirma, kes seda tegema hakkab ja [andmeid] hoidma hakkab, ei hakka nende andmetega näiteks äritsema, kui see on talle kasulik? Kas on ka kontrollitav, kes neid andmeid vaatamas käis, näiteks kui keegi käib ja uurib neid andmeid? Aitäh! Sellele viimasele küsimusele olen juba vastanud. Inimene näeb, kes need päringud on teinud, välja arvatud siis, kui see on salastatud, näiteks kriminaalmenetluse raames. Ka siis on teavitamise kohustus olemas. Kuidas seda täidetakse, on juba teine küsimus, mis antud eelnõu absoluutselt ei puuduta. Aga mingit uut kontingenti, kes andmetele juurdepääsu saab, see eelnõu ei loo. Ma olen sellele küsimusele juba mitu korda vastanud. Aitäh!

kasutan seda ära, et võib-olla natuke teravamalt küsida. Meil erakonnas ei ole kõik automaatselt selle vastu, meie jaoks on kõik, mida saab teha kuritegevuse vastase võitluse tõhustamiseks, väga positiivne. Aga on mitmeid küsimusi ja mitmeid asju, mis jäävad uduseks. Esiteks turvalisuse kohta. Meil oli eelmisel aastal rida intsidente,

ja kes tegi mõjuhinnangu, et see on turvaline ja siin on tegemist ajavõidu ja töö kokkuhoiuga? Kes need analüüsid tegi? Aitäh,

on vähendatud sellega, et andmed on lahku löödud, ehk siis tõepoolest IT-maailmas ja üleüldse elus sa päris kõiki riske elimineerida ei saa, aga sa saad neid vähendada ja see eelnõu teebki seda. Ja nüüd teine küsimus puudutas neid sihtgruppe ja ka sellele olen ma mitu korda vastanud, et see eelnõu ei loo uusi sihtgruppe ega võta [kelleltki] midagi ära. Ehk siis need asjad on juba ammu reguleeritud, neid võib lisanduda, võib väheneda, see eelnõu absoluutselt

andmebaasi iga-aastane üleval hoidmise kulu? Nii et me saaksime aru, mis summadest me räägime. Aitäh! Hea istungi juhataja, ma ei kiida heaks seda praktikat. See lihtsalt ei ole meie kodukorraga kooskõlas, et esitatakse ühes küsimuses hästi mitu küsimust. Ma vastan viimasele, kui tohib. See kulu on 15 miljonit, see on eelarvestatud ja suuresti juba ära planeeritud. Vastupidi, Andrei Korobeinik, see on meil väga tavaline, et ühesse minutisse pressitakse võimalikult palju küsimusi. Võiks proovida vastata võimalikult põhjalikult. See on ju selle arutelu mõte, et kui saadikutel on küsimused üleval, siis saaksid nad võimalikult hästi informeeritud. Riho Breivel, palun!

Ega ilmaasjata ei ole igale saadikule kaks küsimust antud. Muidu oleks neid kümme näiteks ja siis saab kõike küsida. Aga ongi selline keeruline piirav kodukord meil.

Hea Andrei! Mulle küll see ABIS väga meeldib. See on nii äge asi. Ma ise mõtlen, et vaat, kui lahe on, meil on praegu mingi 9–10 andmebaasi ja paneme veel ühe juurde, 14 miljonit, see on päris äge. Eriti mulle meeldib see variant, kui ma mõtlen perspektiivile, et noh, Albaania prokuratuur pöördub ise või läbi Euroopa prokuratuuri meie poole ja küsib, et näed, neil seal külas mingi lonkav vanamees varastas kuus kana, tal on roheline silmaiiris, siis on hea [andmebaasist] vaadata. Ma saan sellest loogikast aru, aga millest ma aru ei saa, kui ma vaatan siit neid norme, siis on igal pool kirjutatud: andmekogusse kantud biomeetrilised andmed kustutatakse kohe peale isiku tuvastamist. Noh, okei, saime selle lombaka mehe käte, kustutame ja siis hakkame uuesti tema kohta andmeid koguma või? Kogu aeg kogutakse inimeste kohta andmeid, isegi siis, kui inimesega mingit seost ei ole, vajadust ei ole, lihtsalt kogutakse kogu aeg andmeid, et siis kohe need kustutada. On see nii või? Hea Aga ma võin pikemalt ka vastata. Kustutatakse need andmed, mida sa pärid sealt. Sa saad nad kätte ja siis nad kustutatakse sellest süsteemist, kuhu nad saabusid, aga seal originaalandmebaasis nad ikkagi jäävad alles, sa ei pea neid uuesti koguma sinna. See on see loogika. Ja silmaiirise andmeid seal

Esineja siin ütles, et ühe küsimuse sees tohib ainult ühte asja küsida. Selleks meil ongi kaks küsimust praegusel hetkel. Aga minu kogemuse järgi on siin paljud kolleegid mahutanud ühte küsimusse, ma ei ole küll lugenud, aga ma arvan, neli või viis küsimust. Kuidas see asi on reguleeritud? Asi on reguleeritud niimoodi, et kodukorraseadus ütleb, et on võimalik ettekandjale esitada kaks küsimust, mis kumbki mahuvad ühe minuti sisse. Mina olen siin teist koosseisu järjest ja tean, et selle ühe minuti sisse mahutatakse tihtilugu tõepoolest kolm-neli küsimust. Ja nüüd on poliitilise kultuuri küsimus, kas neile küsimustele vastatakse sisuliselt, formaalselt või jäetakse vastamata. Mart Helme, palun!

Ja siit ongi nüüd küsimus. Ka tänases "Rahva teenrite" saates juhtisid ajakirjanikud tähelepanu sellele, mis on meie suur murekoht. Sisuliselt jätab see eelnõu tulevikus lahti

kriminaalmenetluste raames, aga sinna andmebaasi see ei satu. See seaduseelnõu reguleerib just andmebaasi loomist. Oli vist veel teine küsimus, aga lihtsalt neid oli nii palju, et mul läks see meelest ära. Aitäh! Urmas Reitelmann, palun! hämarusse peidetud ja jätab, nagu eelmine küsijagi ütles, väga palju otsi ja küsimusi üles, mistõttu ka inimesed on ärevil ega mõista seda plaani. Selle tunnistuseks on need kümned inimesed, kes täna siin lossi ees on ja protesteerivad selle vastu. Aga see Schengeni sõrmejälgede süsteem on ju töötanud juba umbes kolm aastat ja Eesti on sinna kandnud oma registrid, nii nagu seadus ette näeb, nii nagu lepingud ette näevad. Miks me ei võiks kõiki oma andmeid sinna Schengeni süsteemi sisestada? Vägisi jääb praegu mulje, et keegi tahab ikkagi midagi enamat teada saada. Näiteks mina ei saa aru, miks on Siseministeeriumi ametnikul asja kaitseväe andmebaasi. Tal puudub igasugune teadmisvajadus kaitseväe andmebaasi järele. Kas siin ei ole ikkagi õhus see, et need andmed on juba kuhugi söödetud ja selle ABIS-e abil või selle kattevarjus üritatakse lihtsalt raha välja pressida? Veenge meid selles, et see nii ei ole. See

kaitseväe andmetele ei olnud Siseministeeriumi ametnikul juurdepääsu, siis seda ei teki ka uue andmebaasi puhul. Nüüd, mis puudutab seda Eesti andmete üleviimist välismaa andmebaasi, siis selle kohta on EKRE-lt laekunud päris mitu muudatusettepanekut, mis keelaksid seda. Need küll ei leidnud komisjoni toetust. Aga ma saan aru, et ka teil on selline liberaalne erakond, kus on eriarvamusi, ja selles mõttes ilmselt ongi hea, et [see toetust] ei leidnud, sellepärast et ka EKRE on seda meelt, et võiks neid mujale tuua. Aga praegu seda ei juhtu,

Uno Kaskpeit, palun! Kas saatkondades hakatakse viisataotlejatelt võtma biomeetrilisi andmeid ja lisatakse need loodavasse andmebaasi? Kas

Ruuben Kaalep, palun! Aitäh! Hea ettekandja, te justkui väldite seda teemat, mis on siis nende konkreetsete andmete loetelu, mida sellesse andmebaasi saab kanda, ja kas need andmed on kuidagi piiratud või mitte.

Ja kui te ütlete, et olgu, kui see on teie jaoks mure, siis Riigikogu peaks ise mingisse teise seadusesse selle muudatuse sisse viima. Aga hetkel, kuna selles konkreetses eelnõus, mis on valitsuse poolt algatatud ja milles peakski kõige olulisemana olema see piirang, ei ole seda sisse viidud, siis järelikult valitsusel puudub huvi enda võimu ja volitusi piirata.

Ja tõepoolest ei ole Eestis minu teada seadust, mis piiraks muude andmete kogumist. Ma ei ole absoluutselt seda meelt, et valitsus peabki otsustama seda, kuidas Eesti elu käib. Selleks on tegelikult seadusandlik organ, Riigikogu. Me oleme siin praegu ja ka eelmisel nädalal veetnud üsna palju aega. See on see koht, kust sellised otsused võiksid tulla.

reformierakondlased tookord küsisid järjest viis küsimust ühes küsimuses, ja palun vasta. Ma küsin – võtke paber ja pliiats – ka mitu küsimust. Kas on tagantjärgi kontrollitav, mis põhjusel keegi andmeid vaatas? Mida teeb Välisluureamet nende andmetega? Mida annab politseiametnike kohta andmete kogumine, mille jaoks neid kogutakse? Mida nende andmetega tehakse, kui igal ametil on vajalik kõik olemas ja vajadusel saavad nad taotleda teistelt asutustelt andmeid juurde? Millises serveris neid hoidma hakatakse ja kes seda serverit kontrollib? Aitäh!

Ma kindlasti ei ole esitanud sellist visiooni, aga ma saan aru, et need päevad olid pikad ja see võis olla näiteks unenägu, mis ongi inspireeritud põnevatest aruteludest siin saalis. Käsi südamel, ma ei ole sellist asja

Kolleeg Alar Laneman küsis mõjuanalüüside kohta, mis peaksid olema tehtud turvariskide kohta. Mina küsiksin ka mõjuanalüüside kohta, aga mitte selles võtmes, vaid vaid puudutaks ametiisikuid ja ametiasutusi. Teatavasti midagi ei ole teha, inimesed ei ole pühakud ja ametiisikud ka pole pühakud. Kas on tehtud mingi mõjuanalüüs selles suhtes, et

Aitäh! Teie kolleeg küsis ühe konkreetse niši kohta, aga ma olen selle teemapüstitusega täiesti päri. Tõepoolest, esiteks ABIS-e loomine võimaldab seda, et sa näed, kes tegi päringu sinu andmete kohta, välja arvatud siis, kui tegemist on salastatud päringuga, näiteks sa oled mingisuguse kriminaalmenetluse osaline.

Aga võib minna aastaid, enne kui saad infot selle kohta, et sinu kohta tehti päringuid. See temaatika on kahtlemata huvitav, aga see eelnõu seda absoluutselt mitte kuidagi ei muuda, välja arvatud seda, et sa tõepoolest saad ülevaate nende

Üks minut on küsimiseks aega. Ei ole määratud ära, mitu küsimust on ja kuidas me defineerime, mis on küsimus. Aga ma olen nõus, et see ei ole lihtne, kui on mitu küsimust ja nad põimuvad läbi. Ja seepärast ma küsiks seekord oma

ja mis olid põhijäreldused? Kes tegi ja mis olid põhijäreldused? Aitäh! Minu väide ei olnud see, et see on turvaline. Minu väide oli see, et kui andmed lüüakse lahti, tõstab turvalisust. Kui sul on andmed kahes erinevas kohas, siis neid peab kaks korda varastama, selleks et suuremat kahju tekitada. Kui nad on ühes kohas, siis piisab ühest toimingust. Mõjuanalüüsist me ei ole rääkinud, aga IT-projektide puhul tehakse pikem analüüs tavaliselt projekti rakendamise algusfaasis. Ma Ma ei ole väitnud, et tegemist on turvalise andmebaasiga. Ma olen väitnud seda, et see on kindlasti turvalisem kui hoida andmeid koos ja erinevates väiksetes vananenud andmebaasides. Henn Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Te olete siin korduvalt kinnitanud, et uusi andmeid andmebaasi koguma ei hakata. Aga see ei vasta ju tõele. Seletuskirjas on must valgel kirjas, et sinna koondatakse olemasolevad biomeetrilised isikuandmed, nagu sõrmejäljed, näokujutis jne, ning tulevikus muud võimalikud andmed, nagu silmaiiris, häälbiomeetria, kõnnak jms. Ühesõnaga, kõik, mida suudetakse välja mõelda ja leiutada. Miks te valetate siin meile ja Eesti rahvale? See andmebaas saab olema üha suurem ja kõikehõlmavam ning ei piirdu ainult olemasolevate andmetega, sugugi mitte. See ongi just see orwelliliku suure venna ja jälgimisühiskonna loomine, mille vastu me võitleme. Miks te tahate sellist düstoopiat luua? Aitäh! Aitäh! No selles mõttes, et kui sa kogud näiteks homme mõne sõrmejälje, siis loomulikult on tegemist uute andmetega ja siis need lähevad sinna andmebaasi. Nüüd, kui tulevikus midagi muutub ja – ma olen sellele korduvalt tähelepanu juhtinud – Eesti riik hakkabki koguma muid andmeid, siis sellisel juhul need lähevad sinna andmebaasi, aga see eelnõu seda õigust ei anna ega võta ka ära.

ja järeldus, mis sealt tuli, oli see, et kuigi andmed liiguvad ühest nurgast teise, on nad siis kartulid või inimesed või mis iganes, siis

vägisi läbi ka selliste kannatuste hinnaga, mis siin praegu on, aga samas näiteks planeeringuseaduse, mis on palju laiema mõjuga, on minema on minema lükanud ja seda pole vaja. Miks selline kas-kõik-või-mitte-midagi-lähenemine sellele n-ö suurepärasele eelnõule, nagu te väidate? Ma ei ole sõna "suurepärane" kasutanud selles ettekandes, polnud põhjust. Aga nüüd, mis puudutab seda läbipressimist, siis veel kord, meil on mitu

vaatame neid probleemseid kohti. Mina ei tunne küll mitte mingisuguseid kannatusi, mul on väga hea meel siin olla ja teie küsimustele vastata, ka sellele viimasele küsimusele. Nii et ma loodan, et neid tuleb veel. Aga et ei tule. Ei tule, sest Riigikogu liikmed, nagu sa oled korduvalt tähelepanu juhtinud, saavad küsida kaks küsimust ja need, kellel oli küsimusi, need on küsinud. Aitäh, Andrei Korobeinik! Nüüd saame minna läbirääkimiste juurde. Igal Riigikogu liikmel on võimalik pidada puldist viis minutit kõnet ja lisaaega on kolm minutit. Esimesena on ennast kirja pannud Tarmo Kruusimäe. Palun! Tänan, hea aseesimees! Head kodanike õiguste vardjad, kaitsjad ja loomulikult ka need inimesed, keda me kutsume pika patsiga meesteks. Huumorikool oli see, aga teiste inimeste jaoks oli see võib-olla selline demagoogiakool, mis on üsna klassikaline: kui sul on kaks küsimust, siis esimesele anna mingi sihuke vastus ja siis ta raiskab teise küsimuse kohe selleks

ega siis nii ülla eesmärgi puhul ei ole ju ühtegi reeturit. Tuletame meelde, et Herman Simm oli ju see, kes kontrollis kõiki teisi.

Jälle mill!" Justiitsministeerium soovib seda justiitskaart teha, aga see koosneb nendest ja nendest asjadest ja need ei ühildu. Milleks seda vaja on?

Biomeetrilised andmed ütlevad sulle, et sa oled Tarmo. See võiks ju olla üks niisugune mõte sellele asjale. Kuigi tänases "Keskpäevatunnis" öeldi, et Eesti riigi IT-põhialused pandi paika juba 2008. aastal, on maailmas päris palju vahepeal juhtunud ja muutunud. Aga meil Eesti riigis küsitakse ikka veel igale mõttetule paberile digiallkirja. Ilmselt sellepärast, et me üritame müüa seda müüti tiigrist, müüa vägisi, samas kui me teame, et maksame kõige aeglasema interneti ees kõige kallimat hinda.

leida või tekitada probleem, siis tuleb sellest teha väga suur probleem ja siis tuleb loomulikult pakkuda ennast välja kui selle probleemi ainulahendajat.

"Poeg küsib: "Isa, mis asi on IT-lahendus?" – "Vaata, kui midagi ei tööta, siis see ongi IT-lahendus."" Praegu me näeme seda meeletut vajadust, kuidas nööbile õmmeldakse külge pintsak. Aga hea Toomas Kivimägi, kes sa arvasid, et eelnõu edu ei olene eelnõu ettekandjast, sa eksisid päris kõvasti. See ei olnud hea joon siin, umbes et "ma olen juba sellele vastanud". Selline arrogantne suhtumine. Koalitsioonil on lihtne, nemad on selles kokku leppinud. Lihtsalt on vaja 14 miljonit sinna panna, sest nii on juba eelnevalt kokku lepitud, et teeme umbes sellise andmebaasi ära,

Ma ei saa aru, ma ei saagi tegelikult aru, kui meile räägitakse igaühele erinevat juttu. Võib-olla tõesti me ei ole inforuumis

minul on see häda, et minu valijad on mässumeelsemad inimesed. Neile ei meeldi, et kogu aeg nende järgi urgitsetakse, nad tunnevad, et see ei ole see tulevik, kuhu nad on tahtnud jõuda sellest totalitaarsest ühiskonnast, kust nad on tulnud. Kui nüüd jääbki sihukestel segastel asjaoludel nii, et on vaja teha mingi süsteem

Kolm minutit lisaaega. Väga kõrgesti austatud Riigikogu! See eelnõu, mis on meie seas tekitanud väga laia arutelu, ei ole ju iseenesest suurtes ajaloohoovustes kuigi oluline ja tõenäoliselt saja aasta pärast ajalooraamatutes sellest eriti ei räägita. Küll aga on see eelnõu tõstatanud väga fundamentaalseid teemasid ja küsimusi. Selliseid küsimusi on meil tulnud ette teisigi ja kindlasti tuleb veel ja mitte ainult Eestis, vaid väga paljudes maailma riikides. Sellepärast et see debatt, mida me praegu peame, on vältimatu vältimatu laiemas maailma ajaloos, kus me liigume industriaalajastust kõrgtehnoloogilisse tsivilisatsiooni. Me peame endalt küsima, milliseid muudatusi see tähendab ühiskonnale, milliseid muudatusi see tähendab inimesele.Esimene inimesele.Esimene suur teema, mida me sellega avame, on vabadus. Mis üleüldse on vabadus, sellesse filosoofilisse diskussiooni ma praegu ei lasku. Aga vabaduse põhiseaduslik tähendus on meie kõigi jaoks väga oluline. Sest põhiseadus ütleb, et see riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Ja see järjekord ei ole juhuslik. See järjekord näitab ühtlasi nende väärtuste olulisust. Seega, vabadus on meie jaoks Eesti riigis veel kõrgem väärtus kui isegi õiglus. Rääkimata siis õigusest, mis tähendab seadusandlust.Vabadust on mitut sorti ja see eksisteerib kõigil tasanditel. Võime rääkida riiklikust ja rahvuslikust vabadusest, mis on vabadus, mille me oleme endale rahvusena välja võidelnud, luua oma riik, olla vabad võõrvõimudest. Sellelt tasandilt allapoole tulles me saame rääkida isiklikust, üksikindiviidi vabadusest, mis tähendab vabadust teiste inimeste ja institutsioonide orjusest. Ühtlasi, epistemoloogiliselt eristatakse negatiivset ja positiivset vabadust, millest üks ongi vabadus orjusest, vabadus sunnist, ja teine on vabadus eneseteostuseks, mis mõlemad on osa ühest tervikust.Riigi tasandil on väga oluline diskussioon: vabadus ühelt pooltversusturvalisus teiselt poolt. Sest just nimelt sellises kõrgtehnoloogilises ühiskonnas ühiskonnas satuvad need kaks väärtust tihtipeale omavahel vastuollu ja just nimelt sellest räägime me ka selle seaduseelnõu puhul. Ühelt poolt oleks ju väga lihtne, mõnus ja turvaline elada sellises ühiskonnas, kus kõik on antud kellegi kõrgema kontrolli alla, keda meie üksikinimestena usaldame, kes peab tagama selle, et meie elud oleksid kaitstud, meie kinnisvara oleks kaitstud jne. Aga teiselt poolt on usaldus ka ülevaltpoolt allapoole. See on küsimus, kas riik usaldab oma kodanikke, ja see jällegi varieerub mitmetes ühiskondades. Eesti on alati olnud maailma kontekstis väike kogukond, rahvusriik, mis põhineb usaldusel, erinevalt suurtest paljurahvuselistest impeeriumidest, kus on palju rohkem konflikte eri ühiskonnagruppide vahel. Multikultuursus ja paljurahvuselisus tähendab väga paljudes kohtades rohkem kuritegevust. Need ühiskonnad on ajalooliselt olnud ka rohkem kontrolliühiskonnad. Aga meil on olnud usaldusühiskond, mis tähendab kogukonda ja orgaanilist riiki. Selles olukorras me peame nägema, et oht vabadusele, samuti oht turvalisusele ei tulene üksnes meie kaaskodanikelt, see võib tulla ka riigivõimu poolt, suurkorporatsioonide poolt. Me peame endalt küsima, kes kontrollib neid, kellel on kontroll. Siit tuleneb suur oht näiteks sellistele väärtustele nagu privaatsus. Miks üldse on privaatsus oluline, kas ainult selleks, et pätid saaksid varjata oma kuritegusid, et inimesed saaksid varjata oma pahesid? Aga miks me siis näiteks peame oluliseks terviseandmete kaitset? Meie terviseandmed ju üldjuhul ei räägi meie pahedest ega võimalda meil varjata oma kuritegusid. See on palju sügavamal põhjusel nii. See on sellepärast, et meil, kes me oleme vabad inimesed vabal maal, on oma isiklik ruum, milles iga vaba inimene saab olla kuningas. Selle tõttu on vabas ühiskonnas ka privaatsus oluline väärtus. Laiemalt me oleme ühiskondlikult sellel ajastul ajastul nägemas väga suuri globaalseid muutusi ja need tulenevad tehnoloogilistest arengutest. Tõenäoliselt me näeme selle sajandi jooksul tehnoloogilisi arenguid, mis muudavad tervet maailma tundmatuseni. Nanotehnoloogia võib luua luuredroone, mis muutuvad järjest väiksemaks ja väiksemaks. Kõik see tähendab, et privaatsus sel kujul, nagu me seda oleme tundnud, on puhtalt tehnoloogiliste arengute tõttu tõenäoliselt kadumas. Tehnoloogiline singulaarsus, millest räägitakse, tähendab väga suure tõenäosusega suures osas maailmast totalitarismi ja seda hoopis uuel kujul, mitte sellisena, nagu me seda 20. sajandi režiimide juures oleme tundnud. Seega, suur küsimus, vaadates neid tõenäoliselt ees seisvaid ajaloolisi arenguid, on selles, kuidas me suudame rahvana, tsivilisatsioonina läbi viia ülemineku kõrgtehnoloogilisse tsivilisatsiooni. Minu meelest kõige olulisem küsimus siin on see, kas me teeme seda salaja, varjatult, oma rahva eest seda varjates, või me räägime ausalt, kuidas asjad on. Mulle tundub, et väga paljud võimulolijad, ka suurkorporatsioonide juhid, poliitikud, kannavad endas seda mõtteviisi, et nemad on kõrgemal, targemad, haritumad kui lihtrahvas ja seega on nende kohustus esitada rahvale selliseid üllaid valesid, millega nemad sellise eliidina kaitsevad rahvast. Minu meelest on see suhtumine vale, eriti Eestis, Eesti Vabariigis, kus me oleme vabad inimesed vaba rahvana. Kuna siin on kogu selle diskussiooni jooksul palju tsiteeritud klassikuid, siis mina lõpetan kirjanik William Somerset Maughami tsitaadiga: "Kui mõni rahvas hindab midagi muud rohkem kui vabadust, siis kaotab see rahvas oma vabaduse, ja asja iroonia seisneb selles, et kui see on mugavus ja raha, mida ta hindab rohkem kui oma vabadust, siis kaotab ta ka selle." Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Merry Aarti.

Lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! ABIS on ilus tähekombinatsioon, juba nii tuttav, et jääbki mulje, et kõik teavad, mis see on. Aga tegemist on väga keerulise, väga spetsiifilise andmebaasiga. Ettekandja rääkis siin, et uusi andmeid ei koguta, need on olemas teistes, juba olemasolevates andmebaasides, aga ABIS viib andmed lahku. Pisut sai selgemaks, aga mitte päris. Mis on eesmärk? Kord räägime, et on olemas andmed, kord ütleme, et pole olemas, hakkame korjama. Mis on tulemus? Kes seda kasutavad? Kuidas on tagatud turvalisus? ABIS maksab 15 miljonit eurot, sellele tuleb pidevalt juurde maksta. Ühel hetkel vananeb ka see andmebaas. Kas teeme jälle uue? Ja mitme aasta pärast me teeme? Kas siis läheb juba 20 miljonit või rohkem? Kas arendustegevus on ette nähtud? Lemmikloomade register on hea näide. Mina ei olnud selle poolt. Kas see õigustab ennast või ei, eks me seda näeme. Kas Spin TEK‑ile tehti suunatud pakkumine või oli see juba enne kokku lepitud? On väga mitmeid erinevaid arusaamisi sellest. Ma ikkagi ei loe siit välja, kes on see sihtgrupp, kes saavad neid andmeid kasutada – on see sõjavägi, politsei, on see tervishoid, haridus või veel keegi? Kuidas on tagatud turvalisus? Meil alles oli ID‑kaartide turvaauk. Mida rohkem kuulasin, seda rohkem ilmnes erinevaid tahke.

erinevaid tahke. Tegelikult me saame kontrollida, kes andmebaasi käib vaatamas. Aga siis ilmnes, et on mingi salastatud andmepäring. Selgitus oli, et Siseministeeriumi ametnik ei pääse kaitseväe andmebaasi. Aga kui näiteks minister allkirjastab määruse? Kuidas see on määratletud, on see võimalik või ei ole? Postimees.ee tehnikarubriigis oli, et uusim tehismõistus suudab näo põhjal tuvastada inimese poliitilised vaated. Ausalt öeldes päris kõhe hakkab. Lugupeetud Andreil patsi ei ole, aga ta on nagu tüüpiline IT‑inimene: tark jutt, aga aru saada on väga keeruline. Ma saan aru, et see on minu probleem, et ma ei saa aru. Aga tahaks saada. Mul on endal kogemus: erafirma jooksutas andmekogu kokku, kui ei oldud valmis nii palju maksma, kui küsiti. Kuidas ABIS‑e puhul see risk on maandatud? Nii et siin on küsimusi väga palju. Selleks oleks vaja aega, et arutada. Nii nagu ka erakonnakaaslased Leo ja Riho ütlesid, oleks vaja mõjuanalüüsi. Seda ei ole ma näinud. Kui see andmebaas oleks riigi arendada ja hallata, siis riik vastutaks, riik arendaks, riik leiaks raha vastavalt vajadustele ja võimalustele. Mul oleks kindlam tunne küll. Mitu korda oli väljend, et see seaduseelnõu seaduseelnõu seda teemat või probleemi ei puuduta, kui on vaja, muudame muud seadust või teeme uue. Kas me tõepoolest mitte midagi ette näha ei oska? Muudkui aga teeme seadusi, parandame seadusi, muudame seadusi. Ei julge öelda, et sellist andmebaasi ei ole vaja, aga aeg on liiga napp, et aru saada, mis see ABIS tegelikult on, mis selle sisu on, kes pääsevad andmetele juurde ja kuidas on maandatud turvariskid. See on poolik andmebaas. Üks pool on andmebaas, teine pool on kasutamine, kontrollimine ja arendamine.

Kuna Merry mainis minu nime, siis ma pean muidugi ütlema, et tõsi, me oleme seda asja nagu jälginud ja vaadanud. Iga asja puhul peab olema ikkagi mõjuanalüüs korralikult tehtud ja ka kõik faktorid faktorid välja selgitatud. Täpselt sama on selle eelnõu puhul ka. Ma pean muidugi ütlema, et paljusid asju on siin

öelnud – lihtsamas keeles rahvale selgeks teha, võtta hirmud maha, sest hirmud on need, mis teinekord tekitavad palju rohkem probleeme kui asi ise. Siin polegi midagi teha, selleks ongi mõjuanalüüsid, selleks on vaja aega võtta, mitte jooksu pealt neid asju teha. Loomulikult, Merryl on ka õigus, et kes lõpuks selle kasumi sealt saab.

Ei põhjendata, miks sellega on nii kiire, ja komisjoni ettekandja ei vastanud ka küsimustele põhjalikult. Ta kurtis, et küsime liiga palju, ühes küsimuses mitu küsimust, aga selle peale ei tulnud, et äkki ongi see asi

Neid küsimusi on veel palju ja palju küsimusi jäi täna siin saalis komisjoni ettekandjal vastamata.Aga on veel aspekte. Minu meelest on täiesti uue andmebaasi tegemine mõttetu, see ei muuda olematuks varasemaid, need jäävad endiselt alles. Eestis on kohustus, et juhul kui inimese kohta tehakse riiklikesse andmebaasidesse päringuid,

on tema andmeid vaatamas käinud. Seega näen mina siin pigem ohtu, et meil tekib juurde üks kiht varjusurmas, aga endiselt olemasolevaid ja ligipääsetavaid andmebaase, mille kaudu on võimalik inimeste andmeid vaadata, ilma et sellest jääks maha andmete kohta päringu teinud asutusest või isikust täpsemaid jälgi.Aga veel. Merry ka oma sõnavõtus mainis juba seda näokujutiste teemat. Kujutage ette, et kui kas või inimeste näokujutiste osa sellest baasist satub riigisektorist väljapoole, kas või mõne poliitilise huvigrupi kätte, kõikide Eesti inimeste näokujutised.

võrdles ta minu kirjeldatud näokujutise järgi inimese maailmavaate või muude eelistuste väljaselgitamist esoteerikaga. Usu või mitte, Andrei, aga Stanfordi ülikooli teadlased on juba loonud tehisintellekti, mis suudab inimese näo järgi tuvastada, kas tegu on liberaali või konservatiiviga. Samuti on nad loonud algoritmi, mis suudab näo põhjal tuvastada inimese seksuaalset orientatsiooni. Tehnika areneb metsiku kiirusega. Ütlen veel kord: kui need kõik ühte superandmebaasi koondatud tundlikud andmed satuvad valedesse kätesse, siis on võimalik masside mõjutamisel, meelsuse kontrollimisel ja suunamisel teha oluliselt mõjusamat tööd, kui teevad ennast sageli neutraalseks nimetavad, aga tegelikult ideoloogilist propagandat tegevad meediaväljaanded.Komisjoni

Aga miks Reformierakond ja Keskerakond siis sellise surve ja jõuga antud automaatse ja biomeetrilise isikutuvastussüsteemi andmekogu loomist läbi rammivad? Veel kord: kui see on nii väike ja väheoluline asi, millest selline surve? Miks ei soovitud siis opositsiooniga kokku leppida? Neid pakkumisi oli. Koalitsioon ise rikub praegu oma jäärapäisusega Eesti parlamendi mainet. Loomulikult on tore vaadata, kuidas Riigikogu teeb palehigis tööd ka nädalavahetusel. Aga ikkagi, millest selline kiirus antud eelnõuga? Miks ei liiguta rahulikult, arvestades siin saalis tõstatunud küsimusi ja Eesti ühiskonnas alles tekkivat diskussiooni?Härra Korobeinik ütles eelnevalt, et ta ei näe rahvamasse Toompeal selle seaduseelnõu vastu protestimas, järelikult probleemi justkui

menetlemise pooleli. Aitäh! ... andmeid kasutades inimeste isikut tuvastada kas või turvakaamera pildi põhjal, siis ühel päeval võib juhtuda, et me siin Toompeal enam meeleavaldusi ei näegi. Loomulikult loodame, et kõik valitsused ja valitsejad on demokraatlikud, aga ka härra Korobeinik ütles, et tema ei tea, mis 20 või 50 aasta pärast juhtub või toimub. Meie uudiseportaalid käsitlevad ABIS‑e teemat moka otsast, ainult ühest vaatenurgast. Ühtpidi, milline kontrast, kui meenutada, kuidas eelmise valitsuse ajal oli massimeedia jaoks iga iga teine otsus, mille valitsus või see saal kinnitas, võrdne riigipöördekatsega, mida esitleti kõige dramaatilisemate pealkirjade all. Praegu pole justkui mingeid küsimusi. Mõne üksiku IT‑sektori ajakirjaniku või ettevõtja kriitiline kirjutis kuskil ajalehe kolumniveerus, aga see on kõik. On selgelt näha, et Reformierakonna juhitav koalitsioon soovib selle asja kiirelt läbi rammida. Kui see õnnestub, siis põhjused või tagajärjed saame alles tulevikus teada. Ma ei ole üldse vastu, et meie ühiskond oleks turvalisem, aga seda turvalisust tuleb tagada teisiti, mitte totaalse kontrolliga. Turvalisus peaks Eestis tulenema eelkõige sellest, et siin elavad võimalikult sarnase kultuuritaustaga ja võimalikult sarnaste kommetega inimesed. Rootsi on ilmekas näide selle kohta, et suurim oht ühiskonna rahule ja stabiilsusele tuleneb massilisest immigratsioonist, teise kultuuritaustaga inimestest. Rootsi võib panna kõik kohad täis kaameraid, et tuvastada automaatidega tulistavaid ja pomme panevaid migrante, aga lõpuks hakkavad needsamad kaamerad ka Rootsi enda rahulikele põliselanikele probleemiks muutuma. Tagasi tulles 366 SE juurde, loen siit, et automaatse biomeetrilise isikutuvastussüsteemi andmekogusse kantavate andmete koosseis ja nende säilitamine ning tähtajad nähakse ette hoopistükkis andmekogu põhimääruses. Aga sellest põhimäärusest ei tea me täna veel mitte midagi. Me ei tea paljudest asjadest, mis selliste megaandmebaasidega kaasnevad. Ärme kiirustame! Üheksa korda mõõda, üks kord lõika, ütleb eesti vanasõna. Nii et mina sooviksin küll, et jätame siinkohal selle eelnõu menetlemise pooleli. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Rene Koka. Palun!

tulnud vaatama, millega Riigikogu tegeleb. Meil on praegu siin arutelul isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 366, tegeleme parasjagu teise lugemisega.Miks lugemisega.Miks me seda arutame? Ma isiklikult ei ole selle vastu, et meil oleks siin Eestis turvaline elada, ja ma arvan, et mitte keegi ei ole selle vastu. Ma usun, et kõik inimesed tahavad, et meil oleks siin Eesti riigis rahulik elada, ja mitte ainult Eestis, vaid Euroopas ja üldse maailmas. Aga kõnealune seadus ei ole nüüd küll see, mis selle rahu meile annab, pigem võtab selle ära. Kui me räägime siin turvalisuse suurendamisest ja sellest, mis on see eesmärk, miks me seda siin teeme, siis see on igati mõistlik, kui me

ma arvan, et see on väga mõistlik ja seda tulebki teha. Aga see, et me liigume praegu lauskontrolli poole, hakkame korjama erinevaid andmeid, ei ole mõistlik, ei ole normaalne. See on ülereageerimine. Seda, mida me võime näha ühel päeval nende andmebaaside lekkimise tõttu, me võime aimata. Guugeldage kas või ja vaadake, kui palju on olnud erinevaid infolekkeid viimase 10–15 aasta jooksul. Neid on olnud väga palju. See on väga muret tekitav. Ka tänane ettekandja hea kolleegi Alar Lanemani küsimuse peale vastas, et jah, ega tegelikult ta ei saagi kinnitada, et see on turvaline süsteem, ja ta ei ütle seda. Jah, viime kokku, viime väiksematest kokku suurematesse, aga see oht alati jääb.

see on täiesti tõsi ja seda arutelu oli ka eelmises valitsuses palju. Aga nüüd me teeme veel juurde ühe andmebaasi, kaotamata ära eelmisi, vanu andmebaase. Ehk rääkides sellest, et me teeme meie elu oluliselt turvalisemaks, loome veel võimaluse üheks lekkimiseks. Kus siin loogika on? Rääkimata sellest, et ma ei saanud vastust oma küsimusele, kui palju maksab jätkuvalt vanade andmebaaside ülalpidamine ja kui palju hakkab maksma tulevikus ka selle suure uue andmebaasi ülalpidamine. Oli küll juttu 15 miljonist, mis selle loomine maksab. See väljavaade ei ole tore. Eestis on väga palju inimesi, kes on selle pärast mures. Kordan uuesti: asi ei ole selles, et me oleksime iseenesest asja kui sellise vastu. Turvalise Eesti vastu ei ole kellelgi mitte midagi. Aga praegu on proportsioonid täiesti paigast ära ja me tekitame juurde uue ohu ohu info lekkimiseks ja privaatsuse kaotamiseks. Ma soovitan inimestel väga hoolega mõelda. Kellel vähegi mahti on, võtke seadus ette, lugege ja vaadake, kuhupoole me tüürime. See ei ole okei. Mind häirib selle praeguse menetlusprotsessi juures väga sügavalt ka see tohutu surve. Ma olen alati olnud seda meelt, et kui me tahame midagi ühiskonnas saada, siis inimesi tuleb harida ning harimise ja mõõduka nügimisega ühe või teise asja poole viia. Kui me räägime kas või keskkonnaküsimustest, jäätmeküsimustest, siis inimeste harimine on kõige kõige selle võtmeküsimus. Aga mitte sedasi, et me ronime nelja jalaga selga, võtke või jätke, meil on täna jõud ja meie teeme – see ei ole okei. See ei ole okei.

oli juttu ka sellest, miks EKRE ei ole teinud ettepanekuid ja miks ei ole arutatud. Me tegime ettepanekuid, terve suure hunniku ettepanekuid tegime. Täiesti mõistlik oleks võtta praegu rahulikult aeg maha,

ajage see raha kokku, siin on väga palju võimekaid ja ärimaailmas tuntud inimesi, tehke see ära vabatahtlike rahaga, ja kõik sooviavaldajad siit saalist, alustage oma andmete vabatahtliku andmisega. Alustage hea tahte näitamist, kõik, kes te seda seadust väga toetate, alustage sellest. Võib-olla, kui ühel päeval on näha, et see nii hea asi on, siis tuleb ülejäänud rahvas teile järele. Lõpetage see survestamine ära ja jätke Eesti inimesed rahule! Tegelege probleemiga, mis tegelikult probleem on.

Hea esimees! Head sõbrad! Tarmo rääkis siin esimese kõnelejana palju vabadusest.

lause, et vabadus ei ole mitte see, kui sa teed, mida sa tahad, vaid vabadus on see, kui sa ei pea tegema seda, mida sa ei taha. Siit tulevadki

See tähendab seda, et andmebaasid on mulle olnud alati südamelähedased. Esimest tõsist andmebaasi ma nägin siis, kui me Uno Kaskpeitiga käisime

Kui seal löödi minu nimi sisse, siis tulid sellised andmed, et ma imestasin, kuidas

Tulimegi koju ja hakkasime muidugi tegema omale piirivalve andmebaase. Keeruliseks ei taha minna, muidu muidu läheb see asi liiga spetsiifiliseks. Kõige esimene andmebaas, mis meil oli, oli kladesse kirjutatud. Me selle järgi kontrollisime piiriületajaid ja seal olid vastavad märkused piirivalvuritel

Tänaseks on meil piiriületamise ja Schengeni süsteemi kontrollimiseks üheksa andmekogu.

Loomulikult, aga see korrastamine on muutunud, kuidas öelda, niivõrd sellega, mis alguses oli mõeldud. Siin tuleb väga tõsiselt sellele otsa vaadata. Loomulikult, enamus andmekogusid, mis on meil kasutusel ja mis tagavad Schengeni süsteemi

Aga ka siis olid meil niimoodi need asjad alguses organiseeritud, et piirkonniti olid erinevad andmete registreerimise süsteemid ja ühitamine võttis aega.Tänaseks on Politsei‑ ja Piirivalveametil olemas süsteem. Aga ka see süsteem vajab targalt kohtlemist, tarka käsitlust, sest

See ei ole, kuidas öelda, väga lihtsalt võetav asi. Ma ei taha ja kindlasti ei tohi hirmutada inimesi, et nüüd hakatakse teid igal sammul jälgima. Meil on ka nii, kuidas öelda, igal kontrollil peab olema järelkontroll. Aga see ei toimi alati. Ei saa olla alati kindlad, et kõik need süsteemid on lõplikult kindlustatud. Ma arvan, et selle seaduseprojektiga tuleb veel tööd teha, siis saab sellest võib olla väga hea väga hea seadus. Nii ütles ka Paul siin selle kohta, et neid asju tuleb targasti teha. Ausalt öelda on Paul tark inimene. Nii töötame edasi ja ärme laseme viletsal projektil seaduseks saada! Aitäh! Aitäh! Paul Puustusmaa, kas teil on protseduuriline küsimus? Repliik. Selge. Siis ärge pange seda protseduurilise märki, vaid lihtsalt pange see sõnavõttude alla. Mart Helme, palun vasturepliik! Aitäh! Riho Breivel juhtis tähelepanu sellele, et mina omal ajal olin selle eelnõu kooskõlastusringile saatja. Ma tahan veel kord protokolli huvides rõhutada, et tol korral oli jutt sellest, et see on uus IT‑lahendus, mida on vaja selleks, et aegunud ja ülalpidamise poolest kallid ja ebaturvalised olemasolevad andmesüsteemid asendada. Täna siin saalis me oleme juba korduvalt kuulnud, sh komisjoni ettekandja poolt, et vanad süsteemid, vanad andmebaasid jäävad alles ja lisandub uus. Järelikult müüdi mulle seda valega ja see vale tuleb pikkamööda välja. Aitäh! Aitäh! Nüüd Paul Puustusmaa vasturepliik,

Aitäh! Uno Kaskpeit. Kuna ka minu nime nimetati enne, siis ütlen, et me käisime tõesti Ameerikas omal ajal, teenistuse ajal. Seal olid need andmebaasid ja asjad väga võimsalt välja töötatud.

Head inimesed! Kallid kolleegid! Nagu ikka ja nagu on tavaks saanud, mõnevõrra kurvastav on see, et

See on väga tark ütlus. Teisendades seda maarahva keelde, tähendab see seda, et see, mis kiirelt valmis, see ka kiirelt rikki läheb.

ja tema sõnad olid veel sellised, et see on küll väga hea seadus, väga hea seadus, ja me oleme progressi poolt, aga selline kiirustamine on ebamõistlik. Ebamõistlik, juhul kui me püüame luua arusaamatuid ja kummalisi andmebaase.

meil on vaja 14 miljonit. Miks on vaja? Sellepärast, et meil on kümmekond andmebaasi, aga meil on veel ühte vaja. Meie küsime siin, miks siis veel ühte on vaja. See on parem ja see on turvalisem. Sest see on üks uus, kuhu kokku lähevad teised andmebaasid. Küsime, kas siis teised andmebaasid kaovad ära. Ei, need jäävad ka alles. Aga miks siis ei saa neid teisi kohendada, paremaks teha?

Ei ole ju õige see, et üks andmebaas on parem kui kümme. Sellepärast, et ühte on ju kergem röövida kui kümmet või varastada või kuidas nende andmete võtmine või hiivamine sealt käib. No need garantiid, mis sealt tulevad, olid ka minu jaoks päris arusaamatud.Mis me veel teada saime? Saime teada, et lombakas pruuni iirisega Albaania vanamees varastab kanu ja kui ta on siin Eestis, siis me saame tema kohta andmeid koguda, juhul kui ta varastab kanu või juhul kui ta on lombakas. Tegelikult me ei tea, kas ta varastab kanu ja kas ta on lombakas, aga me lihtsalt kogume neid andmeid igaks juhuks, sellepärast et üks hetk, kui ta ikkagi kuskil vahele jääb, siis siis on hea kellelgi seda küsida. Kellel on hea küsida? Algul ma arvasin küll, et Albaania prokuratuur võiks küsida, aga tuleb välja, et nii ei saa, piisab Euroopa Liidu prokuratuurist, kes küsib neid andmeid ja püüab neid kätte saada. Ja siis, kui need andmed on käes, kustutatakse

Mis on veel häirinud? Meie oleme siin korduvalt pöördunud selle andmebaasi loomise küsimuses spetsialistide, teadjate, tarkade inimeste poole. Me oleme küsinud, sellepärast et meil on mure, EKRE‑l on mure. Me oleme küsinud seda, kas

ja kes on vastutav töötaja. Vastuseid me pole saanud. Me oleme küsinud, kas andmebaas on mõeldud isikusamasuse tuvastamiseks avalik-õiguslike ülesannete täitmisel, mis on seotud riigi julgeolekuga, kui isikut ei ole võimalik tuvastada või tema isikusamasust kontrollida tavapärasel viisil. Me ei ole vastuseid saanud. Aga neid küsimusi ja saamata vastuseid on meil võib-olla liiga palju. Võib-olla liiga palju. Sellepärast, kuna meil on need vastused saamata, kuna me ei näe tegelikult, et selle andmebaasi moodustamine looks lubatud turvalisust, kuna me ei näe, et selle andmebaasi loomine andmete kogumisel tooks meile vajaliku riikliku julgeolekutagatise, kuna me ei näe, et sinna kogutavad andmed oleksid piisavalt kaitstud ja turvatud, ja kuna sellega tõepoolest luuakse üleüldine Euroopa Liiduga seotud jälgimissüsteem, siis on ju arusaadav, et me ei taha, et see sellisena tuleb. Võib-olla tegelikult, nagu ütleski Rene Kokk, on see ikkagi hea, aga me tahame seda veel teada, kas ta on hea.

ärgem kiirustagem! Tark ei torma, võtame aja natuke maha, laseme sellel kuumal suvel meie pead ära jahutada – või on see vastupidi, et paneb vere paremini käima – ja tuleme sügisel kokku, vaatame uute täienduste ja mõtetega, mis on tulnud, et kas see on hea. Võib-olla ongi hea. Kui ta on hea, siis olen mina esimene, kes selle poolt hääletab. Aga täna olen ma selle vastu ja soovitan seda kõikidele teistele ka. Aitäh!

tõesti paraku ei mõistnud, miks on vaja sellega kiirustada. Ma kinnitan, et ma olen endiselt sama arvamuse juures. Kui osutuvad tõeks jutud, et Siseministeeriumil on plaan likvideerida päästekomandosid, selleks et hoida kokku raha selle superandmebaasi loomiseks,

Ma alustan sellest, et ma olen väga selle poolt, et kaasaegsed tehnilised lahendused aitaksid meil luua turvalisemat keskkonda, pahalased saaksid kiiresti kinni püütud, tõendid oleks vormistatud piisavalt ja korrektselt, kohtupidamine oleks õiglane, kuid efektiivne. Me teame, et kuritegevusega võitlemise juures on kaks kõige tähtsamat põhimõtet karistuse vältimatus ja kiirus. all olev eelnõu oma põhijoontes on väga hea eelnõu ja tulevik ongi selliste, ütleme nii, universaalsete, kiirete ja automatiseeritud lahenduste päralt. Nii et selle eelnõu eesmärk ja siht on õiged. Aga kavatsetavad sammud ja vahendid vajaksid minu arust veelgi rohkem lahtiseletamist

Aga ma kardan, et ma pean osaliselt ennast kordama, sest üsna hästi on neid punkte tabanud ka näiteks Rene Kokk ja samuti Leo Leo Kunnas just oma küsimustes ja Rene ka oma kõnes. Aga kõigepealt põhjendused. Väga selgelt on tulnud välja ainult see eesmärk ja siht, et läheks kiiremaks ja paremaks. Kui me vaatame detaile, kuidas see täpselt käib, miks on just sellised lahendused valitud, siis me näeme, et

sellist kuvandit, et lahendus on väga turvaline, siis minu konkreetsele küsimusele vastates ütles ettekandja, et ta ei väida, et see on turvaline,

Kui palju on kiirem, kui palju võidab aega, kui palju hoitakse kokku näiteks töötunde või töökohti? Kõike seda me kahjuks ei kuulnud. Kui me räägime andmebaasidest ja koondamisest, siis algkoolitasemel matemaatika ütleb, et kui kas sõjalisel vastasel, sõjalisel luurel või kuritegelikul grupeeringul oli enne vaja osta ära või värvata üheksa inimest või kümme, kui palju neid andmebaase praegu piisab ühest. Neil tuleb kindlasti rahaline ja ajaline kokkuhoid. Ma loodan, et need asjad nii lihtsad muidugi ei ole, aga iseloomustamiseks see näide, ma arvan, on üsna paslik. Edasi, milline on üldine strateegiline suund IT‑teenustes ja milline on kõne all oleva projekti koht seal,

see näitab pealiskaudsust, kuigi loogika on siin olemas, et see peaks olema see suund. Üldine korraldus ja poliitiline kultuur. Ettekandja oli siin

See näide ütleb, et see ei ole nii vähe levinud praktika, kui me võib-olla tahaksime uskuda.Ja selline üldine aspekt. Tegemist on ju tundliku teemaga, see puudutab inimeste isikuvabadusi, see puudutab teatud võib-olla põhjendamatuid hirme. Aga meie kohus on need küsimused ära vastata ja hirmud maandada. Me ju kõik aeg-ajalt loeme, et

riigijuhtide kohus need hirmud ja kahtlused maha võtta. Kui vaja, siis seletada mitu korda. Me kõik oleme kuulnud häid põhimõtteid kaasamisest, rahva arvamusega arvestamisest, demokraatiast selle laias mõistes jne. Iga inimene on loomulikult mures oma privaatsuse pärast, on mures oma õiguste pärast. Selles ei ole midagi taunitavat. Seletamine on samuti meie töö. Võttes kokku: eelnõu eesmärgid ja suund on positiivsed, aga lahenduste puhul ei ole täit kindlust, et nad on vajalikud, turvalised ja läbimõeldud. Aitäh!

mis on selle uue andmebaasi mõju nii turvariski seisukohalt kui ka võimaliku pahatahtliku ärakasutamise seisukohalt ametiisikute poolt. Me ei saanud siin häid vastuseid nendele küsimustele. Ma täiesti usun kolleeg Andrei Korobeinikut, et ta heast südamest andis oma vastuseid, aga aga lihtsalt see, kui kolleeg Andrei ütleb, et see kõik on turvaline, ei saa ju meie jaoks olla päris piisav põhjendus või garantii, et see andmebaas saab turvaline olema. Kas on olemas mingid barjäärid või puhvrid, mis takistaksid ametiisikutel seda ära kasutamast mingitel oma mitte kõige puhtamatel eesmärkidel? Siia lisandub ka, ütleksin niiviisi, Hermani sündroom, kadunud agent Simmi järgi, kes lihtsalt olles andmebaaside võtmekohas, kasutaski neid täiesti halastamatult ära meile mitte headel eesmärkidel. Aga aitäh!

Tahtsin öelda seda, et ei ole tõesti täna saanud vastust see küsimus, milliseid analüüse ja kui põhjalikult on tehtud. Seda sai ettekandjalt siin mitu korda

üldjuhul ma olen väga ... Jaa, ma vist märkasin õigesti, et Paul Puustusmaa kasutas minu nime ja üldjuhul ma olen väga ... Ausalt öeldes seda nüüd ei oska täpselt öelda, aga Alar Laneman küll teie nime kasutas.

Minu vaated võivad olla hästi kummalised, aga ma julgen väita, et medalil on seitse külge, lihtsalt tuleb natukene rohkem fantaasiat kasutada. Eelnõu esitaja ongi just see, kes sunnib mind selle asja siin praegu välja ütlema, et mitte teha surmapattu, kui ma ei reageeri sellele, kui ma näen murekohta.Eelmine ettevõtmine, mis Andrei Korobeinikul siin oli ja mida ta esindas, oli nn koerte Rate,

head, turvalised, mitte ainult seda, et nad on koššer lihtsalt seal paberi peal. Seega, see on ettevaatus. Ma pidasin seda vajalikuks välja öelda. Igaühel on erinev vaatenurk ja mida vähem me sellest räägime, seda rohkem tekib erinevaid vandenõuteooriaid.See oli minu üks nägemusi. Keegi võib öelda, et see on meelevaldne, aga see on minu elukogemuse pealt, et usalda. Konservatism ongi see, et sa alalhoidlikult tunned mingit ohutunnet. Ma ei taha, et jälle tuleb mingi muu asi, mida keegi kuskil kuritarvitab. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Mart Helme.

Tänan selle võimaluse eest siit auväärsest kõnepuldist taas kord sõna võtta! Lugupeetud eesistuja! Lugupeetud kolleegid! Seda eelnõu arutades jääb vahetevahel mulje, nagu selle eelnõu kaitsjad, kirglikud kaitsjad, kujutaksid ette, et me elame 19. sajandi lõpuperioodil, kui Metsikus Läänes möllasid sellised tegelased nagu Willie the Kid ja muud revolvrikangelased, keda otsiti taga käsitsi joonistatud portreepiltide alusel, mis tihtipeale olid väga vildakad, sellepärast et kuskil oli ta habemega, kuskil oli ta ilma habemeta, keegi oli näinud teda kiilaspäisena, keegi oli näinud teda kaabuga. No ja püüa siis tuult väljal! Meil oleks just nagu samasugune olukord. Pätte ei saa kätte, sest meil ei ole moodsat näotuvastussüsteemi. No tegelikult on meil kaheksa erinevat andmepanka ja me elame 21. sajandis. sajandis. Võib-olla kõik teist ei ole erilised tele‑ ja filmivaatajad. Mina olen väga suur igasuguste põnevusseriaalide vaataja, see on üks lõõgastumisvorm minu jaoks. Ma viskan peast ära kõik selle, mis toimub siin saalis, siin majas ja poliitikas tervikuna, ja vaatan, kuidas elavad ja toimetavad

Mõrvaennetajad on üks selline võitluspaar, kes kasutab superarvutit, mis omakorda kasutab kõikvõimalikke kaameraid metroodes, tänavatel, kontorites, pangaruumides jne, mis mis töötavad näotuvastussüsteemi alusel. Kui nüüd keegi püüab öelda, et seesama ei tule kasutusele meil pärast seda, kui me selle eelnõu heaks kiidame, siis see on vale. Loomulikult tuleb! Loomulikult tuleb! Kõnnite rahulikult mööda Viru tänavat, seal on kuskil mingisugune kaamerakene, see kaamera salvestab ja tunneb teid kohe ära: ahaa, see seal on Martin Helme, ahaa, see seal on Ruuben Kaalep, mis sellest, et tal praegu habe on, mis sellest, et Martinil on päikseprillid ees, mis sellest, et ta on kaabuga tunneb ära. Tänasel päeval me oleme siin, meil on saadikupuutumatus ja veel ei ole meil totalitaarset valitsust. Veel ei ole. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond võitleb kõigi vahenditega, kaasa arvatud praegu siin saalis, et sellist valitsust meile ka ei tuleks. Aga ühel hetkel võib see nii olla.

–, kuidas protseduurilised tuleb ära lõpetada, olgu kindel tähtaeg, mille jooksul tuleb kõik eelnõud ära menetleda, ja mis hullud ideed tal seal veel olid. Ma küsisin ta käest koridoris: "Kulla Siim, kas sa tahad Põhja-Korea parlamenti või?" Mulle jäi mulje, et ta ei saanud üldse aru, millest me räägime, mis näitab seda, et ta tahabki Põhja-Korea parlamenti. Aga meie ei taha. Meie tahame, et me saaksime tõepoolest esitada protseduurilisi küsimusi, pommitada ettekandjaid küsimustega, pidada kõnesid, paljastada koalitsiooni teerullitaktikat ... Palun lisaaega. Kolm minutit. Hea ettekandja! ja hoida elus parlamentarismi, parlamentaarset debatti. Noh, me võiksime ju öelda ka nii, nagu meil öeldakse kohtuprotsessi kohta, et meil on võistlev kohtuprotsess, prokurörversusadvokaat ja vastupidi. Me teame, et selline võistlev kohtuprotsess, kui ta on aus, viib lõpuks tõeni.

trumbid.Täpselt seesama peaks toimuma siin saalis: võistlev protseduur. Ärme nimetame seda protsessiks, nimetame seda protseduuriks! Võistlev protseduur, mille abil me jõuame seadusloomes parima tulemuseni. Aga praegu me ei jõua. Nüüd tahab juhtiva koalitsioonipartei auesimees selle nulli keerata, et isegi seda ei oleks. No nii ei saa! Me oleme kuulnud viimastel päevadel nõrkemiseni seda, kuidas kogu selle kurjuse juureks olen mina: mina kooskõlastasin, mina saatsin kooskõlastusringile. Tõepoolest tehti selgeks, et meil on IT‑süsteemid vananenud, ebaturvalised ja on vaja uut turvalisussüsteemi. Aga siin on üks asi, millele ei ole vastust saanud. Kus serveris, missuguses IT‑formaadis kogu seda informatsiooni hoidma hakatakse, seda ei ole meile öeldud. See on väga oluline. Kes kontrollib kontrollijaid ehk neid inimesi, kes sellele superandmepangale ligi pääsevad? Kui suureks see andmepank võib paisuda? Seletuskirjas öeldakse väga selgelt, et sinna tulevikus hakatakse lisama silmaiirist, DNA‑d ja muid vajalikke andmeid. Teiste sõnadega, meil on just nagu restoranis avatud arve. Me võime lõpmatuseni prassida, sest arve on avatud ja kunagi keegi tuleb, kes maksab selle kinni. Meil on siin samuti avatud arve, sinna pannakse kogu aeg juurde uued praed ja uued joogid – seekord küll mitte autosse. Millega see kõik lõpeb? Seda teab vaid vanajumal taevas ja seda ei ütle meile need, kes kirglikult kaitsevad seda, et nad saaksid selle andmepanga enda käsutusse. Lõpetuseks. 1940. aastal otsisid okupatsioonijõud tikutulega metsadest, maakodudest, linnakeldritest ja pööningutelt meie kaitseväelasi, meie politseinikke, meie muid avaliku elu tegelasi.

palun! Palun mikrofon! Aitäh! Tõepoolest, see probleem ja oht, mille Mart Helme oma kõnes välja tõi, on väga reaalne, ehk

väga lihtsa ja võimsa ligipääsu inimeste asukohale, nende tegevusele jne. See on väga reaalne, sest selle kohta me näeme näiteid, mis ei ole ainult kusagilt põnevus‑ või õudusromaanidest võetud. Esimene näide on Hiina. Hiina on riik, mida me oleme mitmetes välispoliitilistes debattides siinsamas saalis hiljuti käsitlenud. Puna-Hiina kommunistlik režiim kasutab täpselt sellist näotuvastustehnoloogiat, eriti oma mässulistes provintsides, vähemusrahvaste kontrollimiseks, ta kasutab seda teisitimõtlemise mahasurumiseks. See on täiesti selgelt totalitaarne käitumisviis. Teine selline näide on suurkorporatsioonid, mis omavad sotsiaalmeediat,

Aitäh! Ma tahaksin ka teha repliigi. Esimene pool sellest repliigist käib tõepoolest selle kohta, et väidetavalt oleme eelmise valitsusega kogu selle kurja eelnõu taga. Tegelikult on lugu ikka hoopis muud moodi. Esiteks, kogu seda plaani hakati pidama juba enne seda, kui Konservatiivne Rahvaerakond sai valitsusse, selleks eraldati lausa rahagi. Mul on kuri kahtlus hinges, et hakati ka kohe neid andmeid koguma, millisel juhul on tegemist illegaalse andmetöötlusega. Siin peaks mõnede inimeste pead veerema, aga seda peab veel kontrollima. Teiseks, see, kuidas süvariik seda andmebaasi ideed müüs, mitte ühele ministrile, vaid mitmele ministrile, oli see, et müüdi valega. Kolmas oluline asi on loomulikult see, et kui me saime aru, mis selle eelnõu sisu on, siis me panime ta ju eelmises valitsuses seisma. Ta ei jõudnud kooskõlastusringidest kaugemale. Selleks kooskõlastusringid ju ongi.Aga sellest jälgimisühiskonnast, millest siin juttu oli, ma loeksin teile ikkagi ette. Me oleme häbiväärselt vähe saanud lugeda George Orwelli "1984". Loen siit lõigukese ette: "Armastusministeerium oli hirmuäratav asutus. Sel ei olnud ühtki akent. Winston ei olnud kordagi käinud Armastusministeeriumis, isegi mitte poole kilomeetri kaugusel sellest. See oli koht, kuhu oli võimatu pääseda muidu kui ametiasjus, ja ka siis tuli tungida läbi traattõketest, raudustest ja peidetud kuulipildujapesadest labürindi.

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud armsad kolleegid! Siin Riigikogu koridorides on viimastel päevadel ja isegi täna olnud küsimusi, miks me seda eelnõu nii jäigalt vastustame. Sellel on õige mitmeid põhjuseid ja nendele on siin täna väga palju ka tähelepanu juhitud. Näiteks Henn Põlluaas juhtis nendele korduvalt tähelepanu oma küsimustes.Mina ütleks, et me kindlasti ei ole uuenduste vastu. Aga alustame sellest, et üsna algusest peale, kui praegune valitsus tõi nimetatud eelnõu parlamenti ja kogu menetlusprotsess algas, oleme me kogenud, et konstruktiivne dialoog on takerdunud. Hetkel me näeme, kuidas kõikidele meie ettepanekutele jõuda mingitelegi kompromissidele vastatakse aina jäigema teerulliga. Näeme, et koalitsiooni poolt toimub sõna otseses mõttes põhimõtteline jonnimine ja sellest on tegelikult väga-väga kahju.Sellest on täna samuti mitu korda räägitud ja seda on ka propagandavõttena meediasse paisatud, justkui endine siseminister Mart Helme oleks selle seaduseelnõu autor. Tegelikult on sellest ju räägitud, et ta saatis selle seaduseelnõu ainult kooskõlastusringile. Me teame, et kooskõlastusringil võib juhtuda igasuguseid asju. Tema ajal ei jõudnudki see seaduseelnõu mitte kusagile. Kui me vaatame seda seaduseelnõu, mille tema saatis kooskõlastusringile, ja seda, mis on praegu siin Riigikogus, siis me väga selgelt näeme, et juba puhtmahuliselt on nende kahe eelnõu vahe neli A4‑lehte. See tähendab seda, et sinna on tulnud väga palju lisandusi. Kõigi nende lisanduste kohta oleme üritanud esitada küsimusi, saada selgust, tegime ka muudatusettepanekuid, millega juhtisime tähelepanu ohukohtadele, mida aga komisjonis ei arvestatud, mistõttu olemegi jälle selles seisus, kus me oleme.Hea kolleeg Siim Pohlak juhtis tähelepanu Postimehes ilmunud artiklile, kus räägitakse sellest, kuidas uusim tehismõistus suudab näo põhjal tuvastada isegi inimese poliitilised vaated. Me teame, et tõepoolest on areng tehisintellekti suunas meeletult kiire. President Kaljulaid on isegi soovitanud, et me peaksime hakkama mõtlema seksist robotiga. Noh, kui

kõigi seaduseelnõude juures seda tehisintellekti kiire arengu aspekti, sest sellest lähtuvalt on ka ohukohtade areng sama kiire. Ma pean silmas meie isikuandmete turvalisust ja nende võimalikku sattumist võõrastesse kätesse. Seda võimalust ei maksa sugugi mitte alahinnata.On räägitud ka murest, mis on lihtsate kodanike südames. Nimelt sellest, et kui näiteks peaksid mandaadi saanud valitud ja mandaadi andnud valijad selle aja jooksul, mis jääb korraliste Riigikogu valimiste vahele, jääma milleski kardinaalselt erinevatele seisukohtadele, olema eri meelt ning seetõttu tekib valijatel vajadus oma eri meelt olemist mingite otsuste suhtes avaldada meeleavaldustel, siis nagu me nägime 11. aprillil, saatis valitsus talle mittemeeldiva arvamusega ja talle mittemeeldivate inimeste vastu, kelles ta nägi ohtu oma eksistentsile, suurel hulgal jõustruktuure: politsei, politsei eriüksuse koerad, riietas terviseametnikud politseivormi. Kuna praegu ei ole sellist superandmebaasi veel olemas ja rahvast saab ohjata vaid toore jõuga, nagu mujal maailmas pidevalt näeme, nii ebademokraatlikes,

mitte ainult meil, vaid ka teistes riikides käib vilgas töö ja tegevus selle nimel, et rahvast saaks allutada totalitaarsele jälgimisühiskonnale. Eesmärk on muidugi see, et keegi isegi ei julgeks enam mõelda, et ta tahab kunagi kusagile minna avalikult meelt avaldama, sest ta teab, et juba mõte sellest võib tema silmaiirisest näha olla, kui ta supermarketis oma igapäevaoste teeb. Noh, valitsustele see muidugi meeldiks, ei pea enam koertega oma rahva vastu minema. Aga nii nagu Alar Laneman oma sõnavõtus mainis teatavaid julgeolekuohte ja ka Mart Helme oma kõnes nimetas, et seal on üks nüanss veel. Seda andmebaasi saavad ilmselt kasutama hakata ka välismaised struktuurid. Eelnõust seda välja ei loe, aga erinevates komisjonides on seda põhjusena välja toodud. Mina ei ole väga kindel, et meie politseinikud, kaitseväe tegevväelased, eridemineerijad ja teised tahaksid, et nende biomeetrilised andmed, DNA ja näotuvastus oleksid ühes digitaalses andmebaasis kättesaadavad. Mart Helme rääkis juba, mis toimus 1940. aastal. Aga ka nüüd me teeme oma inimeste kohta detailse andmebaasi, mida Kremli küberitel on ülimõnus maha kopeerida ja võimaluse korral kasutada. Ma arvan, et meie politseinikud ja kõrgemad sõjaväelased peaksid päris mures olema, et nende biomeetrilised isikuandmed on ühe kliki kaugusel. Kõige selle tõttu, mida ma teile siin oma kõnes rääkisin ja mida on [rääkinud] väga paljud meie fraktsiooni saadikud, ja mitte ainult nemad, ka Tarmo Kruusimäe

Aitäh! Tõepoolest, nii nagu eelkõneleja ütles, tunnen ma väga suurt muret muret selle pärast, kuhu täna võimulolev valitsus on Eesti riiki ja meie ühiskonda viimas. Ma usun seda, et kui Siim Kallas, püüdes EKRE‑t mustata, väitis, et Lenin ja Kaljurand – või kes ta pagan oli? Kingissepp!

tõeks tänase valitsuse käe läbi.Ja kõige kurvem, ma kujutan ette, on see, et suurest murest ja nördimusest pööravad ümber ka kõik need mehed ja naised, kes on Eesti vabaduse ja demokraatia eest võidelnud ja langenud. Nende hulka kuuluvad minu mõlemad vanaisad, kes võitlesid vabadussõjas, minu vanavanaisa, kes oli Eesti sõjaväe esimene tervishoiuülem, minu tädimees Andres Larka, vabadussõjalaste presidendikandidaat, kes täpselt samasuguse katse tõttu luua kontrollitud ja düstoopset politseiriiki pidi kannatama koos sadade teiste vabadussõdalastega, ja kõik muud, ülejäänud, kogu meie Eesti rahvas. See ei ole see, kuhu me

Aitäh, lugupeetud spiiker! Head kolleegid! Eks siin ole mitugi asja juba ära öeldud, aga tuleb mõned asjad üle käia. Mind väga-väga häirib, et kogu seda eelnõu on algusest saadik müüdud valedega. Seda müüdi valega endisele siseministrile Mart Helmele, seda müüdi valega endisele siseministrile

meie praegustele läbirääkimistele eelnenud komisjoni ettekande ajal, sest ka komisjoni ettekandja Andrei Korobeinik ei olnud meiega aus, vaid jätkas nende valede ketramist. Loomulikult on seda müünud avalikkusele valega siseminister Kristian Jaani, aga nagu me märtsikuu alguses juba tõdeda võisime ja ära õppisime, siis meie siseministril tuleb valetamine kergesti nagunii.Ma toon teile näiteks ühe lihtsa vale, millega alustati siin Riigikogus seda juttu: meil on seda eelnõu vaja, sellepärast et Euroopa Liit nõuab. No No millist koeraokset ei ole püütud müüa Riigikogule maha selle jutuga, et Euroopa Liit seda meilt nõuab, alates sõnavabaduse piiramisest ja lõpetades mingisuguste absurdsete

Jah, on küll sigadus, totaalne sigadus, väga ohtlik sigadus on küpsemas. Kuigi komisjoni ettekandja jutust nagu seda väga kätte ei saanud, siis komisjonis sai sai see küll selgeks, et antud eelnõu on blankoveksel. Me võime ju siin valetada, vassida või keerutada või lolli mängida, kuidas keegi tahab. Aga eelnõus ei ole midagi kirjas silmaiiristest või DNA‑dest. Ei peagi olema. Eelnõus on loodud mehhanism, mis tulevikus võimaldab hakata liitma sinna silmaiiriseid ja DNA‑sid ja kõiki tehnoloogiaid, mille kohta me veel isegi ei tea, et nad olemas on. See loob võimaluse. Saime selgeks, et selleks piisab siseministri käskkirjast. see on küll õige äge lävend suure venna, totaalse jälgimisühiskonna järgmiseks sammuks: ei ole enam üldse vaja parlamenti tulla, ei ole isegi valitsusse vaja minna, piisab siseministri käskkirjast, mille ametnikud valmis nahistavad ja süvariigi eestvõitlejad lauakesele panevad ilusa jutukesega sellest, kuidas meil on vaja natuke IT‑süsteemi uuendada: "Ja noh, kuna kuna tehnika areneb ja maailm areneb ja ega te nüüd tagurlased ei ole, siis paneme sinna selle väikese asjakese ka sisse. Ja muuseas, see läheb meile maksma 16 või 17 miljonit, aga seda on vaja sellepärast, et kõik asjad kukuvad muidu kokku ja kui me seda kohe ei kuluta, siis varsti enam ei ole Eestis võimalik üldse mitte midagi teha, ei saa te ID‑kaarte, ei saa juhilube, ei saa mitte midagi." Ja siis, kui see 16 või 17 miljonit on valega võetud ja ära kulutatud, tehakse sellega üks andmebaas, mida tänane andmekaitseseadus ei luba üldse teha.

Siis meile öeldakse: "Ei, need teised, ülejäänud, mille kohta me ütlesime teile, et me paneme need kinni, me neid teisi, ülejäänud andmebaase tegelikult ikkagi kinni ei pane, need jäävad ka alles." Ja ah soo, see pidi olema vajalik Euroopa Liidu jaoks. Aga ei, see ei ole tegelikult vajalik Euroopa Liidu jaoks. Kõik Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö erinevad infovahetused on meil nendes teistes, varasemates, mittekinnipandavates andmebaasides ju nagunii olemas, nende jaoks tullakse järgmises riigi eelarvestrateegias nagunii lisaraha küsima. No lihtsalt uskumatu jultumus, millega meile seda müüakse. Ma arvan, et see on üks osa vastusest, miks seda nii kangesti vaja on. Kahtlemata, üks osa vastusest võib ka see olla, et ongi tehtud illegaalselt meil üks andmebaas valmis, võib-olla seda juba kasutataksegi illegaalselt. Ja nüüd inimesed, kes on seda teinud ja kelle võiks selle eest vangi panna, muide, peavad kiiresti-kiiresti jäljekesed ära kustutama. Aga teine osa põhjusest, miks me siin madistame juba nädal aega järjest või tegelikult kauem, me oleme ju poolteist kuud järjest selle teemaga maadelnud ka komisjonis, on ilmselt see, et koalitsioon on sellest teinud enda jaoks tahtevõitluse küsimuse: kelle tahe jääb peale, kas koalitsiooni teerullitahe või opositsiooni kiuslike inimeste tahe? Ei no mis siis ikka, kui on tahtevõitluse küsimus, siis on tahtevõitluse küsimus. On jõllitamisvõistlus, kes esimesena silma pilgutab. Mulle tundub, et inimesed on alahinnanud meie tahet ja võitlusvalmidust. Ajakene hakkab otsa saama. Selle eelnõu kohta võiks pidada tunniajase loengu, aga vist ei anta aega. Kordame ikkagi üle. See on jälgimisühiskonna seadus, see on suure venna seadus, see on totalitaarse ühiskonna instrument. Jah, sinna saab tulevikus panna DNA‑andmeid. Jah, seda saab ristkasutada. Jah, seda andmestikku jagatakse vajaduse korral võõrriikidega. Jah, seda kasutust saab hiljem laiendada. Jah, sinna saab uusi asju juurde panna. Mitte keegi ei suutnud ära vastata kogu selle aja jooksul, mil seda on siin poolteise kuu jooksul menetletud, et aga milleks seda ikkagi vaja on. Kui vanad andmebaasid alles jäävad, siis milleks seda vaja on? Kui öeldakse, et seda ei hakka keegi kasutama, siis milleks seda vaja on? Kui öeldakse, et seal on hirmus toredad suured seinad vahel ja andmed on üksteisest lahti haagitud niimoodi, et keegi tegelikult teada ei saa, siis milleks tehakse andmebaas, mida tegelikult kasutada ei saa? saa? Ma veel kord ütlen omaenda kogemusest ministrina. Ma olen oma silmadega näinud, kuidas see jutt, et andmebaasis käimisest jääb alati jälg maha, lihtsalt ei vasta tõele. No lihtsalt ei vasta tõele! Rahandusministeeriumi ühel allasutusel oli turvaintsident ning avastati, et on käidud andmebaasis sees edasi ja tagasi jälgi maha jätmata. Aastate kaupa võetud, mida tahetakse, ja keegi ei tea, me keegi ei tea. Kui me selle tagauksekese kinni panime, siis natukese aja pärast ärkas üks riiklik julgeolekuasutus, kes ütles, et neil oleks vaja hakata sinna andmebaasile ligipääsu saama. Ärge tulge mulle rääkima, et seda kasutavad ainult inimesed, kelle me tuvastame, ja ainult juhul, kui see on hirmus vajalik. Ärge tulge üldse rääkima seda, kuidas see on kurjategijate püüdmiseks. Seda muinasjuttu võib rääkida meie tänane siseminister sama veenvalt, nagu ta rääkis neid teisi muinasjutte aprillisündmuste käigus. Nende muinasjuttude rääkimisega hävitatakse veelgi enam enda tõsiseltvõetavust ja aetakse veelgi enam inimesed tagajalgadele selle ohu ees, mida me näeme. Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Urmas Reitelmanni. Suur tänu, austatud Riigikogu esimees! Ma hakatuseks – äkki ma kukun lobisema – küsin kohe kolm minutit lisaaega. Jaa, palun! Aga äkki ei hakka ka. Alati on sellist teoreetilist keskustelu hea isiklike näidetega rikastada. Ma tooksin teile paar isiklikku näidet. Kõigepealt, Martin Helme mainis George Orwelli raamatu kangelast Winstonit. Head koalitsioonikaaslased enamasti teavad, enamus neist teab, et minu koera nimi on Winston. Ja miks ma Winstonist räägin? Minu Winston on andmekogus, see andmekogu puudutab tema terviseandmeid. Seda saavad vaadata meedikud, st veterinaarid, kui midagi peaks juhtuma. Sinna andmekogule on juurdepääs ka Winstoni kindlustusseltsil. Kuna ta on kindlustatud, siis osaliselt ma saan mingid summad tagasi, kui on vaja raviks raha. Härra Korobeiniku innustaval eestvõttel me seadustasime üleriigilise andmebaasi. Mis Mis muutub minu ja Winstoni elus paremaks, kui tema andmed on selles üleriigilises andmebaasis? Mitte midagi. Winstoni elukvaliteet sellest paremaks ei lähe, minu elu lihtsamaks samuti mitte.

kinni ja küsis, kas mul on varasemaid kiiruseületamisi. Mina ütlesin, et ei ole, ma tavaliselt kulgen põhjamaiselt. Ta ütles, et aga lähme vaatame. Ta kutsus mind politseiautosse. Mina istusin sinna taha pingile ja nägin displeid või kuvarit, kuhu minu isikuandmed sisse söödeti. Esimene asi, mis minu pildiga koos sinna tekkis, oli punane märge, et ma olen relvastatud. Miks on tavalisel liikluspolitseinikul vaja teada, et ma oman tulirelvi ja need on legaalsed? Mis see siia puutub?

"Märatsejad, tulge ja andke ennast üles, muidu me teeme teid kindlaks!" See arvutitarkvara oli toona juba kaitsepolitseil olemas. Nad said võrrelda passipilte ja videost ülesnopitud üksikuid märatsejaid. Loomulikult oli see aeglane, primitiivne ja tänapäeva võimalustega võrreldes ikka väga-väga vilets. Aga see oli juba olemas, juba toona meid jälgiti. Täna on siin küsitud, miks me kiirustame või miks nemad siin kiirustavad. Aga asi on ju ülimalt lihtne. Asi on ju selles, et sellised kahtlased asjad tuleb läbi suruda siis, kui kõigil on juba kõrini, inimesed on väsinud, tahaks minna oma roose kastma ja muru niitma. Sellepärast.

või ülesanne on asjad selgeks rääkida. Keda me täna siin näeme? Me näeme siin konservatiive. Istuvad ja on mures. Valitsuserakonnad töötavad pingeliselt oma kabinettides, tohutu pinge Loomulikult on IT‑süsteemid meil viletsad. Nii nagu Martin Helme ütles, maksuamet oli hädas sissemurdjatega. Tõenäoliselt oli kapo see, kes tahtis uuesti juurdepääsu nendele andmetele.

patsient on sattunud erakorralise meditsiini osakonda. Need on eluliselt tähtsad andmed, eks ole, aga ei klapi omavahel. Me raiskame 17 miljonit mingi jama peale, millest meie elu paremaks ei lähe, samas kui meil on asju, mida tuleks teha nüüd ja kohe, viivitamata.Loomulikult on IT‑lahendused Eestis lootusetult vananenud. Reformierakond ei ole aastaid sinna süsteemselt raha juurde pannud ega ole esitanud ka nõudeid. Süsteemid omavahel ei ühildu, kümned kümned ja sajad miljonid eurod on kulutatud erinevate riigiasutuste infosüsteemide arendamiseks. Tulemus on ikka väga nadi.Jälgimisest.

Kõik delegatsioonid olid äärmiselt murelikud, ütlesid, et see on inimõiguste piiramine, inimeste jälgimine ja ebaproportsionaalne. Kõik olid ühte meelt. Siis tuliBundeskanzlerinAngela Merkel, kes lõpetas selle diskussiooni ja ütles, et juulis tuleb äpp. Kõik. Igasugused inimõiguste diskussioonid sellega lõppesid. Mulle tundub, et siin on täpselt sama muster. Me läheneme ikkagi sellele, kuhu hiinlased on juba jõudnud. See on tegelikult muret tekitav. Veidral kombel on meedia vait. Nad peaksid praegu küsima, milleks seda vaja on ja kellele seda vaja on. Kõrvulukustav vaikus on selle asemel.

mitte midagi ei muutu. Küll aga muutub sellel IT‑arendajal, 17 miljoni võrra muutub tema elu paremaks. Selliseid küsimusi me peaksime esitama alati, kui me mingisuguseid kaalukaid otsuseid

Palun! Kolm minutit juurde. Räägime taas eelnõust, millega soovitakse luua uus andmebaas nimega automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteem ehk lühendatult ABIS. Selle andmebaasi loomine läheb maksma kokku ligemale 17 miljonit eurot. 17 miljonit eurot andmebaasi loomiseks, milleks otsene praktiline vajadus puudub ja mis on pigem järjekordne samm jälgimisühiskonna suunas.Eelnõu kohaselt hakatakse sellesse plaanitavasse andmebaasi kandma lisaks diplomaatilise passi kasutajate, rahvusvahelise kaitse taotlejate, elamislubade taotlejate ning Euroopa Liidu kodanike ja nende perekonnaliikmete alalise elamisõiguse registreerimisel andmekogusse kantavatele andmetele ka kõikide isikut tõendavate dokumentide taotlejate andmeid, demineerimistööga seotud tegevväelaste andmeid, riiklikus ekspertiisiasutuses töötavate isikute andmeid, politseiametnike andmeid, päästeametnike, kes tegelevad demineerimisega, andmeid, väärteomenetluses osalenud isikute andmeid, kinnipeetavate, kes kannavad karistust vangistusasutuses, andmeid jne. Seega hakatakse massiliselt koguma erinevaid isikuandmeid. Nendeks andmeteks on seaduseelnõu kohaselt isikute näokujutised ehk fotod, sõrmejäljed, peopesajäljed, aga eelnõu arutelude käigus on selgunud, et koguma hakatakse ka silmaiirise kujutisi ja DNA‑proove. See on kõigile mõistetav, et väljastpoolt Eestit riiki sisenenud isikute kohta ongi mõistlik andmeid koguda, et tagada meie riigi julgeolek ja siseriiklik turvatunne. Aga selleks on alates 2007. aastast kasutusel Schengeni viisaruumi ühtne andmebaas SIS II, kuhu on koondatud andmed probleemsete isikute kohta, kes on sisenenud Schengeni viisaruumi ja liiguvad viisavabalt liikmesriikide vahel. Järelikult on ABIS selleks, et koguda andmeid meie oma inimeste kohta. Küsimuse peale, miks on neid andmeid vaja koguda veel ühte järjekordsesse andmebaasi, kui senini on igal asutusel

vastati, et selle andmebaasi olemasolu korral on näiteks Eesti Kohtuekspertiisi Instituudil hea välistada kuriteopaigalt saadud sõrmejälgede hulgast politseinike sõrmejäljed. see ei tundu naeruväärse selgitusena? Kas tõesti arvatakse, et meie kriminaalpolitseinikud ei tea, kuidas sündmuskohal käituda, ja nad jätavad sinna oma sõrmejälgi või DNA‑d? Kas tõesti arvatakse, et kaitsevägi või päästeteenistus ei tea, kus ja milline demineerija on lõhkekeha kahjutuks tegemas, et koguda nende DNA‑d põhjendusega, et siis saab vigastuse korral tuvastada, kellega tegu oli? Samamoodi on küsitav vajadus koguda andmebaasi andmeid vanglas karistust kandvate isikute kohta. Need isikud kannavad juba karistust, järelikult on uurimisega nende süü tõendatud, kohuski kohuski on selles veendunud olnud ning nad süüdi mõistnud. Järelikult on politseis vajalikud andmed, et teo toimepannud isikut tuvastada, olemas olnud. Sellest peaks ju piisama. Milleks neid veel eraldi kuskile koguma hakata? Mida nendega peale hakatakse? Nüüd me jõuamegi väljendi "jälgimisühiskond" juurde. ABIS‑andmebaasi rakendamisega käivitub võimalus valimatult iga isikut mis iganes põhjusel tuvastada ja isikustada, omada niimoodi ülevaadet igast tema tegemisest, tervislikust seisundist,

Muidugi on oluline roll ka sellel, et mõni IT‑ettevõte saaks priske rahasüsti, ikkagi 17 miljonit, selle eest, et teha andmebaas, mida tegelikkuses vaja Seda seaduseelnõu ei ole võimalik toetada ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seda ei toeta, sest meie ei toeta inimeste põhjendamatut jälgimist ja kümnetes miljonites riigi raha raiskamist, samal ajal kui kärbitakse laste huvihariduse rahastamist, hävitatakse Eesti kaitsevõimekust ja kultuuri. Tänan tähelepanu eest! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Henn Põlluaasa.

Austatud eesistuja! Austatud kolleegid! Hea Eesti rahvas! Me oleme tunnistajaks äärmiselt kahetsusväärsetele protsessidele, et Eesti demokraatiat ja vabadust püütakse just nimelt nende demokraatlike võimaluste ja vahendite kaudu jalge alla trampida. EKRE viib siin Riigikogu saalis juba viiendat päeva läbi obstruktsiooni, et takistada orwelliliku ja düstoopse jälgimisühiskonna loomist, mida võimul olevad Reformierakond ja Keskerakond üritavad hetkel konkreetse eelnõu 366 abil jõuga läbi suruda. Tegelikult ei ole need viis päeva mitte ainukesed, mil me oleme võidelnud selle eelnõu vastu, vaid sellele eelnevad ju ka kõik lugematud tunnid komisjonides, meie ettevalmistatud muudatusettepanekud, vähegi panna koalitsiooni mõistma nende tegude kahjulikkust – et mitte ütelda: kuritegelikkust – Eesti rahva ja riigi suhtes. Paratamatult tekibdéjà-vu-tunne, et kõik see, kuhu meid viia tahetakse, on juba olnud. Oleme juba kord olnud ühiskonnas, kus iga inimene oli totaalse kontrolli all, iga inimese kohta oli võimuloleva režiimi repressiivorganitel sisse seatud personaalne toimik. Tänapäeva tehnilised vahendid on aga nende aegadega võrreldes võrreldamatult arenenumad ja tulemus, kui seda sama kurjalt kasutatakse, võib olla kirjeldamatult fataalsem. Valitsuse loodavasse superandmebaasi kogutakse erinevaid andmeid, mis toona, kui Eesti oli okupeeritud, oli õnneks veel võimatu. Kõik inimeste tuvastamist võimaldavad biomeetrilised andmed ehk sõrmejäljed, peopesajäljend, silmaiirisekujutis, foto ja automaatset tuvastust võimaldav näokujutis, isegi tema häälbiomeetria, kõnnak ja muu selline koondatakse uude superandmebaasi. Osa neist asjadest võetakse üle teistest andmebaasidest, suurt osa hakatakse alles koguma. Juttu on olnud ka inimeste ja kaitseväelaste DNA‑st. Kuna eelnõu põhjal täieneb uute biomeetriliste andmete loend jooksvalt, siis ei kujuta me ettegi, kuhu sellega välja võidakse Kõige drastilisem on, et eelnõu tutvustaja, komisjoni ettekandja, valetas meile otse näkku, korduvalt öeldes, et uusi andmeid koguma ei hakata. See ei vasta ju tõele. Seletuskirjas on must valgel kirjas, et sinna koondatakse olemasolevad biomeetrilised isikuandmed, nagu sõrmejäljed, näokujutis jne, mis ma ka ette lugesin, ja tulevikus muud võimalikud andmed koos silmaiirise, häälbiomeetria, kõnnaku ja muu sellisega. Ühesõnaga kõik, mida suudetakse tulevikus leiutada ja välja mõelda. See andmebaas saab olema üha suurem ja suurem, üha kõikehõlmavam ning ei piirdu ainult olemasolevate andmetega. Ja kõige selle laiendamiseks on vaja ainult ministri määrust, ei midagi muud. Väidetakse, et kõnealused andmed on eraldatud isiku nimest ja neid ei ole võimalik kokku viia. Ometi on kõikidel superandmebaasi kasutajatel nn võti, mis viib nime ja biomeetrilised andmed kokku. Igat lukku, mille inimene on loonud, saab ka inimene murda. Võiks ju öelda, nagu valitsus kinnitab, et see aitab edaspidi kurjategijate identifitseerimisele kaasa. Tõsi, kuid äärmiselt kaheldav on terve ühiskonna ja kõikide inimeste käsitlemine potentsiaalsete kurjategijatena. Kes välistab andmebaasi lekkimise või selle kuritarvitamise? Kes välistab selle sattumise küberkurjategijate või meie vaenlaste kätte? Seda enam, et server, mis andmebaasi sisaldab, kavandati viia Eestist välja. Mis välistab nn võtme sattumise võõrastesse kätesse? Miks me tekitame senistele andmebaasidele juurde veel ühe ja suurendame seeläbi võimalikke turvariske? Miks on sellega nii kiire, et koalitsioon keeldub igasugustest aruteludest, ettepanekutest ja kompromissidest, mida EKRE on korduvalt välja pakkunud? Küsimusi, millel puudub vastus, on mustmiljon. Menetluse kiirendamiseks võeti Riigikogu päevakorrast välja isegi mitmed muud olulised eelnõud. EKRE‑t süüdistatakse alusetute hirmude õhutamises, Riigikogu töö takistamises ja parlamentaarse demokraatia umbejooksutamises. Lenin ja Kingissepp pööravad hauas selle peale lausa rõõmust ringi. Tõepoolest, pööravadki, ja rõõmust! Rõõmust sellepärast, et meil luuakse totalitaarset jälgimisühiskonda ja politseiriiki tänaste võimulolijate poolt. Me oleme tunnistajaks, kuidas valitsus on teinud ridamisi erinevaid eelnõusid, mis kõik kõrs kõrre haaval loovad politseiriiki. Iseloomulik on siseministri tunnistus, et tema maailmavaade ongi politseiniku maailmavaade. Kui siia lisada veel vihakõneseadus ja superandmebaas, siis liigumegi sellisesse ebainimlikku ja düstoopsesse ühiskonda, mille vastu EKRE seisab kindlameelselt Ka Saksamaal jõuti massirepressioonide ja koonduslaagriteni pärast demokraatlike protsesside ärakasutamist ja kuritarvitamist. Kas me saame siit tuua mingeid paralleele? Kas meil luuakse mingit liberaalnatsistlikku ühiskonda? Mine sa tea. tea. Hämmastav on see, et meedia on selle kõik alla neelanud ja tunneb huvi hoopis selle vastu, kui palju see maksab. Head inimesed! See ei maksa palju. Riigikogu liikmed ööistungite ja täiendavate istungite eest lisatasu ei saa. Aga mis maksab, on see andmebaas. Selle asemel, et küsida, mis maksab obstruktsioon, võiks küsida hoopistükkis, mida me selle obstruktsiooniga kokku hoiame. Me hoiame tervelt 17 miljonit eurot kokku, kui me suudame selle ära hoida. See on terve see summa, mida valitsus tahab esimesel aastal Kaitseväe eelarvest kärpida. EKRE ei ole iialgi nõus sellega, et meie julgeolek, demokraatia ja kaitsevõime kaalukausile seatakse. Kui meil õnnestub see ära hoida, siis me päästame Eesti demokraatia, vabaduse, puutumatuse ja julgeoleku. Aitäh! Aitäh! Leo Kunnas, palun Riigikogu kõnetooli.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid, keda küll siin saalis on vähe! Kuna see on tänasel istungil minu ainukene kõne, siis ma kasutan selle ära selleks, et analüüsida obstruktsiooni hetkeseisu ja sellega seonduvaid asjaolusid. Aga konkreetse eelnõu kohta veel seda, et vastuseta küsimusi on väga palju. Mõjuanalüüsi, mis puudutab nii julgeolekuriske kui ka võimaliku kuritarvituse võimalusi, ei ole. Loomulikult on see kõik muude sündmuste kontekstis, mis on viimasel ajal toimunud. Meil on olnud mitmeid eelnõusid, mille abil on püütud riigi eriõiguslikele kordadele sobivaid ja kohaseid meetmeid üle kanda tavaolukordadesse. Meil oli ka 11. aprillil selgelt politsei ülemäärase jõu kasutamise näide. Kõik need asjad on kontekstis. Aga lähen nüüd teema juurde, mida ma tahtsin käsitleda. Hea Jüri! Kahtlemata on sul palju suuremad kogemused obstruktsiooni alal, kuna sa oled parlamendis vana kala, mina olen siin uustulnuk, roheline. Aga ma olen saanud selgeks, et obstruktsiooni korral on tähtis juhtimine, distsipliin ja planeerimine. Selles mõttes on see peaaegu nagu sõjaline operatsioon. Ma tunnustasin sind ka selle eest, et see oli üpris osav vastukäik koalitsiooni poolt, et lõigata välja lihtsalt nii nii palju eelnõusid kui võimalik ehk kaks teist lugemist, mis teeb kumbki vähemalt kolm tundi, võib olla kolm ja pool, ja kolm esimest lugemist, ka selline tunnikene igaüks või natuke peale – see teeb kümme tundi puhast võitu. Aga sellest ei ole piisavalt abi, sest algne kaotus viis tundi, mis tekkis sellest, et esialgne mammutistung jagati kaheks, ja loomulikult eilne ajavõit kokku võttes oli meie

opositsioonina ka erinevaid legaalseid võimalusi. Üks on protseduurilised küsimused. Ma saan aru, et see on mõningane ajude komposteerimine, mis teie suunal tuleb, aga mitte midagi pole teha. Siin on ka teisi väga lihtsaid võimalusi, nagu nimedele viitamine. Võib võtta lihtsalt fraktsiooni nimekirja ja selle ette lugeda, ja iga nimi tähendab kahte minutit, kui nime ei ole

peaaegu nagu võitlus lahingus: kui üks pool teeb sammu, teeb teine kohe vastu. Nii selles vastasmõjus need meie mõned päevad kujunevad.

mille on koalitsioon pannud veerema ja mis on veerenud peatamatult 30 aastat erinevate koalitsioonide käes ja suhteliselt laitmatult ja õlitatult, siis meil on siin tankitõrjekraav ka. Loomulikult saab panna teerullile teise käigu või teha väikese pöörde ja proovida sellest mööda minna.

juures. Meie fraktsiooni liikmed, kes pidid vahepeal täitma oma erakondlikke kohustusi ringkondades, on kenasti tagasi jõudmas ja saavad ka oma kõned peetud. Nüüd tulevad siis muudatusettepanekud, mida on 75. 75. Siin on jällegi lihtne matemaatika. Korrutame selle 75 kõigepealt 10‑ga, saame 750 minutit, ja kui me jagame selle tundideks,

kohaloleku kontrollidest. Need kohaloleku kontrollid on sellised huvitavad asjad, et kui kas või ühelgi juhul nüüd lugupeetud koalitsioonisaadikud ei jõua saali või ei jõua nuppe vajutada ja kohalolek langeb alla

järgmisel istungil, mis toimub homme. Ma juba mainisin seda, et minu isiklik lugupidamine, respekt koalitsioonisaadikute ja koalitsiooni suhtes tervikuna on muutumatu ja püsiv, positiivses mõttes. Aga

Te oleksite võinud pakkuda mingi oma variandi, kas 2,5% või 2,4%, kui teile ei meeldinud need variandid, mis meie pakkusime. Näiteks, te ei soovi näha tanke, vaid soovite selle asemel näha MLRS‑i. Miks mitte? Selle kõige üle saab läbi rääkida, ei ole küsimustki. See võimalus jäi teil kasutamata. Loomulikult, see konkreetne fakt, vaatamata minu isiklikele positiivsetele emotsioonidele ja suhtumisele kogu asjasse, on muutnud mind väga motiveerituks käsitlema seda seda praegu meil toimuvat obstruktsiooni nii põhjalikult, kui vähegi suudan. Ma loodan ka omalt poolt, et me siiski suudame leida siin mingi kompromissi, ja pakun seda ka siit kõnetoolist veel kord välja.

Me arutame praegu sellise superandmebaasi loomist, mis võib meid viia sammu lähemale jälgimisühiskonnale. Ma ei tahaks siin üldse üle dramatiseerida, see on tõsi, et niimoodi ei ole just, et kui me selle eelnõu tagasi lükkame, siis vabaneme jälgimisühiskonnast igaveseks ajaks ja igavesti, ja kui me selle eelnõu vastu võtame, siis valvab meid kõiki edaspidi Suur Vend. Nii see ei ole, aga kindlasti on küll nii, et see on samm vales suunas ja kusagil peab vastu hakkama. Muide, nagu mu aatekaaslane ja kultuurikomisjonikaaslane Moonika Helme täpselt teab, on see eelnõu ühes komplektis ka meediateenuste seaduse muutmise seaduse eelnõuga, millega on tahetud piirata õigust nähtusi ja protsesse vabas vormis Aga nüüd ma tahaksin teile selgitada, kust koha pealt niisugune mõtteviis üleüldse pärineb, et ühiskond ei ole mitte vabade kodanike ühendus, kelle moraalitase iseenesest pidevalt tõuseb, vaid on ülalt disainitav inimeste kogum, kelle efektiivseks töötlemiseks kindlas suunas vajabki valitsus nii sõnavabaduse piiramist kui ka informatsiooni, mille alusel seda töötlust toime panna. Ütlen kohe ära, et see ideoloogia või teooria on see, mille nimi on marksism. Selleks, et paigutada see eelnõu konteksti, tulebki selle marksistliku mõtteviisi olemust ja defekte

Üldistasin nii, et Marxi kui teoreetiku mõju on olnud kaasaaja ühiskondliku mõtte kujunemisele tohutu ja Marxi sotsiaalfilosoofia ja makrosotsioloogia on jätkuvalt tõlgenduse objektideks. Kui te arvate, et Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega on huvi Marxi vastu kahanenud, siis te eksite. Võib-olla isegi vastupidi, Lääne akadeemilistes ringkondades on Marx jätkuvalt sotsioloogia ühe põhisuuna, nimelt konflikti paradigma rajajana ülipopulaarne. Kui te mõtlete näiteks meie viimase aja sellistele kampaaniatele, mis on tavaliselt Ameerika Ühendriikidest alguse saanud,

allikate baasil. Lähemegi marksismi juurde selle kaudu, et vaatame Marxi kirjatöid. Aga veel enne pean ma natukene vaatama seda ühiskondlikku olustikku,

iseloomustas Lääne-Euroopat niisugune protsess, mida nimetatakse moderniseerimiseks või industrialiseerimiseks. 19. sajandi

Vaadake, tekkis proletariaadiklass, tööstus hakkas hõivama üha suuremat osa tööjõust ja lõi ka nõudmise põllumajandustoodete ja teeninduse järele. Kuna tööstus arenes, siis ta kasvatas nii kogutoodangut kui ka sissetulekut ühe inimese kohta. Sellise ratsionaalse mõtteviisiga koos see stimuleeris ettevõtete ratsionaalsemat organiseerimist. Võib-olla on teile olulised ka teatavad daatumid ja teatavad arvud. Inglismaa industriaalrevolutsioon algas 18. sajandi teisel poolel. Võib-olla professor Must tahab mõnda detaili hiljem parandada, aga 18. sajandi teisel poolel see algas ja see muutus oli ülikiire industrialiseerimine. Kui aastal 1750 oli tööstuses, töötlemissfääris ja kaevandustes hõivatud kusagil 10% Inglismaa tööjõust,

Kas Helle-Moonika Helmel on vasturepliigisoov? Jaa, aitäh, mul kindlasti väga see soov on. Kuna Jaak Valge on suur demokraatlike otsustusprotsesside spetsialist ja ajaloolasena kindlasti teab, mida sellised võtted, kus jälgimine, mis on nii personaalselt detailidesse viidud, endaga kaasa toovad, siis siinkohal on talle raske midagi lisada. Sel teemal on täna palju räägitud. Aga kasutasin siin vahepeal ühte Hiina Rahvavabariigi päritolu andmesidevahendit. Hiina Rahvavabariigist rääkides, muidugi kõik teavad, kui kaugele on nemad arenenud jälgimisühiskonna loomisega, kui kaugele on nemad aretanud jälgimisühiskonna tehnoloogia. Aga see, mida ma sellest andmesidevahendist siin vahepeal lugesin, oli, et päästjad on pannud sotsiaalmeediasse üleskutse, et toeta päästjate palgatõusu. Siin on kirjas, et palgapäeval viib päästja kojuca900 eurot, eurot, samas teevad nad eluohtlikku, aga meile kõigile ülivajalikku tööd. Selle 17 miljoni euroga, mis pannakse superandmebaasi loomisse, saaks kõigepealt ära teha päästjate reaalse palgatõusu. Kui see on tehtud, siis sealt võiks edasi minna andmebaaside arendusega. Andmebaasid ei kustuta meie maja, ei kustuta metsa ega päästa merest uppuvaid inimesi, andmebaasid ei lõika autoavariides kannatanuid autost välja ega too meie armsaid lemmikloomi puu otsast alla. Seadkem prioriteedid ümber, ühiskond oleks tänulik. Aitäh selle repliigivõimaluse eest!

tehnoloogia arengu ees, mis meie kolleege erutab, see on sajandeid kestnud hirm tööriistade mässu ees. 16. sajandil juba kirjutati, et haamrid tulevad ja tapavad nende peremehed. peremehed. Infotehnoloogias on asi veidi teistmoodi: infotehnoloogiline ühiskond on nagu rong, mida ehitatakse sõidu pealt, ja kes läheb vahepeal maha, see jääbki maha.Siin on olnud terve rida asju, mille pärast peaks veel häid kolleege lohutama. Ärge nüüd arvake, et me oleme infotehnoloogiliselt nii valmis, et midagi paremaks ei pea tegema. Ma võin pidada loengu, minu formaat on muidugi 45 minutit pluss vaheaeg, aga ma täna seda ei kuritarvita ja tahan öelda ainult seda, et tõepoolest on

Kas või sellepärast, et me kõik räägime, et me oskame hästi Google'it kasutada, aga täiesti ootamatult selgub, et muu maailm töötab juba metaandmetega ja ütleb, et nende lapselike asjadega ei ole võimalik midagi teha.Veel on mul lohutus hirmude kohta. iga programmeerija, iga infotehnoloog teab, mis asjad on lukud ja kui efektiivsed need on, kui on kokku lepitud, milline lukk ühele või teisele asjale peale pannakse. Küll aga jääb igast inimesest jälg järgi, see fikseeritakse, on olemas isikud, kes vastutavad selle eest, et süsteemid oleksid ausad ja avalikud. Aga muidugi on niimoodi, et me oleme imelikus maailmas, kui me ei liitu selle infotehnoloogiaga, mis viib meid edasi Euroopa ühiskonda. Siis on meil vaja alternatiivi, kellega sel juhul liituda. See on juba päris tõsine küsimus. Seda, et me teeme midagi täiesti ise ja teeme mingi oma ugri-mugri riigi, mida mulle väravas püüti seletada – teate, see on niivõrd armas nostalgiline lugu, aga see on see ajalugu, millest saab küll õppida

Arutame siin seaduseelnõu, millega soovitakse seadustada järjekordne andmete kogumine, kindlat tüüpi isikuandmete kogumine järjekordsesse andmebaasi. palju meil neid andmebaase juba on? Kõigil on väidetavalt kindel eesmärk, kõik on vajalikud töö tegemiseks, ilma nendeta ei saa mitte midagi teha. Ja muudkui kogume ja kogume. Inimestele me ei ütle seda, mis me nendega teeme, ütleme, et on vaja.

Igal riigiametil ja asutusel on oma andmebaas, kuhu samuti kogutakse isikute kohta andmeid sõltuvalt sellest, millega see amet tegeleb või mis on tema tegevusvaldkond.

Kuidas puutuvad kriminaalmenetlusse näiteks Päästeameti demineerijad, et nende andmeid on vaja koguda? Mis puutuvad siia sel juhul tegevväelaste, demineerimistöödega tegelevate isikute andmed?

(teatavasti on ju kõik sellistel ametikohtadel töötavad isikud tausta poolest väga põhjalikult ära kontrollitud). Sain vastuseks, et siis on Eesti Kohtuekspertiisi Instituudil sündmuskoha jälgede seast kergem välistada politsei sõrmejälgi. Ma küsisin, kas te tõesti arvate, et sündmuskoht on selline koht, kuhu lihtsalt minnakse. Sündmuskoha jaoks on kindlad normid, kindlad juhised, kuidas seal peab käituma. Seal on kilekostüümid seljas,

siis sain vastuseks, et selleks puhuks, kui juhtub tööõnnetus ja midagi on halvasti. Mõelge, inimesed, ei ole ju sellist asja, et päästeametnikust demineerija läheb tegema ohutuks lõhkekeha, ilma et keegi teaks, kuhu ta läheb või kes on see töötaja, kes sinna läheb. Sellised tegevused käivad kõik Häirekeskuse kaudu, see on kõik täpselt kirjas. Alati on võimalik kontrollida, kes kus käis ja mida tegi.

kuritegude avastamisega? Mitte mingisugust pistmist. Kõige iroonilisem on see, et hakatakse vanglas karistust kandvate isikute andmeid koguma. andmeid koguma. Mõtleme siseministri sõnadele: selleks, et kuritegevust avastada. Need inimesed on juba vanglas, mida siin enam avastada? Kõik on avastatud, kõik on kindlaks tehtud ja on saanud politsei ilma selle ABIS‑e andmebaasita hakkama. On tuvastanud isiku, on tuvastanud, et tema osales selles rikkumises, mida iganes talle ette heidetakse, et tema on selle teo toime pannud. Kohus on veendunud, et see on tõendatud, ja inimene kannab vanglas karistust. Ja nüüd targad inimesed ütlevad, et me peame hakkama kuritegevusega võitlemise pärast vanglas karistust kandvate isikute andmeid koguma.

toiminud väga hästi, ei ole probleeme. Igalt isikult, kes peetakse arestimajas kinni, võetakse kõik vajalikud andmed. Politseile on kõik andmed kättesaadavad, kui on vaja tuvastada isikut, kes on pannud toime raske kuriteo või kes on üldse kuriteo toime pannud. Samamoodi on ka teistel asutustel. Kui näiteks kohtuekspertiisi instituudil juhuslikult on mingeid andmeid puudu ja neid tema andmebaasis ei ole, siis on alati võimalus täiendavaid andmeid teise asutuse käest küsida. Aga siis peab olema see asi põhjendatud,

kasutajate andmed, isikut tõendava dokumendi taotlejaga seotud andmed, demineerimistööga seotud tegevväelase daktüloskopeerimisel saadud andmed, andmed, Eesti kodakondsuse saamise või taastamise taotlemise andmed, riiklikus ekspertiisiasutuses töötava isiku, kusjuures töötaja andmed, hakatakse koguma konsulaarseaduse alusel andmekogusse kantavaid andmeid, s.o elamisload ja elamiskaardid,

Vaadake, tõepoolest, käesoleva eelnõu ja selle superandmebaasi loomise üheks argumendiks on kuritegevuse tõkestamine. Me ei tea, kas sellest võib olla kasu või ei või olla mitte. Ma saan aru, et hea kolleegi Kert Kingo arvates ei ole kasu. Aga mida ma tahan öelda? Tegelikult on siin üks selline mõtteviiside konflikt. Alustuseks ma räägin teile lühikese loo. Ma nimelt kirjutasin mõned aastad tagasi ühe artikli, kus märkisin, et Eesti on tegelikult väga elamisväärne maa

Mina kirjutasin seda, et mina ei ole kaheksa aastat Kuressaares oma jalgratast lukustanud ja loomulikult sõidan kogu aeg sellesama jalgrattaga, kordagi ei ole seda ära varastatud. Nii, ja mis nüüd juhtus? Juhtus see, et Kuressaare politsei reageeris oma vastuartikliga ja pani kodanikele südamele, et pange kindlasti jalgrattad lukku,

Aga see on üks sihukese politseilise mõtteviisi väljendusi. Konservatiivne mõtteviis on selline, et usaldus loob usaldust, usaldus loob sotsiaalset kapitali. Kui ma ei pane oma jalgratast lukku, siis ma usaldan oma kaaskodanikke, ja nemad austavad minu varandust. Aitäh! Läheme edasi läbirääkimistega. Hea Kert Kingo, juhin tähelepanu, et vasturepliigivõimalus on läbirääkimistel, vasturepliigile ei saa vasturepliiki. Peeter Ernits, palun! Aitäh! Ma muidugi ei tea, kas see kolm minutit, mille lugupeetud juhataja mult ära võttis, on võimalik siia ka juurde keevitada või ei ole. See on kolm lisaminutit, aga ma jätan juhatajale mõtlemisaega praegu.Head praegu.Head kolleegid! Mis selle kohta öelda? Siin on palju öeldud, ma olen selle eelnõu läbi lugenud eest ja tagant ja ridapidi, teinud palju märkusi. Ta on väga rabe ka esituse poolest, väga-väga rabe, kord nii, kord naa. Aga ei hakka sellel peatuma.Kui te mäletate, kunagi sada aastat tagasi oli Spielbergi film, mille peategelane pidi lõpuks oma silmamunad ära vahetama, et ei saaks nende skannerite abil, mis igal pool üleval olid, iirise järgi öelda, kes on kes. Ma ei arva, et see eelnõu kohe sinna viib, aga

Vabariigi Valitsuse istungil 29. juunil 2017. Kes oli toona peaminister? Jüri Ratas. Ja kes oli toona justiitsminister? Andres Anvelt.

sinna fotod ja näokujutised ning sõrmejäljed, mis praegu on juba talletatud. Aga kui on kusagil öeldud, et esimeses etapis, siis järelikult peab olema ka teine ja kolmas ja võib-olla ka neljas etapp. Aga need teine, kolmas ja neljas on jäetud sisustamata. Ja sellele on viited. Edasi piisab, kui on loodud juba seaduslik keha, saab juba teha ka ministri tasemel. Tuletan Tuletan meelde, et toona Justiitsministeerium ei koostanud väljatöötamiskavatsust. Peamine põhjus oli, et väljatöötamiskavatsus oli üldsõnaline. Vaja oli koostada mõjuhinnang, oli Justiitsministeeriumi hinnang, ja see, et kümne sõrmejälje hõlmamiseks dokumentide väljaandmise menetluses puudub oluline avalik huvi. Nii et ei ole vaja kümmet näppu.Aga

aasta 2006 augustikuud. Siseminister oli praegune kaitseminister Laanet, justiitsminister oli Rein Lang ja peaminister oli Ansip. Siis võeti vastu isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus. Seal on otseselt öeldud, et silmaiirise kujutised lähevad ka kaubaks, no nagu juuste värv ja mõned muud asjad.

Nii. Tuldi välja juhtumisi 5. aprillil. Kui te mäletate, Toompea kees, rahvas oli tänavatel. Päevakorras oli nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ja meediateenuste seadus. 7. aprillil kavatses tulla peaminister Kallas oma valge raamatuga siia.

Mida arvata? Leon Glikman on selgelt öelnud, et tegelikult peaks väga ettevaatlikult suhtuma taolistesse andmebaasidesse ja kohus peaks igal konkreetsel juhul otsustama, kui palju ja millal tohib seda kasutada, millal on see ülekaalukas huvi.

selle poolt ma ei ole. Mis puutub sellesse praegusesse teesse, et munad on erinevates korvides ja siis on see X‑tee, mis neid ühendab, et

Tuleb välja, et see küll turvaline ei ole. Kui röövlid ei pääse ligi nendesse munakorvidesse või kartulikorvidesse või mis iganes korvidesse, mis igal pool laiali on, siis X‑tee äärest on võimalik kergesti ära näpata ühte, teist ja kolmandat. Nii et ausalt öeldes, esiteks, eelnõu on

Aitäh, juhataja! Austatud saadikud! Olemegi lõpuks selle keerulise eelnõu juures. Nii mõnigi kolleeg on öelnud, et mida rohkem ta seda loeb, seda kõhedamaks tema enesetunne läheb. Üks inimene, kes ütles, et selles eelnõus on palju probleeme ja nemad on seda oma erakonnakaaslastega tõsiselt arutanud, oli Jürgen Ligi Postimehe otsestuudios. Ta ütles, et siin on palju probleeme. Sellessamas Postimehe otsestuudios oli tunda, et ega ta liiga palju seda teksti lugenud ei ole, aga juba selle pinnapealse lugemise pealt oli ta avastanud palju muret tekitavat. See näitab, et ka tema mure on kasvanud ja tema kaaserakondlaste mure on kasvanud teksti süvenedes. See on hea näitaja.Ka EKRE ministrid on tunnistanud, et ametnikud on neile seda aja jooksul väga osavalt müünud. Aga mida rohkem nad sellesse sisse vaatasid, seda halvemaks pilt läks. Kõik see on ju meile kinnituseks, et tasuks samamoodi asjasse suhtuda ja esitada tõsiseid küsimusi. Me tahame olla eesrindlik IT‑riik, aga kas me tahame olla maailma parimaid jälgimisriike? Selles ma sügavalt kahtlen. Pigem me peaksime olema eeskujuks küberkaitses, andmekaitses, oma vabaduste kaitses. Sest vabadused on ka siis haprad, kui mõni ebasõbralik riik mõne olulise andmebaasi lihtsalt lahti murrab ja varastab. Kui turvalisusest rääkida, siis tuleb kohe meelde see, kuidas lekkis koroonateave

kõik need teised andmebaasid, mida liidetakse, on väga vanad. Kui me vaatame näiteks kohtuekspertiisi andmebaasi, siis see ei ole sugugi nii vana. Sellele tehti värskendusi 2013 ja hiljem. Nii et ei ole nad sugugi 2000‑ndate algusest pärit, paljud andmebaasid on käinud ajaga kaasas. Mis Mis on andmekaitses üks oluline asi? Ettevaatusprintsiip. Olgem ettevaatlikud, ärme jagame liiga lahkelt! Võib-olla see üldine IT‑entusiasm, mis on meie ümber, soodustab meid ka jälgimissüsteemide loomisel olema üleliia entusiastlikud. Seda pole vaja. Kert Kingo tõi esile järelevalveprobleemid. Loomulikult tahaks politseiametnik, et tema elu oleks võimalikult lihtne ja kõige lihtsam oleks, kui juba kella jookseks sisse igasugune info, oleksid moodsad infotehnoloogilised vahendid nagu James Bondil, ja muudkui ela. Kõik on käepärast. Aga meil on miskipärast tehtud põhiõiguste kaitse sinna vahele, mis on, jumala pärast, üks hea asi, mis kaitseb isikute privaatsust, nende andmeid, nende eraelu. Nii et ei pea olema see ametniku elu ideaalselt kerge, et ühe nupuvajutusega

Las ta taotleb endale luba, see on normaalne. Ma tahaksin rääkida natuke sellest, mida võib-olla on vähem mainitud. Nimelt on väga muret tekitavad tulevikuvaated joonistatud täiesti ametnike tekstidesse. Siseministeerium märgib ära, et jaa, me kaalume seda, et jagada neid näotuvastusandmeid pankadega. see on ju revolutsioon isikutuvastamises, kui juba teller hakkab teid näokujutise järgi tuvastama. Ei piisa ainult ID‑kaardist, vaid käib plõks, kaamera vaatab üle, saadetakse päring. Järelikult on meie peamine tuvastusmeetod enam mitte nimi ja ID‑kaart, vaid biomeetria. See on väga suur muutus. Loomulikult, kui juba jagatakse pankadega, siis see tähendab, et varsti jagatakse kõigiga. Üsna ähvardavad visioonid olid ka siin seletuskirjas välja toodud. Isikuandmete parema kaitse tagamise eesmärgil ei säilitata biomeetrilisi isikuandmeid küll mitte koos biomeetriliste andmetega, aga toodi välja, millised need muud andmed võiksid olla, millest on juttu olnud. olnud. Biomeetriliste andmete baasi peavad nad tulevikus võimalikuks silmaiirise jäädvustamist,

kas see on normaalne. Asi on tõsine. Briti ajalehed räägivad hoogsalt sellest, kuidas tehakse pilootprojekte, firmad uurivad võimalusi teha näotuvastust baariustel, biomeetrilist tuvastust, kes on vaktsineerimata ja kes mitte, ja arutavad, et saaks nii selle koroonaasja murtud, baariuksel käib plõks ära ja öeldakse, et see mees võib pubisse napsutama minna ja see jääb kõrvale. Kas see on positiivne areng, andmekaitseline areng? Kaks liini, kaks sorti inimesi: kes saavad kohvikusse ja kes mitte. See on juba düstoopiline vaade tulevikku. Mina küll teie asemel muretseksin ja mitte ainult teie isiklike andmete, vaid kõigi andmete pärast. Vanad Euroopa riigid on olnud väga konservatiivsed selliste andmete jagamisel, just Lääne-Euroopas, just Suurbritannias.

tahtmatult kõrva. Eelkõneleja tsiteerib mind siin juba mitmendat ööd ja päeva. Ma pean selle kõigepealt ära klaarima. Ei, ma ei ole öelnud, et selle seadusega on väga suuri muresid. Ma ütlesin, et meil oli oli fraktsioonis muresid, ja ma nimetasin seda kõnealuses debatis põhjusel, et see juntimine välistab sisulise debati, me ei saa tegelikult suhelda ega vaielda. Aga mis seal salata, olen süvenenud, need mured on suuresti maha läinud ja muud detailid sellest mürast kinnitavad, et teine pool ei ole ka võimeline mingisuguseid muresid suurendama. Näiteks, ma kuulsin, et siin

just nimelt seetõttu, et ametnike valduses olevaid andmebaase oli kasutatud tööga mitteseotult, andmebaase, mis sisaldavad isikuandmeid, isikuga seotud isikute andmeid või andmeid, mis on seotud isiku eraeluga, ja ütleme, ärilise tegevusega. Neid on kõige rohkem vaadatud. See tähendab seda, et kui nüüd uut andmebaasi tahetakse rakendada ja kui rakendataksegi, siis esialgu räägitakse, et 800 ametnikku saavad sellele andmebaasile juurdepääsu. Arvestades, et see hõlmab umbes kümmet andmebaasi, andmeid, mis viiakse sinna üle,

Ma ei ütle, et see on otseselt pahe, mõnikord on ta voorus, uurijatel on uudishimu voorus. Aga inimesed on inimesed, inimesed murduvad. Väga huvitav on vaadata andmeid naabrinaise kohta või mehe kena naiskolleegi kohta. Seda tehakse pidevalt. Selles Selles eelnõus on järelevalvepoolt kajastatud väga-väga pealiskaudselt, selliselt, et üldse ei saa aru, kas seal mingit järelevalvet hakkab olemagi ja milline see sel juhul on. Aitäh! Kalle Grünthal, palun!

Lugupeetud kolleegid! Hea rahvas, kes te vaatate teleekraanide vahendusel! Muidugi, kõige suuremad tervitused nendele rahvamassidele, kes praegu siin Riigikogu ees on ja huviga jälgivad, mis siin saalis toimub. Aitäh teile kõigile, kes te olete võtnud selle vihmase ilmaga tulla välja ja seista Eesti riigi püsimajäämise eest, sest tegelikult meil on ainult üksainukene Eesti, meil ei ole kuskile mujale enam rohkem minna, see on meie kodu ja seda me peame kaitsma.Aga kena, läheme siis selle eelnõu juurde. 366 SE teine lugemine. Selle nimi on sihukene väga saatanlik: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. Mõni hetk tagasi ma siin hea kolleegi Heiki Hepneriga sattusin enne pulti tulekut arutlema selle asja üle ja Heiki

olla üks põhjus. Aga äkki on hoopis see põhjus, et see raha on juba töösse pandud, see asi on juba ära tehtud, sest kindlasti loodetakse, et see seadus võetakse vastu. Mina ütleks praegu, et kumbki variant ei ole välistatud. Puudutaks ka natukene eelnõu sisulist poolt, enne kui ma lähen n‑ö selle paugutamise teooria juurde. Kõigepealt ühtin ma absoluutselt Anti Poolametsa seisukohaga, et tegemist on revolutsiooniga isikutuvastuses. Ehk mida teeb revolutsioon, mida Anti mainis? Revolutsioon teeb seda, et kehtiv riigikord kukutatakse. Kui

ütleme, julgeoleku‑ ja politseiteenistused ei ole paika loksunud vastavalt revolutsiooni tekitaja tahtele. Aga muidugi, täpselt nii, nagu Anti ütles, et ega revolutsioon ei pruugi lõppeda võiduga. Mis see kaasa toob? See toob kaasa kaose,

Kui meile seda tuldi tutvustama, siis öeldi, et oh, see on ainult riigisisene, siin midagi hullu ei ole, on vaja ainult isikuid tuvastada ja kogu lugu. Kui ma küsisin, et öelge, hea Siseministeeriumi esindaja, millised inimesed siin Eesti riigis on veel tuvastamata, siis oldi kahjuks sunnitud nentima, et ega meil vist selliseid inimesi ei ole. Siis tormas appi Reformierakonnast pärit Toomas Kivimägi, põhiseaduskomisjoni esimees. Ma ausalt öeldes hindan seda meest väga, sest tegelikult on ta saavutanud absoluutse autoriteedi, absoluutse autoriteedi, mõlema poole, nii opositsiooni kui ka koalitsiooni poolt, sest ta püüab nii palju komisjoni tööd juhtida, kui see on tema silmis võimalik. Aga selge on see, et ta pidi praegu, ütleme, valitsuse nõudmisi täitma ja seda eelnõu

Hakka või uskuma seda lauset. Mina ei usu. Sellepärast et kui me vaatame eelnõusse sisse, siis seal on kirjas, et me kogume biomeetrilisi andmeid tegevväelaste kohta, me kogume biomeetrilisi andmeid julgeolekuasutuste, politseitöötajate kohta, me kogume biomeetrilisi andmeid eridemineerijate kohta, kes puutuvad kokku lõhkeainetega. Toomas Kivimäe teooriast lähtudes peaksid olema kõige suuremad kurjategijad praegu meil hoopis ju julgeolekuasutustes. Mõistetamatu. Aga võib-olla ongi, sest ega muidu julgeolekuasutuste töötajad siin rahvast poleks ahistanud, kui aprillirahutused olid käesoleval aastal.

Ma tahan öelda, et me peame seadusloomes kinni pidama rangetest reeglitest, aga nagu täna juba ka nähtus, me seda alati ei tee.

tõestas ära, et meil on politseiriik, siis täna minu meelest selgus see, et meil on politseiriik ka siinsamas Riigikogu saalis. Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab rahumeeli sõna ja ütleb, et nii, protestide esitamise aeg on vaid üks minut. Tere, talv! Seadus ütleb ju hoopis midagi muud. Kuidas see võimalik on! Aga järelikult on, sellepärast et Riigikogu esimees ütleb niimoodi, sõites üle meie seadustest, mis on kirja pandud ja mida me peame järgima.

eelnõu muudatusettepanekute liitmine. Kes liitis, me ei tea. Me ei tea seda sellepärast, et see pandi lauale ja me hakkasime neid kokkuliitmisi hääletama.

Öelge mulle, kuidas saab liita kokku kodakondsuse seaduse muudatusi, konsulaarseaduse muudatusi, kriminaalmenetluse seadustiku muudatusi, kui nad on liidetud ühte paketti. Ma võib-olla olen ühe poolt, aga teiste poolt ei ole.

Kui me vaatame seda, mis toimub Uiguurias, siis näeme – see on muidugi drastiline näide –, kuidas jälitatakse ühte etnilist põlisrahvast, Hiina mõistes vähemusrahvast, ja millise röögatu jälitussüsteemi nad on loonud biomeetriliste vahenditega. No muidugi, meile tundub, et meil on korralik õigusriik ja mis siin ikka võib juhtuda.

meil on tõepoolest hämmastavad muutused käsil. Nii et need kuritarvituste ohud on olemas. Mõelgem nüüd ise, et paljudel inimestel on trombioht võib-olla AstraZeneca vaktsiini või mõne muu vaktsiini kasutamisel, aga tulemus on see, et nad ei saa isegi avalikus ruumis viibida, kontserdil või kohvikus käia. Äkki nad kannavad usinalt maski või teevad midagi muud, söövad vitamiine ja kaitsevad ennast teisiti, aga juba on meil jagatud:

Tõepoolest, siin saalis on lahendatud palju keerulisemaid küsimusi kui see eelnõu. On pisut kummastav, et me oleme jõudnud situatsiooni, kus osapooled ei taha mitte tolligi taganeda ja üritavad väga väga jäärapäiselt lihtsalt sarved kokku panna. Kui vaadata seda, mis meid ootab ka järgmise nädala töökavas, siis see nimekiri on muljet avaldavalt pikk.

mida oleks võinud küll juba hommikul teha, et valitsusliit katkestab täna eelnõu menetlemise, põhiseaduskomisjon vaatab uued ettepanekud sisuliselt läbi, ja kui siiski ei leita ühisosa ja kompromissi, siis on võimalik see siduda pärast seda valitsuse usaldushääletusega. Vahepeal oleks Riigikogul võimalik ikkagi teha normaalselt tööd, mida meil on ees väga-väga palju. Jaa, Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud kolleegid, ennekõike kolleegid EKRE fraktsioonist! Ma tulin siia siiras lootuses, et te mitte lihtsalt ei venita aega, vaid see on üks küsimusi, mis teid tõsiselt huvitab. Mõnda vastuargumentatsiooni polnud mitte kunagi kuulnud.Ma tahaks lihtsalt teile pakkuda mõtlemiseks mõnda materjali.

Seal on näiteks juttu sellest, kuidas Suurbritannias pandi alus sellele, et luua daktüloskoopiline kogu. algas ühe lapse surmast. Tapja jättis maha oma sõrmejäljed ja selleks, et teda leida, tuli läbi uurida keskmise Inglismaa linna kõik mehed.

Aga kui need sõrmejäljed, kui see baas oleks olemas olnud kohe ... Inimesed said aru, et seda on tõesti vaja, ja käisid vabatahtlikult oma sõrmejälgi andmas.

Ta leiti tema täidetud ankeedi põhjal. See tähendab, et kui vastav baas oleks kasutusel ja kui inimesed saaksid aru, kui tähtis see on, et võrrelda näiteks käekirja, et sellega on võimalik üht-teist teha, siis miks ka mitte? Te räägite sellest, et kõik need andmebaasid rikuvad meie õigusi, et keskmine inimene jääb kaitsetuks. Aga kes te olete siis praegu, kui te kui te kasutate Twitterit, Facebooki, Instagrami, igasugust TikTokki jne? Kõik teie andmed kogutakse ja kõik need andmed ei mitte Eestis, need on kuskil välismaal. Ma olen näinud pilte nendest ladudest ühes USA lõunaosariigis: tohutud hooned, mis on meie telefonikõnesid täis. See toimub maailmas kogu aeg. Hiljuti oli Taaniga seotud skandaal, kui kuulati pealt kogu euroliitu. Mõned aastad tagasi oli skandaal sellega, et ameeriklased kuulasid pealt Merkelit. Kurat, see toimub praktiliselt Siin ei ole seda soovi kedagi jälgida. Küsimus on selles, et õigel ajal tuvastada mitte see konkreetne inimene, kellel on ID‑kaart või pass, vaid see inimene, kes on sooritanud kuriteo või kes on sattunud kuriteo ohvriks ja nüüd ei ole võimalik lihtsalt pildi abil selgeks teha, kes see on. Mitukümmend inimest maetakse iga aasta niiviisi, et sildi peale pannakse ainult number ja ei ole ühtegi nime. Küsige mõnikord nende käest, kes seda täpselt oskavad öelda. Tähendab, alternatiivi lihtsalt ei ole. Neid andmeid kogutakse üle terve maailma. Ilma selleta praeguses andmemaailmas ei ole võimalik midagi teha. Lõpetuseks tahan öelda, et oleme teiega mõnevõrra võrdses olukorras, välja arvatud see, et mina ei mängi Facebooki, Instagrammi, Telegrammi ega muid mänge. Minust on seal miinimum andmeid, teist, kes te Facebookis olete, on kõik andmed olemas.

milline on minu töö‑ ja elugraafik, millise rongiga ma sõidan. Nad teavad, kus ma elan. Vähe sellest, et nad seda teavad, nad panevad selle asja veel lehte. See kõik on juba olemas. Ma ei taha öelda, et see on halb, aga see seadus praegu drastiliselt mitte midagi ei muuda. Me lihtsalt oleme praegu selles maailmatrendis ja kui sa tahad sellest maailmatrendist maha jääda, siis sa kaotad, nagunii kaotad. Aitäh!

Sulgen läbirääkimised. Head kolleegid! Vaatame siis tempokalt läbi ka muudatusettepanekud. Esimese muudatusettepaneku on esitanud põhiseaduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud seda täielikult. Henn Põlluaas, kuldkalakesel kolm soovi. Esimene soov on, et palun panna see muudatusettepanek hääletusele. Teine soov on

Head kolleegid! Tuletan meelde, et me asusime läbi vaatama muudatusettepanekuid. Aga enne, kui me läheme esimese muudatusettepaneku hääletamise juurde, palun kohaloleku kontroll! Kohaloleku kontroll.

Ettepanekut toetas 58 Riigikogu liiget, vastu oli 6. Ettepanek on heaks kiidetud. Teine muudatusettepanek on esitatud põhiseaduskomisjoni poolt ja juhtivkomisjon on arvestanud seda täielikult. Härra Põlluaas. seda muudatusettepanekut hääletada, võtta enne hääletamist kümme minutit vaheaega ja läbi viia kohaloleku kontroll. Vaheaeg kümme minutit.V

Head kolleegid, palun viime läbi kohaloleku kontrolli! Kohaloleku kontroll.

kolleegid, panen teie ette hääletusele teise muudatusettepaneku. Selle on esitanud põhiseaduskomisjon ja seda on arvestatud täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetas 57 Riigikogu liiget, vastu oli 2. Ettepanek leidis toetust.Kolmas muudatusettepanek. Esitatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Henn Põlluaas, palun! Palun panna see muudatusettepanek hääletusele, palun enne seda kümme minutit vaheaega ja taas kohaloleku kontrolli. Palun! Kümme minutit vaheaega. Härra Ligi, teil on protseduuriline küsimus. Palun oodake korraks, härra Ligi.

meil on vaja viia taas kord läbi kohaloleku kontroll. Palun kohaloleku kontroll!

kolleegid, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 56 Riigikogu liiget.Head kolleegid, panen teie ette hääletusele neljanda muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja mille juhtivkomisjon selle arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Aitäh, austatud eesistuja! Palun ka seda muudatusettepanekut Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega ja paluks ka kohaloleku kontroll läbi viia. Kümme minutit vaheaega.V

Head kolleegid, vaheaeg on läbi saanud, viime läbi kohaloleku kontrolli. Palun kohaloleku kontroll!

Ettepanekut toetas 7, vastu oli 55 Riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud toetust. Kuues muudatusettepanek, esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Ma palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut, mis on väga suurepärane, hääletada. Enne seda palun ma võtta kümme minutit vaheaega, ja

Vaheaeg on läbi. Kõigepealt teeme kohaloleku kontrolli, palun!

57 saadikut ja puudu on 44.Nüüd panen hääletusele kuuenda muudatusettepaneku, mille esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja mille juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtke seisukoht ja hääletage!

Sellega on nüüd niimoodi, et poolt oli 9, vastu 55 ja erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. muudatusettepanek, mille esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Rene Kokk, palun!

Päris kahte minutit ei tulnud täis. Kas võime minna hääletuse juurde või teeme kaks minutit? Teeme ära kohaloleku kontrolli,

Ennast pani kirja 56 saadikut. Puudu on praegu 45. Läheme hääletamise juurde. Me hääletame seitsmendat muudatusettepanekut, mille esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 6 saadikut, vastu on 55. Ettepanek ei leidnud toetust.Edasi, kaheksas muudatusettepanek. Selle esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjon seda arvestanud ei ole. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna antud muudatusettepanek hääletusele. Enne hääletust soovin võtta kümme minutit vaheaega ja viia läbi ka kohaloleku kontrolli. Selge.

Sooviks teada, et kui ikka eelnõus, ka näiteks seaduses on trükivead sees, kas me siis hääletame need trükivead sisse või kes need ära parandab. Ei ole ju korrektne, et me hääletame seaduseelnõu, mis on vigane nii sisu poolest kui ka juba grammatiliselt. Tahaks teada, kes nüüd nagu selleks vastutavaks pooleks on. Ma ei usu, et teie tublid tüdrukud on selle asjaga hakkama saanud, ma arvan, et see kivi peaks minema Toomas

Kui on lihtsad keelelised parandused, põhimõtteliselt mingi komakoht, siis seda parandust saab veel kolmanda lugemise teksti viia, aga üleüldiselt, kui Riigikogu on ikka hääletanud sisse vigase teksti, siis vigane tekst muutub seaduseks ja nii on. Vastutab selle eest juhtivkomisjon. Aga nüüd ... Ei ole veel. Kalle Grünthalil on protseduuriline. Ma sooviksin teada. Te rääkisite komakohtadest. Aga kui on ikkagi, ütleme, sõnaehitus ka vale, kas see lähebki vigasena sisse? Seda hindab vahel Riigi Teataja, kas võib või ei või, aga üldiselt läheb vigane tekst sisse küll, seda on juhtunud ennegi. Vaheaeg kümme minutit. Tehakse järgmise seadusega

Ettepaneku poolt on 5 saadikut, vastu on 54, erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek ei leidnud toetust.Liigume

Austatud istungi juhataja! Paragrahv 61 meie kodukorras sätestab, selle esimene lõige, et Riigikogu istungid stenografeeritakse ja protokollitakse Riigikogu juhatuse kehtestatud korras

Korda tahaks teada saada. Ülekanne on vaadatav Riigikogu koduleheküljelt. Kohe avalehel on olemas vastavad lingid ja lisaks sellele me praegu pillame: kõik meediakanalid teevad otseülekannet.

EKRE fraktsiooni võetud vaheaeg sai läbi. Me oleme üheksanda muudatusettepaneku juures, aga kõigepealt peame tegema ära kohaloleku kontrolli. Palun kohaloleku kontroll!

pani ennast kirja 58 saadikut, 43 on puudu. Nüüd saame minna muudatusettepaneku hääletuse juurde. See on üheksas muudatusettepanek, esitaja on põhiseaduskomisjon ja põhiseaduskomisjon on seda ise ka täielikult arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 54 saadikut, vastu 1 ja erapooletuid ei ole. Ettepanek on leidnud toetust.Saame minna kümnenda muudatusettepaneku juurde, mille esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Palun EKRE fraktsiooni nimel panna antud muudatusettepanek hääletusele ja enne seda palun

Head kolleegid, vaheaeg jälle läbi. Võime minna kohaloleku kontrolli juurde. Palun kohaloleku kontroll!

Kohal on 57 saadikut, puudub 44.Meil on hääletusel kümnes muudatusettepanek, mille esitaja on Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja mida juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Jah, seda muudatusettepanekut toetas 6 saadikut ja vastu on 55. Seega ei leidnud muudatusettepanek toetust.11. muudatusettepanek, esitaja taas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon ei ole seda taas arvestanud.

Palun EKRE fraktsiooni nimel panna antud muudatusettepanek hääletusele. Kuna komisjon on ettepanekut toetanud ja eestlastel on rahvatarkus, et kordamine on tarkuse ema, siis anname headele kolleegidele võimaluse seda uuesti siin suures saalis toetada.

Palun, ma ei kuule! Mina nüüd nagu nõuaks kohaloleku kontrolli, sellepärast et Reformierakonna saadikud vaatavad siin praegu suure usinusega arvutis jalgpalli ja selle melu tõttu ma lihtsalt ei kuulnud, kas see pandi hääletusele või ei pandud. Jaa, võin kinnitada, et fraktsioonikaaslane Rene Kokk pani hääletusele, küsis vaheaega ja tahab ka kohaloleku kontrolli. Hanno Pevkur, palun!

Meil on vaja kõigepealt läbi viia kohaloleku kontroll. Palun!

saadikut.Muudatusettepanek, mille juures me oleme, on 11. 11. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon on seda täielikult arvestanud. Aga sellegipoolest, palun võtke seisukoht ja hääletage! Vabandust! Jah, läheme hääletamise juurde. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Seda muudatusettepanekut toetab 5 Riigikogu saadikut, vastu on 52, erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek ei leia toetust. Nüüd 12. muudatusettepanek. Selle on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Palun EKRE fraktsiooni poolt selle muudatusettepaneku hääletamist, sest me tõepoolest leiame, et silmaiirise skaneerimine on samm totaalse jälgimisühiskonna suunas. Ühtlasi võtan ma kümme minutit vaheaega ja samuti palun enne hääletamist läbi viia kohaloleku kontrolli. Ikka saab. Palun, kümme minutit vaheaega!V

Head kolleegid, jätkame istungit. Vaheaeg on läbi. Oleme 12. muudatusettepaneku juures, aga enne kui me seda hääletama läheme, teeme kohaloleku kontrolli. Palun!

pani ennast kirja 56 saadikut, puudub 45. Kvoorum on olemas.Nüüd panen hääletusele 12. muudatusettepaneku, mille esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Seda muudatusettepanekut toetas 5 saadikut, vastu on 55 saadikut. Muudatusettepanek ei leidnud toetust. Jätkame tööd. 13. muudatusettepanek, mille esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja juhtivkomisjon seda arvestanud ei ole. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Palun Palun ka siinkohal EKRE fraktsiooni poolt selle muudatusettepaneku hääletamist. Võtan ka kümneminutilise vaheaja ja ühtlasi palun enne hääletamist läbi viia kohaloleku kontrolli. Kõike seda me saame teha. Kümme minutit vaheaega, palun!V

Head kolleegid, vaheaeg on läbi, saame edasi minna. Jäime pooleli 13. muudatusettepaneku juures. Aga enne, kui me hääletama läheme, teeme kohaloleku kontrolli, palun!

Ettepanekut toetas 3 saadikut, vastu on 55 saadikut. Ettepanek ei leidnud toetust. Edasi, 14. muudatusettepanek. Ettepaneku esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjon seda arvestanud ei ole. Helle-Moonika Helme, palun! Palun EKRE fraktsiooni poolt seda muudatusettepanekut hääletada. Me tegime selle muudatusettepaneku, kuna meile ei meeldinud hästi see lõike 6 punkt 5, sest sõnastus "muudel sätestatud juhtumitel" on ebamäärane ja võib kaasa tuua kuritarvitusi. Ühtlasi võtan kümneminutilise vaheaja ja palun enne hääletamist läbi viia kohaloleku kontrolli. Selge. Läheme kümneminutilisele vaheajale.V

Head kolleegid, Konservatiivse Rahvaerakonna võetud vaheaeg on läbi, saame edasi minna. Meil on käsil 14. muudatusettepanek. Teeme kõigepealt ära palutud kohaloleku kontrolli.

Kohalolijaks pani ennast kirja 54 saadikut ja puudub 47.Panen hääletusele 14. muudatusettepaneku, mille esitaja on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ja mille juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Nii, me oleme täna olnud väga tublid, teinud kõvasti tööd. Me kõik teame, et küllap võetakse kohe järgmine vaheaeg, nii et ma ei lähe muudatusettepanekutega edasi, vaid võtan edasi, vaid võtan viis minutit juhataja vaheaega. Selleks ajaks, kui see vaheaeg läbi saab, on istung lõppenud. Nii et istung on lõppenud. Kohtume homme kell 10. Kõik